Poštovane zastupnice i zastupnici, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Sljedeća točka je - Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o sastanku Europskog vijeća koje se održalo 9. ožujka 2017. u Bruxellesu te o neformalnim sastancima Europskog vijeća u Valletti na Malti 3. veljače 2017. i u Bruxellesu 10. ožujka 2017. godine Predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnijet će izvješće u skladu sa člankom 11. zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima. Izvješća ste primili na sjednici. Pozdravljam predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Molim ga da podnese uvodno izlaganje, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru, sve vas lijepo pozdravljam na još jednoj prigodi naše zajedničke rasprave o europskim temama. Dakle, kao što smo već etablirali i proteklih mjeseci kao što se sjećate odlučili smo da nakon svakog Europskog vijeća formalnog sastanka imamo i ovu raspravu u Hrvatskom saboru. Ovaj puta je vrlo zanimljiva situacija budući da smo od našeg zadnjeg Hvala vam veljače i dva koji su se dogodili prošloga tjedna onaj formalni u četvrtak i neformalni u petak u specifičnom formatu bez Ujedinjene Kraljevine. Prije svega da se osvrnem na reizbor Donalda Tuska, bivšeg i novog predsjedatelja Europskoga vijeća, poljskoga premijera kojeg kao što ste imali sami prigode vidjeti i ovdje u Hrvatskom saboru povodom 25 obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske pokazao i gestu prijateljstva i gestu poznavanja Hrvatske. Ono što je bilo posebno lijepo čuti i visoku razinu poznavanja hrvatskoga jezika, ali ono što je još važnije ohrabrujuće poruke najmlađoj članici EU uz uvažavanje svih postignuća koje smo zajedno ostvarili proteklih godina. Njegov je reizbor bio specifičan po tome što je Poljska, dakle njegova zemlja aktualna poljska Vlada predložila jednog drugog kandidata za čelno mjesto Europskoga vijeća. Koliko je meni poznato takva se situacija još nije dogodila od kad postoji ova dužnost, a mislim da ne griješim u tome. Riječ je bila o Jaceku Saryuszu Wolskom aktualnom zastupniku u Europskom parlamentu inače mom dobrom kolegi kolegi i prijatelju, izvjestitelju za Ukrajinu s kojim sam puno surađivao u proteklih nekoliko godina, koji međutim nikada ranije u svojoj karijeri nije bio predsjednik poljske Vlade. A pravilo je u načelu da ljudi koji kandidiraju za čelno mjesto Europskoga vijeća budu u svojoj karijeri u nekom trenutku na čelu nacionalne Vlade. U toj raspravi prevladao je stav kod 27 država članica da se ponovno ukaže povjerenje Donaldu Tusku i da u sljedeće dvije i pol godine on obnaša dužnost koju je radio do sada sukladno i ranije definiranom stavu RH i ja sam u ime hrvatske Vlade podržao takvu odluku. Jedina zemlja koja se tome usprotivila bila je Poljska zbog toga je praktički onemogućila da zaključci koje smo usvajali na Europskom vijeću budu uobičajeni zaključci već su u ovom trenutku postali zaključci predsjedavajući. Dakle, imaju tu jednu malu, finu distinkciju ali snaga poruka, svega onoga što je zaključeno ostaje u svojoj biti ista. Nakon niza godina preciznije od 2008. do ovoga susreta u četvrtak na razini Europskog vijeća nije bilo rasprave, a ni zaključaka o zemljama jugoistoka Europe ili zapadnog Balkana kako to u tehničkom pogledu EU već pogledu EU već godinama naziva tu temu. To je sa aspekta Hrvatske posebno važno da se ova tema otvorila, da su šefovi država i vlada iskoristili dobar dio četvrtka navečer govoreći o najbližem susjedstvu RH. Ono što je najvažnije, ponovljena je ne samo jasna europska perspektiva svih naših susjednih zemalja nego je ponovljena i privrženost EU da pomogne tim zemljama u ispunjavanju europskih kriterija i reformi. Kada precizniji i iskusniji poznavatelji izričaja ovakvih dokumenata gledaju te zaključke, onda možda u njima mogu primijetiti ono na što sam ja ukazao nedostatak ambicije i jasnoće kada je riječ o terminima poput proširenja, pristupanja, pridruživanja kandidata potencijalnih kandidata i svega onoga što sam sa sobom podrazumijeva proces europskog proširenja. Međutim kao što to i uvijek biva u ovakvim dokumentima sve treba gledati u jednom širem političkom kontekstu, kontekstu ukupnog ozračja u europskom projektu, posebno osjetljivih tema u nekim državama članicama, svega onoga što je vezano za daljnja proširenja, što je vezano za migracije, što je vezano za radna mjesta, za slobodu kretanja, za proširenje EU, financiranje drugih zemalja, a naročito kada se sve to skupa odvija u predizbornom ozračju. Kada su okolnosti takve onda je jezik koji mora biti svojevrsni zajednički nazivnik i konsenzus svih za stolom diplomatski obazriv, ali još uvijek dovoljno čvrst i jasan da našim susjedima uputi poruku ohrabrenja. Argumente koje sam iznio na tom sastanku koji su čvrsto sam uvjeren, konsenzualan stav Hrvatske da moramo nastaviti proces proširenja na naše susjede, osobito na BiH, ali i na druge, da moramo omogućiti da europski proces drži ne samo reformske napore nego i koheziju nekih od država koje su nama bliske, u smislu njihove funkcionalnosti. Isto tako vrlo jasno sam kazao da što EU više oklijeva u svojoj institucionalnoj, financijskoj, diplomatskoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj prisutnosti to je upliv drugih globalnih aktera u našem najbližem susjedstvu sve veći i snažniji i ima marginu povećanu utjecaja na bitne političke procese. Mislim da ta svijest pojedinih naših partnera u EU o realnom stanju u našem susjedstvu poprilično varira. Oni koji su malo dulje pratili ovu temu sjetit će se zagrebačkog sastanka na vrhu 2000., sjetit će se sastanka na vrhu u Solunu 2003., tada je bilo zamišljeno da se periodični susreti šefova država i vlada članica EU sa zemljama Jugoistoka Europe odvijaju u ciklusima svake tri godine. ta po meni dobra namjera se nije održala nakon velikoga proširenja EU 1. svibnja 2004. godine došlo je do svojevrsnog razvodnjavanja te koncepcije. Umjesto šefova i država i vlada sastanci su se spustili na razinu ministara, nekada unutarnjih poslova, pravosuđa, vanjskih poslova i na taj način se izgubio fokus i doticaj Europskoga vijeća sa zajedničkom smislu susreta gledajući čelnih ljudi Jugoistoka Europe. Takvog susreta doslovno nije bilo u tom formatu od 2003. godine i to se osjeti. To se osjeti i u senzibiliziranosti pojedinih europskih lidera na detalje o pojedinim državama, na njihovu trenutnu situaciju, na poznavanje dosjea i na interes da se proces proširenja na njih nastavi. Imamo svojevrsni supstitut tzv. Berlinski proces koji je prije nekoliko godina pokrenula Njemačka. Jedan takav susret bit će ove godine u Trstu, domaćin će biti Italija, međutim njegova je možda i prednost što su tu velike i države koje su zainteresirane, ali nisu sve i to je mana i to se u raspravama izrazito vidi i osjeti. I to nije dobro. I zato tu situaciju Hrvatska treba svojim aktivizmom ispravljati i nastojati vratiti ove zemlje puno češće na dnevni red Europskoga vijeća nego što je to bilo do sada. Devet godina je jako, jako dugi period za zaključke o jedinoj praznini na karti Europe kada je riječ o zaokruživanju europskoga projekta. Mislim da smo tu poslali vrlo snažne poruke, svi su ih partneri jako dobro prepoznali. Ne može sve završiti naravno u zaključcima, ali ono što osjećam kao povratnu informaciju, kao svojevrsni feedback je da stupanj razumijevanja nastupima zemalja poput Italije, Mađarske, Austrije, Hrvatske, Njemačke, Francuske diže svijest ukupnu na razini Europskoga vijeća o važnosti ovog dijela Europe i njene europske budućnosti. Naravno da sam ja tu posebno govorio o nama najvažnijoj BiH, ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, naročito hrvatskoga naroda i svemu onome što možemo očekivati uoči izbora koji su planirani za 2018., a to podrazumijeva i izborni zakon. Od drugih tema izdvojio bih one koje su možda za europske građane najbitnije, a to su zaključci o novim radnim mjestima, rastu, konkurentnosti uz tradicionalno uvodno izlaganje predsjednika Europske komisije Junckera. I ovaj puta nam se obratio predsjednik Europske središnje banke Draghi koji je vrlo precizno artikulirao povoljne makroekonomske pokazatelje na razini EU, gdje je prosječna stopa nezaposlenosti od 2009. trenutno najniža, iznosi 9,6%. Dakle to je dobar i pozitivan signal. Rast gospodarstava država članica EU na razini kvartala se kreće između 0,3 do 0,6%. Sve su to informacije koje su u kontekstu Hrvatske i naših makroekonomskih pokazatelja relevantne da vidimo gdje su naša kretanja kada usporedimo trendove na razini EU. I s te strane želim reći da su, evo sve ove tri agencije za kreditni rejting u proteklih nekoliko mjeseci naše izglede iz negativnih pretvorile u stabilne, jedan pozitivan signal. Naravno da je to ponajprije zahvaljujući našem gospodarstvu, njihovom aktivizmu, proizvodnji, izvozu, konkurentnosti. Međutim, isto tako je riječ o porukama koje oni koji nas gledaju sa puno više hladnoće i nepristranosti, prepoznavanje one temeljene poruke koju mislim da održava i ovaj saziv Hrvatskog sabora a to je želja za političkom stabilnošću koja onda stvara temeljite preduvjete za gospodarski rast i razvoj, za jačanje okvira pravne sigurnosti, predvidljivosti i za provedbu načela i društvene pravednosti i solidarnosti. Stoga, pokazatelj o rastu BDP-a u 2016. godini, projekcije za 2017. godinu, smanjivanje javnoga duga na 83,9% udjela u BDP-u kao i smanjivanje proračunskog deficita ohrabruje. I kada sam to prenio našim kolegama i našim partnerima, onda u jednoj komparativnoj analizi vidite da su trendovi koje trenutno Hrvatska uživa takvi da moramo učiniti svi zajedno napore da se oni nastave i da kombinacijom nacionalnih mjera i europskih sredstava kreiramo veću zaposlenost. Upravo na tom tragu su izlaganja i drugih kolega, svi imaju slične probleme i svi traže po mogućnosti kvalitetna i korisna rješenja. A to podrazumijeva i prilagodbu onome što se nazivaju radna mjesta budućnosti pri čemu digitalno društvo i digitalno gospodarstvo danas za EU čine jasan prioritet i nose potencijal od 3,8 milijuna novih radnih mjesta. Također želim kazati da se na ovom Europskom vijeću razgovaralo i o pitanjima sigurnosti i obrane. Vi znate da je prošle godine u lipnju Europska unija usvojila globalnu strategiju vanjske i sigurnosne politike, ona je nažalost bila na dnevnom redu točno jedan dan nakon negativnog referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini i naravno da je ostala u sjeni tog krupnog velikog političkog događaja. Međutim, operativni rad koji se nastavio na razini vijeća, osobito u domeni obrambene suradnje, planiranja vojnih misija, povećavanja transparentnosti, fleksibilnosti, komplementarnosti i aktivnosti Unije u sigurnosnom i obrambenom području sa onim što radi Sjevernoatlanski savez i jačanjem autonomije država članica u obrambenom smislu je vrlo jasno izražena i u zaključcima i u nastojanjima koja su par dana prije ovog sastanka bila raspravljena i na razini ministara obrane. Ono što je također važno je da je Hrvatska u tom kontekstu zemlja koja je prepoznala da u novim globalnim okolnostima moramo raditi iskorak i glede za obranu. Prema tome, pomak koji smo napravili svi zajedno ovdje usvojivši državni proračun je vidljiv i od strane naših partnera u EU i to je nešto o čemu moramo voditi računa u budućnosti. Cilj od 2% je naravno svojevrsni zadatak na malo duljem roku. Ali ukoliko budemo ustrajno radili na povećanju naših sposobnosti, većoj učinkovitosti i komplementarnosti naših obrambenih sposobnosti onda i ova sredstva koja imamo, koja jesu manja od 2% i to dosta mogu biti korisna u našem doprinosu, jačanju ukupnih, sigurnosnih i obrambenih sposobnosti EU. Tema koja je također dotaknuta bio je svojevrsni nastavak rasprave sa tog neformalnog sastanka na Malti a to je bila tema migracija u ovom trenutku zbog praktički u najvećoj mjeri gotovo zatvorene istočno-mediteranske i balkanske rute. Temeljni fokus članica EU se svodi na situaciju na srednje mediteranskoj migracijskoj ruti i tu su naravno najzainteresiranije zemlje poput Italije, Malte, nastojale u prvi plan staviti širi kontekst suradnje sa zemljama Afrike a posebno Libije koja je jasno prepoznata kao ključna zemlja prigodom prigodom naravno nelegalnih prelazaka i krijumčarenja ljudi sa sjevera Afrike na obale uglavnom Italije ili Malte. S te strane ponovno je naglašena važnost provedbe svih dogovora sa Turskom jer je njena uloga bez ikakvih dilema kapitalna u ocjenjivanju mogućeg daljnjeg priljeva migranata ili izbjeglica sa sa prostora Male Azije. A ovo što se nakon Europskoga vijeća dogodilo u kontekstu Nizozemske i Njemačke ne pridonosi stabilnosti tog dijaloga, niti povjerenju a u sebi nosi određene rizike. Stoga mislim da je uz veliku privrženost jačanju demokracije i standarda ljudskih prava, funkcioniranja pravne države, medijskih sloboda u Turskoj isto tako bitno da vodimo računa i o financijskoj potpori koju dajemo Turskoj glede izbjeglica i migranata o kontekstu pristupnih pregovora i o kontekstu pristupnih pregovora i o kontekstu vizne politike. Sve te teme su međusobno povezane. Kada je riječ o neformalnom sastanku na Malti želim reći da smo iskoristili tu prigodu za raspravu o transatlantskim odnosima, o novim okolnostima, dakle o novoj američkoj administraciji, izboru predsjednika Trumpa, o odnosima sa drugim globalnim akterima poput Rusije gdje je jasno prepoznato da svojevrsni otklon od klasične privrženosti multilateralizmu koje smo u prvim izjavama američke administracije mogli vidjeti. Europska unija nastoji kroz dijalog bilo na razini europskih institucija, bilo bilateralni dijalog šefova država i Vlada sa vodstvom Amerike svesti u one uobičajene okvire povjerenja i suradnje jer je ona ključna za globalno upravljanje i za rješavanje brojnih sigurnosnih, političkih izazova s kojima smo suočeni u suvremenom svijetu kakav je danas. S te strane na Malti je održana i prethodna rasprava o pripremama za sastanak na vrhu u Rimu. Dakle, u Rimu će se 25. ožujka održati svečani sastanak i potpisati jedan dokument povodom 60 obljetnice potpisivanja rimskih ugovora koji je prigoda da u ovim posebnim okolnostima, a to su okolnosti prije svega uzrokovane negativnim referendumom u Ujedinjenoj Kraljevini. Europska unija, sve države članice a tu se misli na 27 članica pronađe nove temelje suradnje čvrsto vjerujući u postignuće u proteklih 60 godina duboko svjesna onoga što su izazovi koji su pred nama i s namjerom da u razdoblju koje jest pred nama pogledamo kakvu EU, kakav europski projekt želimo. Oko toga čini mi se da se stvara jedan konsenzus, ali uz jedan vrlo izražen osjećaj realnosti. U raspravama nema nikakvih iluzija da je današnji europski projekt prije svega opterećen krizom da se bez presedana u sljedećim godinama očekuju vrlo neobični, neobični, do sada nedoživljeni pregovori o izlasku jedne velike članice, ozbiljnog kontributora u europski proračun, članice koja ima najjače obrambene sposobnosti, čija univerzalna globalna prisutnost u smislu diplomatske mreže smanjuje i vanjsko-politički utjecaj EU i i proces koji će imati financijske reperkusije prije svega za Ujedinjenu Kraljevinu a da u takvom kontekstu pokušamo dati novi impuls snazi europskoga projekta. I s te strane stav koji sam izložio u ime Hrvatske i na Malti i u petak u Bruxellesu se svodio na tri temeljne točke. Ono što svi očito prepoznajemo u ovom trenutku je da moramo ojačati demokratski legitimitet institucija EU bilo neposrednim, bilo posrednim putem. Ovakvu raspravu kakvu imamo mi danas, a imamo je namjerno danas kada o tome raspravlja i Europski parlament vodit će i druge države članice uoči sastanka na vrhu u Rimu upravo da bi nacionalni parlamenti bili dionici ove rasprave i davali smjernice vladama kako da se postave u ovim okolnostima. S te strane rastući populizam koji je doslovno horizontalno pitanje danas na razini EU identificiran kao jedan od glavnih uzroka krize povjerenja u europski projekt. I to nije stvar samo komunikacije, to nije samo stvar boljeg tumačenja europskih politika. To je prije svega identificiranje sa europskim vrijednostima i tu dolazim do druge točke, a to je da svi imamo zajedničku obvezu učiniti i zajedničke politike i redistributivnu snagu europskoga proračuna, a to je otprilike 150 milijardi eura godišnje puno vidljivijom običnim građanima bili oni u Vukovaru, bili oni u Kolnu, bili oni u Napoliu. To je ono što je ključ. Jer upravo taj nedostatak stvara nepovjerenje i udaljava ljude od identificiranja sa projektom koji je najveći mirovni i razvojni projekt našega kontinenta nakon Drugog svjetskog rata. Treći aspekt je da jedino zajedničkim pristupom možemo biti relevantan akter na globalnoj sceni i to se iskristaliziralo u raspravama svih sudionika i svi očekuju na tom tragu poticaj prigodom izrade Rimske deklaracije. Da bi pomogao tu raspravu predsjednik Europske komisije Juncker je kao što ste dobili u materijalima izradio zajedno sa svojim suradnicima svojevrsnu Bijelu knjigu Europske komisije o budućnosti Europe. Taj dokument nije isključivo fokusiran na ovaj kratak period od nekoliko tjedana do Rima već ima svoj smisao sa potakne ovu raspravu u mjesecima koji su pred nama i na neki način se kristalizira prigodom njegovoga obraćanja Europskom parlamentu na jesen o tzv. godišnjem stanju Unije pri čemu se očekuje određeni stav država članica o nekom od ovih scenarija. Stav Vlade je naravno da taj izbor od pet scenarija nije meni u kojem birate jedan od scenarija, onda zaboravljate sve ostale. Naprotiv, budućnost Europe bit će svojevrsni mix svih tih scenarija, to je jedino što je sigurno. Stoga i rasprava o Europi više brzina dobiva svoju dodatnu dimenziju i tu moramo biti otvoreni. Europa više brzina postoji i danas. U krajnjoj liniji u više krugova suradnja ako želimo. Najpoznatiji su naravno eurozona i schengenski prostor, ali postoji čitav niz drugih aspekata pojačane suradnje, temeljem Ugovora o EU, gdje je dio država članica odlučio ići u dublje integracije. Upravo stoga je moja teza u ime Hrvatske bila, budući da je Europa više brzina u ovom trenutku jedna činjenica s kojom moramo biti svi skupa svjesni, način kako će se ta suradnja odvijati u budućnosti mora biti uključiv. Dakle, moramo izbjeći amalgam u kojem će nekoliko velikih, utjecajnih, bogatih najčešće država utemeljiteljica ići u tješniju suradnju, a ostali će ostati na margini sa smanjenim utjecajem na formiranje europskoga projekta. Tu je bit, dakle to moramo izbjeći jer onda se vraćamo u koncepciju direktorija u kojem nekoliko velikih odlučuje o sudbini cijeloga projekta. A tek to će imati negativne reperkusije u onoj prvoj točci o kojoj sam govorio, a to je rastući populizam i slabo identificiranje europskih građana sa europskim projektom. mislim da su to uvažili i kolege iz onih koji najviše kontribuiraju proračun i u krajnjoj liniji iz onih zemalja koji su cijeli europski projekt i osmisli njihovi prethodnici prije šezdesetak To je po meni za Hrvatsku jedna od najbitnijih činjenica, da se zbog toga da smo sada tek u fazi evaluacije za ulazak u schengenski prostor, da jesmo formalno pristali potpisivanjem Ugovora o pristupanju postati dio eurozone, ali imamo jako puno kriterija za ispuniti na kojima radimo da ne bi via facti ostali u svojevrsnom prstenu koji nije u žiži onih koji odlučuju. I taj osjećaj jednakosti svih država članica na razini Vijeća, mora biti sa aspekta Hrvatske i država naše veličine i našeg utjecaja jedna od tema s kojom se moramo na svim razinama baviti pa onda i vi siguran sam u okviru brojnih međuparlamentarnih aktivnosti suradnje, slične stavove možete artikulirati i zastupati kao interese RH. Ono što je pred nama u ovoj godini je da ne samo podržimo namjeru Italije jer Italija trenutno organizira brojne rasprave na ovu temu povodom 60. obljetnice Rimskih ugovora, nego da kroz sva institucionalna tijela bilo međuvladine suradnje, bilo međuparlamentarne suradnje promičemo temeljne stavove RH koji su snažan, jasan, zreo doprinos sada nakon evo praktički smo u četvrtoj godini članstva duboko, gdje se od nas očekuje da kažemo puno o onome o čemu znamo više od drugih, a to se u temama kao što je Jugoistok Europe itekako vidi i itekako se osluškuje kakav je stav Hrvatske i zemalja poput nas o temama o kojima smo puno bolje upoznati. Prema tome, da završim sa notom optimizma, mislim da će rimski sastanak, neće biti spektakularan, ali će biti dobar, koristan, konstruktivan, realan, bit će prigoda za novu koheziju, za temeljitu i kritičnu introspekciju ako treba, li za iznalaženje dovoljno snage, energije da se sve ono što je dobro u ovom zajedničkom projektu stavi u prvi plan, a ono za što smatramo da postoji određeni nedostaci, zajedničkim snagama popravlja, korigira i čini prije svega razumljivim i prihvatljivim velikoj većini europskih ljudi i europskih birača. To uključuje naravno i veće sudjelovanje na izborima, bilo na nacionalnoj razini, bilo na izborima za Europski parlament koji će biti za nešto malo više od dvije godine od danas. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Za repliku se javio zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa predsjedavajući. Uvaženi premijeru, uvažene kolegice i kolege. Mi smo sada čuli da Hrvatska kao članica EU ima dobrosusjedske namjere prema onim članicama koje još nisu ušle u EU, pretpostavljam prema BiH, Crnoj Gori i Srbiji. Međutim postavlja se pitanje kakve namjere prema nama imaju naši ostali susjedi koji već jesu članovi EU, poput recimo Mađarske ili Slovenije, Italije. Evo čuli smo nedavno prilikom posjeta predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera Ljubljani da Hrvatska treba prihvatiti arbitražu sa Slovenijom, iako smo mi pronašli taj sporazum, tu arbitražu kontaminirajućom i povukli smo se iz nje i javno objavili da se povlačimo, da nećemo priznati njezine zaključke, ponovno se otvara to pitanje, dakle, iz glavnog grada Slovenije Ljubljane iz naše neposredne blizine. I onda se moramo zapitati hoćemo li mi naše dobre namjere i našu ajmo reći naivnost prilikom ulaska u EU, morati platiti onim najvrjednijim što imamo, a to je hrvatski državni teritorij. Pa bi s te strane zamolio Vladu odnosno premijera ukoliko se mogu očitovati o tome kolika je opasnost da će Hrvatska ostati bez Piranskog zaljeva. I uz sve tu bi još napomenuo onaj cinični dodatak,

koji je cilj Europske komisije? Europska komisija uvijek brine o europskom interesu i u logici nekog dobrog prijatelja svih članica želi da se otvorena pitanja između članica Europske unije rješavaju dogovorom, po mogućnosti konsenzusom. Jan Cloud Juncker je u niz navrata u svojoj političkoj karijeri i dok je bio predsjednik Luksemburške vlade i sada kada je predsjednik Europske komisije pokazao da ima simpatija, razumijevanja za Hrvatsku i da joj želi pomoći na europskom putu. Riječ je o čovjeku za kojeg mogu reći sada dobro poznam i njegov posjet Sloveniji i njegova izjava dati su u kontekstu. On i ja smo o tome razgovarali. Ja sam mu još jednom vrlo jasno i precizno, staloženo i mirno rekao kao što sam rekao i kolegi Ceraru ukoliko su i slovenski sudac u arbitraži i slovenska agentica svojom vlastitom odlukom podnijeli ostavke, ako je Hrvatski sabor potpunim konsenzusom u ljeto 2015. kazao da izlazi iz arbitražnog postupka i da u njemu ni na koji način neće sudjelovati, a i naš sudac je dao ostavku onda za nas bilo kakvo prihvaćanje odluke Arbitražnoga suda u međunarodnom pravnom smislu ne dolazi u obzir. I taj stav je čvrst i jasan i to sam mu rekao. Hrvatska će to otvoreno pitanje sa Slovenijom rješavati nekim drugim putem, a sigurno ne nepovratno kompromitiranim i kontaminiranim arbitražnim procesom. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Marin Škibola javio se za repliku. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Hvala gospodinu premijeru na ovom izvještaju. Međutim u izvještaju piše da ste zagovarali tri točke koje smatrate važnima. Jedna od tih točaka je da europski projekt mora imati snažniji demokratski legitimitet i veće povjerenje europskih birača u europske institucije uz snažno protivljenje rastućem populizmu. E sada možete li objasniti što je to populizam za vas u europskim birokratskim institucijama? Da li je to kritika na enormnu nezaposlenost mladih u zemljama PIGS-a npr. a i taj naziv PIGS koji je pogrdan naziv je došao od strane europskog establishmenta? Da li je to kritika na raslojavanje društvene zajednice u Europskoj uniji na sve više onih siromašnih i u dužničkom ropstvu? Da li je to kritika na to što su bankarski konglomerati postali moćniji nego demokratski izabrane vlade? Da li je to kritika na megakapitalizam koji ne poznaje solidarnost nego samo maksimizaciju profita? Da li je to kritika na ograničavanje državne intervencije i prebacivanje ključnih ovlasti na nadnacionalne institucije? Ako je to formula populizma ja sam populista. Hvala. Andrej (HDZ)** Vi što se mene tiče kolega možete biti što god hoćete to je vaš izbor. Ono čemu se ja protivim, protivim se onim političkim snagama i političkim strankama koje su na razini država članica ali i na razini Europskoga parlamenta u brojnim situacijama koristile dezinformacije, neistine, manipulacije osobito prigodom održavanja brojnih referenduma o europskim temama gdje su dovodile u zablude brojne birače. Ovo što ste vi sada izgovarali je svojevrsni vaš ili ne znam čiji pogled na europski projekt. Ali europski projekt nije to. Europski projekt je prije svega projekt mira. Drugo, projekt zajednice prava, poštivanja vladavine prava. Europski projekt je u gospodarskom smislu razvojni projekt koji je donio koristi brojnim državama članicama, što onima koje su uz pomoć Maršalovog plana krenule graditi post 2. svjetskog rata Europu kao projekt, što onima koji su se kasnije priključivali ovom projektu bilo da je to riječ o proširenjima iz 73., 81., 86., 95., 2004., 2007. ili 2013. nikome nije donio štetu, nikome nije donio štetu i to je projekt gdje ta redistributivna snaga europskoga proračuna pomaže i zemljama poput Hrvatske. A da bismo sve to učinili na način da otupimo ove oštrice o kojima ste vi sada govorili taj projekt mora imati puni demokratski legitimitet. I ja nemam ništa protiv da u europskim institucijama sjede ljudi kao što danas sjede. Evo dok smo mi tu, u Strasbourgu zajedno s naših 11 zastupnika imate barem stotinjak zastupnika koji tamo žustro raspravljaju, a najradije bi da ne postoji institucija od toj govorimo. I tu ja dopuštam i demokraciju, ali isto tako zagovaram … … /Upadica predsjednik: Vrijeme./… Zagovaram da manipulaciju ne treba dopuštati. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo slobodno dajte 10, 15 sekundi premijeru da odgovori i duže na moje pitanje ako treba. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče na ovom izlaganju i na informacijama koje ste nam dali vezano uz Europsko vijeće. Ja se sa vama slažem u nekim stvarima i oko proširenja, i oko tema koje su diskutirane tamo sigurno su najvažnije vezane uz gospodarstvo. Mi moramo davati podršku i susjedima i Europskoj uniji o nekim stvarima. Ali prvenstveno se moramo brinuti za sebe, svoje građane, za svoju zemlju, za svoje gospodarstvo. I s obzirom da ste i vi uveli jednu praksu u hrvatsku politiku, a to je da reagirate na određene situacije u hrvatskom gospodarstvu kod velikih hrvatskih tvrtki. Sjećamo se vaše reakcije prilikom arbitraže oko INA-e i press konferencije gdje ste najavili da ćemo kupiti INA-u. Znamo određene informacije da ste imali sastanke i sa premijerom Orbanom o toj temi na Malti ukoliko nas možete informirati, ta tema kao da je pala u drugi plan, više se o tome uopće u Vladi i vas osobno stvari ne spominju. Želimo znati da li se tu nešto pokrenulo. Ali ono šta nam je bitno kako bi održali ove trendove, ovaj gospodarski rast koji na žalost još uvijek je slabiji nego što je to, ne mislim gospodarski rast, ali broj nezaposlenih je veći nego što je to u EU. Zaduženje je primjerice dva postotna nego što je to u Sloveniji. Znači još uvijek zaostajemo. Ali kako ne bi doveli u opasnost naše gospodarstvo vrlo je bitno da nastavite tu jasnu strategiju komuniciranja sa javnošću oko ključnih hrvatskih kompanija. Ovo što se sada dešava oko Agrokora mislim da nije dobro, da bi trebali poslati jasnu poruku odavde kakva je vaša vizija kako ćemo … **Petrov, Božo (MOST)** …/Upadica

Hvala predsjedniče. Kolega Maras nije nikad bio benigniji i simpatičniji prema meni od kad smo u ovim ulogama i govorio je evo 25 sekundi duže koliko i ja malo prije, tako da smo Što se tiče, a ima vremena, a šta. Ja nisam zastupnik, barem ne sada. Što se tiče tema o kojima ste govorili naravno da je gospodarstvo najbitnija tema o kojoj se raspravljalo tijekom četvrtka i da ono što radi Europska središnja banka, ono što radi Europska komisija, taj svojevrsni blending između Europskoga fonda za strateška ulaganja tzv. Junckerovog plana europskih strukturnih fondova je nešto na čemu države koje imaju malo više iskustva apsorpcije sredstava od nas nastoje profitirati. Ono što mi trebamo raditi je da projekti i sposobnosti što krajnjih korisnika, što provedbenih tijela i državnih institucija budu na višoj razini nego što su danas kako bismo i mi to učinili konkretnim na razini Hrvatske. I to je zalaganje za nacionalne interese, to radim i ja, to rade i moji prethodnici su radili, a to rade i drugi. Kada je riječ o razgovorima sa mađarskim premijerom razgovaramo redovito i nije se ništa promijenilo i to je cilj zbog kojeg smo i osnovali savjet gdje gledamo koje su najbolje opcije za nas, kako realizirati ono što smo rekli, a to je vratiti INA-u u hrvatske ruke i otkupiti dionice MOLA-a uz puno uvjerenje da mađarska strana to isto želi, a to je vrlo važno. Kad je riječ o Agrokoru jasno to nije tema današnje rasprave ali ja sam malo prije prilikom ulaska u Sabor rekao da je moj interes kao predsjednika Vlade ukazati na odgovornost i vlasnika i uprave na kvalitetno poslovanje te kompanije, nas smiriti atmosferu i tenzije od čega od jednog sastanka koji nije objavljen na internetu, bilo je puno takvih sastanaka i u vrijeme vaše Vlade. …/Upadica predsjednik: Vrijeme./… I zadnje voditi računa o stabilnosti hrvatskog gospodarstva i našeg financijskog sustava i to na zakonit način. Budući da je gospodin Maras dopustio uz jednako produženje zbog gospodina Marasa sam i produžio. Zaista bih molio sve saborske zastupnike da se drže predviđenog vremena. Zastupnik Ivan Pernar javio se za repliku. Poštovanje uvaženi premijeru. Iznimna mi je radost što ste došli ovdje da nam se obratite, što možemo sa vama komunicirati i htio bih vam samo ukazati na jednu odluku, znači suda u Europskoj uniji, a Europski sud znači u pravorijeku kaže sljedeće. Hrvatski javni bilježnici nisu sud i ne mogu izdati europski ovršni naslov. Drugim riječima, ako javni bilježnik iz Hrvatske pokuša pokrenuti ovrhu nad nekim našim ili stranim državljaninom unutar EU u nekoj drugoj zemlji gdje on ima račun. U takvoj situaciji ukoliko se izrazi prigovor da, znači javni bilježnik nije sud jednostavno se taj nalog mora odbiti, odnosno ne provesti. Drugim riječima, u cijeloj EU su sudovi ti koji odlučuju o provođenju ovrhe. U našoj zemlji javni bilježnici su ti koji to rade i zbog toga je izmjenom Ovršnog zakona ako se ne varam iz 2011. pod palicom Jadranke Kosor, tadašnje premijerke iz redova HDZ-a došlo do eksplozije ovrha. Nas zanima kao članova organizacije koja se među ostalim bori i za ovršenike, da li vaša Vlada namjerava vratiti nazad ingerenciju nad provođenjem ovrha na sudove sa javnih bilježnika sukladno europskom pravu, odnosno da li ste o tom pitanju tih ovrha razgovarali sa vašim europskim kolegama. Hvala. Odgovor na repliku predsjednik Vlade. **Plenković, Andrej (HDZ)** Nije bilo rasprave sa europskim kolegama o odlukama Europskoga suda. Ovo je tema koju prije svega moraju naše stručne službe i pravnici u nadležnim ministarstvima jer ih je više temeljito proučiti i vidjeti što je to karakter sudske odluke temeljem europskoga prava i prakse i doktrine Europskoga suda i onoga što je u hrvatskim propisima. Najvažnije je da ova odluka ni na koji način ne utječe na aspekt pravne sigurnosti, dakle ova je odluka nastala temeljem inicijative jednog državljanina jedne druge članice EU i stoga su pravnici s kojima sam o tome razgovarao u ovom trenutku u fazi analize navedene presude. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnica Milanka Opačić javila se za repliku. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, kada ste govorili u svom izlaganju rekli ste da EU mora održavati reformske procese. Ja mislim da i Hrvatska mora održavati reformske procese, nažalost godinu i pol dana već stoje sve reforme. Meni je jasno da zbog lokalnih izbora ne želite ljutiti građane i da reforme i u vašoj Vladi zbog toga stoje, ali očekujem od vas da nakon završetka lokalnih izbora doista krenete u reformske procese jer bez toga nema napretka u Hrvatskoj. Dakle, stvari moramo mijenjati, moramo ih mijenjati kako za gospodarstvenike, moramo mijenjati neke stvari i našeg rada i u javnom sektoru i u državnom sektoru. Dakle puno je reformi koje smo zacrtali, većina je ostala iz naše vlade, dakle neke smo pokrenuli, neke treba nastaviti, neke treba osmisliti od početka. Dakle, bez reformi, bez promjena u društvu neće biti napretka. I ovo što sada imamo kao gospodarski rast, nažalost bi moglo u sljedećim godinama doživjeti pad jer nećemo moći ovako kako smo strukturirani nastaviti u nekom pozitivnom trendu. Zato doista evo još jedanput ću podvući, očekujem da nakon lokalnih izbora se ozbiljno prihvatite posla i krenete sa reformama,

u stolici u kojoj sam ja trenutno onda bi se osvrnuli i na poreznu reformu, i na proračun, i na plan rasterećenja gospodarstva, i na akcijski plan reforme državne uprave, i na plan gospodarenja otpadom, i na temeljitu izradu nacionalnog programa reformi kojeg ćemo usvojiti u travnju u travnju mjesecu koji je dio cijeloga ciklusa kojeg se u koordinaciji sa Europskom komisijom provodi u europskom semestru i koji mora biti nadgradnja ovim pokazateljima koji su u ovom trenutku dobri i pozitivni, a vjerujem da je i moj i vaš cilj da ti trendovi budu trajni, dakle trajni. I zato kažem da je sve ovo što u ovom trenutku imamo, a to je ono što je bitno je na pozitivnom tonu i to mora biti poticaj i Vladi i Hrvatskom saboru za nastavak strukturnih reformi. To je i kvalitetnija, učinkovitija, bolje nagrađena i ocijenjena državna uprava, to je učinkovito i neovisno pravosuđe, to su transparentne javne nabave gdje smo novi zakon donijeli zajedno ovdje u Hrvatskom saboru koji ima ekonomski najpovoljniju ponudu što je jedna nova razina i jednostavniji i jedinstveni postupak glede dokumentacije u skladu sa pravnom stečevinom, to je kontinuirana borba protiv korupcije, to je nastavak obrazovne reforme na čemu ćemo inzistirati i vjerujem da o tome možemo imati konsenzus bez neke velike drame ili razmimoilaženja o koncepciji te reforme. ujedno uz puno bolju, kvalitetniju apsorpciju sredstava EU jer je i vaša vlada i prethodna vlada i moja uočila određene probleme

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Gospodine predsjedniče Vlade, u svom uvodnom izlaganju na samom početku informirali ste nas o reizboru predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska i objasnili ste nam sve okolnosti uključujući to da Poljska kao država čiji je on državljanin nije dala svoju potporu gospodinu Tusku. Ružno je kada svoja država ne podrži vlastite kandidate, no to je pravo svake vlade, pa tako i poljske vlade, iako ja mislim da to više govori o samoj Vladi, a manje o kandidatu, posebice ako taj kandidata kao recimo Tusk ima simpatije i podršku svih ostalih članica te organizacije. No lako je primijetiti kada se to radi o drugim državama i drugim državljanima drugih država, puno teže je to vidjeti kada se radi o vlastitim državljanima. I hrvatska Vlada kako Oreškovićeva tako i vaša mogla je dati potporu hrvatskim kandidatima koji su se kandidirali za vrlo visoke i prestižne pozicije u međunarodnim organizacijama, a nije. Time je propustila jednu dobru šansu da se Hrvatska još bolje etablira u međunarodnoj zajednici, u međunarodnim organizacijama, a naši kadrovi utječu na politiku tih organizacija. Sve to doprinosi boljem međunarodnom položaju države. Ja znam da mi na ovo pitanje ne možete odgovoriti drugačije nego reći, pogriješili smo, nećemo tako dalje, podržavat ćemo hrvatske kandidate. I zato vas molim da mi onda odgovorite na jedno drugo pitanje, a to je kada ste iznijeli stav predsjedniku Junckeru o arbitraži sa Slovenijom koji ja podržavam u potpunosti i mislim da je to na liniji konsenzusa koji smo postigli u ovom Saboru, što je odgovorio predsjednik Komisije Juncker? Da li je on spreman revidirati svoju vlastitu poziciju, a time i poziciju

mislim da i vi i ja znamo da je pitanje puno kompleksnije nego ovako jednostavno kao što ste ga vi kazali, pa ću uvažiti vašu sugestiju da o tome razgovaramo sa strane, ako želite. Mislim da vam treba možda malo više informacija. Što se tiče ove druge teme i stava gospodina Junckera, ponavljam Jean-Claude Juncker je prijatelj Hrvatske, ali prijatelj i Slovenije. Iz njegovog kuta da ste vi Luksemburžani rekli bi pa dajte se dogovorite u brojnom velikom kontekstu tako krupnih, težih i puno za riješiti složenijih pitanja, ovo iz njegove perspektive djeluje jednostavno pitanje između dvije prijateljske države i dva prijateljska naroda i tu je kraj. Komisija ako ste vidjeli prije nekoliko dana već reterirala od onoga što je bilo da to jest STA, ne Juncker ali komisija. Prema tome, njegov je apel bio prijateljski, ako se možete dogovoriti nama bi bilo drago. Junckeru nije bilo drago gledati vrijeme blokade pristupnih pregovora kada u vrijeme, čini mi se Češkog presjedanja 2009. šest mjeseci nismo otvorili nijedno poglavlje, vi se toga sjećate nego su u to doba neki drugi ljudi nastojali pomoći Hrvatskoj i Sloveniji da prebrode blokadu u pristupnim pregovorima, a to se učinilo kroz postizanje dogovora o arbitražnom sporazumu. Stav Hrvatske je jasan, konsenzualan, čvrst. Od njega nitko neće odstupiti niti milimetra. I ta poruka vrlo jasno je prenesena s moje strane predsjedniku Junkeru, a i kolegi Ceraru.

Poštovani gospodine predsjedniče Sabora. Gospodine premijeru evo pozdravljam ponovo vašu praksu dolaska u Sabor i pružanje informacija o aktualnim događanjima. Ovo je naprosto, uveli ste jednu praksu kako bih rekao jednog aktualnog sata o Europskoj uniji u Hrvatski sabor što je dobro. Prošli put sam vam predložio, a sada ću evo ponoviti da pokušamo zajedno, a evo vi ste važan, možete biti važan inicijator toga da zaista održimo plenarnu sjednicu Hrvatskoga sabora o radikalno promijenjenim uvjetima funkcioniranja i događanja u Europskoj uniji koja nije više projekt za sebe. Naime, ne smijemo zaboraviti da druge silnice koje dolaze unutar svjetskog ekonomskog financijskog trokuta, drugačija retorika i politika hladni rat nikada nije niti prestao kada je riječ o odnosu zapada prema Rusiji, novi odnosi između Kine i Europske unije, prema tome, izlazak Britanije. Mi vidimo da je čitav niz teškoća. Ne možemo se i ne smijemo zadovoljiti samo onim što je. Dobro je znati neke informacije koje ne možemo pročitati. Ali mi ovdje u Saboru moramo raspraviti ove ove novonastale okolnosti. Sviđa mi se što ste istakli demokratski deficit u funkcioniranju Europske unije i upravo taj deficit je vodi sve dublje u ove probleme. Kako to riješiti? Kako krenuti u drugom smjeru, zato vas molim i predlažem i vama i predsjedniku Sabora i mislim da hrvatski građani to očekuju da otvorimo plenarnu sjednicu, održimo o vrlo važnim promjenama unutar Europske unije. Hvala. Više sam ovo doživio kao sugestiju da produbimo ovaj mehanizam koji smo sada uspostavili i po meni u biti su ove redovite prilike, ovo je svaka tri mjeseca možda čak i kraće, jedno ogromno osvježenje za rad Hrvatskoga sabora. Ja kada sam bio zastupnik ovdje mi smo čak prigodom ratifikacije Ugovora o pristupanju iz svojevrsnog đentlmenskog dogovora sveli rasprave samo na zastupnike koji su govorili u ime klubova. Ja se ne sjećam u biti da li je bilo nekih većih, krupnijih ili redovitih rasprava o bilo kojoj vanjskopolitičkoj temi. Možda kod ratifikacije nekih ugovora, ali onda je to bilo marginalno. Razlog zašto ovo radim je da hrvatska javnost, hrvatski zastupnici ne samo da čuju što se zbiva u smislu primatelja informacija, nego da budu dionici, inicijatori i da sugeriraju teme koje Hrvatska treba artikulirati u europskim institucijama. To je cilj i ja se slažem s vama. Okolnosti su bitno promijenjene do sada neviđene za europski projekt. Senzibilitet o proširenju postoji kod nekoliko zemalja koje su blizu i susjedne ovim zemljama. Kod ostalih ne bih rekao da je baš toliki entuzijazam vidljiv. Objašnjavanje globalnih relacija između Washingtona i Moskve u ovom trenutku tema koja zavređuje sate i sate rasprava o ovim okolnostima. Vlada je tu spremna. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je više nego raspoloženo da o tome razgovaramo. A činjenica da saborski Odbor za europske poslove unaprijed dobija stajališta Republike Hrvatske uoči Europskog vijeća kao i drugih formacija Vijeća može ovu raspravu učiniti i na razini Odbora i na razini plenarne sjednice korisnom za hrvatsku javnost. Zato smo tu. Hvala vam. I zadnja replika je uvaženi kolega Goran Dodig. Izvolite. **Dodig, Goran (HDS)** Poštovani dopredsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, na ovo pitanje koje ću postaviti koje je kratko već ste djelomično odgovorili. Ali ja bih volio još jednom reći, još jednom pitati. Rekli ste da treba pod svaku cijenu izbjeći scenarij Europe različitih brzina ili pak postati dio – to je moj dodatak – skupine sa većom brzinom. Koliko je realno da mi sami i koliko sami možemo učiniti da to postanemo? Što vi kao Vlada želite ili mislite da možete napraviti i što Sabor mislite da može napraviti u tom kontekstu? Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku predsjednik Vlade. Možemo prije svega vidjeti koji su to sve oblici pojačane suradnje koji postoje danas u kojima mi recimo nismo, a takvih ima niz i oni su vrlo konkretnih životnih pitanja, recimo neka statusna pitanja koja se tiču obiteljskoga prava, pitanja patenta, pitanja poreza na financijske transakcije, pitanja pojačane suradnje u domeni obrane i sigurnosti. Teme koje su malo manje emancipirane u javnosti čak jednoj velikoj većini ljudi uopće nisu poznate da postoje uži krugovi država članica koje su u nekom području odlučile surađivati bliže kao što je recimo tema koja je dijelom bila spomenuta, a to je europski Ured državnog odvjetnika ili javnoga tužitelja kako god želite gdje nisu sve zemlje spremne ići u tom smjeru. Ono što je po meni politički bitno u percepciji te teme o Europi više brzina koja traje koliko god traje institucionalna rasprava u Europskoj uniji. Nije ona počela sa ovom Bijelom knjigom. O toj temi možete čitati literaturu zadnjih 40 godina. Najvažnije je da izbjegnemo situaciju u kojoj će se steći dojam da veliki bogati utjecajni uski krug njih 4, 5 koji se i neformalno nađu prije Europskoga vijeća kao što se i druge zemlje nađu u nekakvim regionalnim formatima na neki način fortificiraju poziciju koja se onda samo iz njihovoga pripremnog sastanka pretvori u zaključke dvadeset osmorice. To je nešto što mislim da nije dobro za europski projekt. I zato taj princip više brzina mora biti uključiv za sve. Da li će svi biti istodobno spremni za korak prema daljoj integraciji to je drugo pitanje. Ali da otvorenost i mogućnost sudjelovanja od početka bude jednaka za sve tu je bit. I to su shvatili po meni čelnici najvećih i najutjecajnijih država. Hvala predsjedniku Vlade. Mi sada prelazimo na raspravu. Dakle otvaram raspravu. Prvi koji će govoriti je Klub zastupnika SDP-a i uvaženi zastupnik Joško Klisović. Izvolite.

Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. U ime kluba SDP-a pozdravljam predsjednika Vlade sa suradnicima i zahvaljujem mu što nas je došao izvijestiti o sastanku Europskog vijeća održanog 9. ožujka u Bruxellesu te neformalnim sastancima održanim na Malti i Bruxellesu. Formalni sastanci Europskog vijeća su važni, jer se na njima donose zaključci koji služe kao političke smjernice za donošenje formalnih odluka EU. No neformalni sastanci su također važni. Usudio bih se reći da su ovaj puta svojim značajem nadišli sam formalni sastanak, a razgovaralo se o budućnosti Europe, odnosno EU. Predsjednik Predsjednik Europske komisije izašao je pred države članice EU s Bijelom knjigom o budućnosti Europe u kojoj je naveo pet alternativnih pravaca razvoja EU. Evidentno je da je Bijela knjiga rezultat frustracije Europske komisije zbog nemogućnosti uspješnog vođenja europskih poslova u trenutnim uvjetima nedosljednosti, sebičnosti i nejedinstva država članica EU. Sve se glasnije čuje da su europske integracije išle prebrzo i preduboko. Političke elite su bile spremne za to, građani ne. Nije ostavljeno dovoljno vremena da se europski građani u potpunosti sažive sa postignutim stupnjem integracije, te da njezino funkcioniranje u praksi postane održivo i opće prihvaćeno. Tranzicijsko razdoblje prelaska iz jedne faze u drugu fazu integracije zahtijeva jasnu viziju ove druge faze kao i one sljedeće nadolazeće faze. Ta vizija danas nedostaje Europi. Razočarani nacionalnim političkim vodstvom građani država članica su visoko digli očekivanja od EU da riješi njihove probleme i zadovolji želje. želje. EU u tome nije u potpunosti uspjela. Stvari jesu bolje, bitno bolje ali ne onakve kakve su očekivali građani Europe. Neuspjeh je većim dijelom rezultat sebičnosti država članica i nevoljkosti da se iskreno založe za zajedničku stvar od koje će sve one i EU kao cjelina dugoročno imati koristi. Želja za nerealnim, brzim rezultatima dovodi do inzistiranja na vlastitim interesima u mjeri koja šteti zajedničkim i dugoročnim. Time je otvoren put populistima u državama članicama da isticanjem kratkoročnih nacionalnih ciljeva pridobiju simpatije i potporu građana zanemarujući pri tome svoje vlastite nacionalne dugoročne interese i zajedničke europske interese. Populizam i nacionalizam počinju rastakati EU i tu ste gospodine predsjedniče Vlade u pravu. Svaka kriza se koristi za ukazivanje da EU nije dorasla nositi se sa zahtjevima vremena i da se nacionalne Vlade trebaju jače involvirati, tj. preuzeti od EU vođenje poslova. Odgovornost za situaciju i dalje se prebacuje na EU dok Vlade država članica preuzimaju zasluge za svaki eventualni pozitivni element. Politički lideri se natječu na populistički način ukazati javnosti kako su unutar EU zaštitili i ostvarili vlastite interese ne spominjući pri tome nikada zajedničke europske. EU su ruke vezane jer odluke u njoj donose države članice ne Europska komisija. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, budućnost EU izravno utječe na smjer daljnjeg razvoja RH i tiče se i tiče se svih građana naše zemlje. Stoga pozicija i politika Republike Hrvatske prema budućnosti Europe, te alternativama iznijetim u Bijeloj knjizi mora biti oblikovana kroz konsenzus ljevice i desnice odnosno minimalno njihovih stožernih stranaka SDP-a i HDZ-a. Konsenzualno utvrđeno stajalište predstavljat će platformu za djelovanje svih budućih hrvatskih Vlada. Ono mora poći od referendumske odluke hrvatskih građana da žele RH u EU. Tri točke koje ste vi zagovarali na Europskom vijeću su načelne i prihvatljive. No poziciju Hrvatske treba detaljnije definirati. Jer ako u Bruxelles nećemo ići sa vlastitim stajalištem, nego po vlastito stajalište onda nam se loše piše. Predsjednik SDP-a uputio vam je poziv na razgovor o ključnim pitanjima za budućnost Hrvatske. Niste mu odgovorili. Nadam se da ste svjesni da je pitanje budućnosti EU i Hrvatske u njoj također jedno takvo pitanje. Danas nitko ne može samostalno i jednostrano donositi odluke sa dugoročnim posljedicama na budućnost Hrvatske i zastupati takva stajališta na Europskom vijeću ili Vijeću ministara EU. Ovo su prevažna pitanja za našu budućnost i zahtijevaju konsenzus ljevice i desnice. Idealno bi bilo kroz zajedničku deklaraciju parlamentarnih stranaka ovdje u Saboru. Stoga vas u ime kluba SDP-a pozivam na razgovor i zajedničko definiranje europskog smjera Hrvatske odnosno konsensualno oblikovanje hrvatskih stajališta glede alternativnih prijedloga koje je iznio predsjednik Europske komisije Juncker. Danas pod ovom točkom dnevnog reda ne možemo ući u detaljnu raspravu o bijeloj knjizi i budućnosti Europe. SDP je o ovom pitanju već zatražio u Odboru za europske poslove raspravu, a nakon toga ćemo zatražiti raspravu i u plenumu Sabora. No ova rasprava ne isključuje razgovor sa sukreatorima vanjske politike. Najbolje bi bilo da se ti razgovori obavljaju ovdje u Saboru. Odluka europskih čelnika o smjeru u kojem će EU nastaviti dalje očekuje se do kraja ove godine, a dogovor da se tijekom sastanka u Rimu 25. ožujka usvoji deklaracija po uzoru na berlinsku iz 2007. iza koje bi stali uz šefove država i vlada i Europski parlament i Europska komisija, a kojom bi se naznačio put kojim Europa želi dalje, ne ostavljaju nam puno vremena za oblikovanje hrvatske pozicije. Gospodine predsjedniče Vlade, gospodine predsjedniče Sabora, klub SDP-a očekuje da temeljem inicijative predsjednika SDP-a čim prije organizirate sastanak ili seriju sastanaka čelnika parlamentarne ljevice i desnice kako bi konsensualno utvrdili poziciju RH o budućnosti EU i Hrvatske u njoj. Ne gubimo vrijeme, prionimo poslu, evo vam prilike da demonstrirate zajedništvo. Ako to ne učinite vi, učinit ćemo mi. Glede drugih pitanja sa dnevnog reda Europskog vijeća, želim upozoriti na ona koja vrlo često ostanu u sjedni velikih političkih kriza, a važna su za svakog građana Europe i Hrvatske. Jedno takvo pitanje je sigurnost hrane i jednaka kvaliteta proizvoda na zapadnom i na istočnom europskom tržištu. Na ovom pitanju izuzetno angažirano radi naša zastupnica u Europskom parlamentu gospođa Biljana Borzan. Vlada joj u tom radu treba dati punu potporu. Potpuno je neprihvatljivo da se isti proizvodi, istih proizvođača razlikuju u kvaliteti odnosno u tome jesu li namijenjeni za zapadni ili za istočni dio EU. U EU ne postoje prvorazredne i drugorazredne članice, a ova situacija upućuje da u praksi ipak postoje. Tu treba odlučno i žurno intervenirati. Ovakve stvari izravno doprinose eroziji povjerenja europskih građana u EU. Klub SDP-a zanima i stav Vlade prema plinovodu Sjeverni tok 2 koji je također rubno spomenut na Europskom vijeću. Na Europskom vijeću Danska je zatražila detaljniju studiju utjecaja ovog projekta na EU, a dio članova Vijeća mu je uskratio potporu jer se prema njihovom mišljenju njime podriva potpora koju EU daje Ukrajini. Za Hrvatsku je projekt važan i s aspekta našeg zalaganja za TAP IAP plinovod kojim bi se kaspijski plin doveo u Istočnu i Južnu Europu. Sjeverni tok 2 mogao bi se gledati kao konkurentski projekt koji gađa isto tržište, a time pogađa i hrvatske interese. Predsjedniče Vlade, želim vas pohvaliti što ste prihvatili prijedlog SDP-a koje sam ja sa ovog mjesta iznio u ime kluba SDP-a tijekom rasprave o vašem prvom izvješću s Europskog vijeća 26. lipnja prošle godine. Dakle Vlada je prihvatila inicijativu SDP-a da se pokuša Europska agencija za lijekove iz Londona prebaciti u Zagreb, nakon izlaska Velike Britanije iz EU. Nastavite na tome aktivno raditi kao što to rade naši europski parlamentarci. Također vas želim pohvaliti što ste ozbiljno uzeli upozorenja i prijedloge SDP-a oko migrantske krize, te ste dajući potporu Malteškoj deklaraciji tražili i angažirani fokus na istočno mediteransku rutu koja je u ovom trenutku stabilna. Odnosi nekih članica EU i Turske kao što znamo nisu idilični i nikad ne znate kada će Turska odlučiti ponovno izvršiti pritisak na EU otvaranjem ove migrantske rute. Tako nešto zasigurno nije u našem interesu, ali ne možemo jednostavno utjecati na takve odluke. Stoga možemo samo s partnerima unutar EU pokušati djelovati u zajedništvu. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Pohvaljujem vas na tolikim pohvalama predsjedniku Vlade. Prelazimo na replike. Prva replika uvaženi kolega Marin Škibola. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo gospodine Klisović, vi ste nastavili tu priču o populizmu i o.k., to je ta neka stigma za kritičare nekih europskih ekonomskih politika, međutim ja bih vas sada upitao da li je i predsjednik Islanda bio populist kada je uzeo bankarskom sektoru i financijskim institucijama i dao svom narodu, da li je on tada isto bio populist? Jer pazite ekonomska politika EU i te priče strukturne reforme, fiskalna konsolidacija znači to je drugi naziv za mjere štednje. E sada, ja podržavam mjere štednje, ali mjere štednje nad onima koji imaju više nego što ima mali čovjek. Nikakve mjere štednje nad onima koji već nemaju, koji su u blokadama, koji su u dužničkom ropstvu, to je politika Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke

Pravednija raspodjela društvenog bogatstva stvoreno je u jednoj zajednici, u jednom društvu u jednoj državi svakako je agenda i SDP-a i socijaldemokracije kao takve. Prema tome, mi ne možemo podržati bilo koji oblik otimačine, bilo koga nad bilo kime. Ako je predsjednik Islanda oduzeo na zakoniti način vodeći demokratsku politiku onda je to pitanje njegove politike, a ne populizma. Jednako kao što je i premijer Islanda dao ostavku kada se utvrdilo da je njegov račun na offshore bankama radi bankama radi izbjegavanja poreza. Prema tome, tu se ne radi o populizmu. Da bi znali što je populizam, morate pročitati što je populizam. Prvenstveno on se svodi na to da ljudi pokušavaju manipulirati masama na način da im obećavaju nešto što ne misle poslije ispuniti, a obećavaju samo kako bi dobili njihovu potporu i došli na vlast. E, to mi ne podržavamo, a ne podržavamo niti u kontekstu Jer sve naglašenije pokušaj dolazaka na vlast u državama članicama kroz neutemeljene kritike Europske unije radi plivanja, jahanja na onom sentimentu pojedinog dijela građanstva u svojim vlastitim državama koji nije zadovoljan svojim životom, a za to krivi To je ono što ne podržavamo jer smatram da Hrvatska puno bolje može napredovati, razvijati se zajedno sa drugim članicama Europske unije dijeleći iste vrijednosti, isto tržište omogućujući našim mladim ljudima da se školuju u inozemstvu, da steknu znanja ili nađu zaposlenje, nego da to čini sama zatvorena u svoje granice. O tome se radi. I zato smatram da populizam je vrlo štetan i vrlo neodgovoran i osobno ću se protiv njega boriti. Govorit ću što mislim, a radit ću što govorim. E, to je ono što populisti ne rade. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Druga replika uvaženi kolega Branimir Bunjac. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Klisović, moram priznati da ste me uspjeli nasmijati ovom svojom zadnjom izjavom da ćete raditi što govorite. I u biti ova vaša rasprava je bila dobra samo u jednom segmentu kada ste pozvali na konsenzus. Ali ste me iznenadili u biti da ste tu raspravu iskoristili za politikanstvo u kojem ste dakle rekli da konsenzus hrvatskog naroda trebaju predstavljati dogovori HDZ-a i SDP-a. Štoviše vi ste sebe predstavili evo i kao neku ljevicu. Ne znam kojim pravom ste govorili u ime HNS-a. To oni recimo znaju umjesto vas. Ne znam zašto bi iz toga dogovora bio isključen Most. Zašto bi bile isključene nacionalne manjine i druge stranke u Hrvatskom saboru? Vi sebe nazivate ljevicom i kažete da radite ono što govorite. Međutim, ja nisam primijetio da ste vi ljevica autentična, prva. Dovoljno je pročitati intervju vašega kandidata za premijera sa gospodinom Klemom, pa ono je intervju kojega se ne bi postidio Stiv Culej. Vjerojatno se on bi s vama postigao neki konsenzus. Navodno ste ljevica, provodili ste bezdušni Ovršni zakon. Niste odblokirali građane. Niste riješili nezaposlenost mladih. U vaše vrijeme su se mladi masovno iseljavali. Pogodovali ste krupnom kapitalu. I u biti vaša retorika dok ste vi bili na vlasti ni po čemu se nije razlikovala od retorike gospodina Plenkovića. Ja neku razliku ne vidim. Prema tome, vjerujem da vaše dvije stranke mogu postići konsenzus. Ali nazivati to konsenzusom hrvatskog naroda ili konsenzusom desnice i ljevice mislim da je krajnje pretenciozno. Hvala lijepa. **Jandroković, Poštovani gospodine Bunjac čini mi se da ste prespavali dobar dio mandata one bivše Vlade SDP-a, ali dobro. Zato vam nećemo zamjeriti, mladi ste. S druge strane kada govorim o tome da govorim i radim ono što mislim, onda govorim o sebi prvenstveno. I nikada nisam čuo da me netko zbog toga prozvao. Obično me prozivaju zbog drugih ljudi. Pa to ste danas tako učinili i vi što ne mislim da nije opravdano. Kada sam govorio o ljevici i desnici, mislio sam pokriti cijeli spektar politički, a ne samo krajnje lijeve ili krajnje desne stranke. I ako ste dobro pazili govorio sam da bi najbolje idealno mjesto bilo da se ovdje u Saboru o tome raspravlja i da se donese deklaracija o budućnosti Europske unije u ovom domu u parlamentu. Dakle, od strane svih parlamentarnih stranaka, svih oni za koje su hrvatski građani glasali, a to je i vaša stranka. Prema tome u to sam uključio i vas, a ne samo HDZ-e i SDP-e. Ali bez konsenzusa SDP-a i HDZ-a o ovako ključnim pitanjima budućnosti Hrvatske ništa neće proći o tome se radi. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Treća replika uvaženi kolega Ivan Pernar. Hvala predsjedavajući Jandroković. Ovaj put moja kritika ne ide na premijera Plenkovića, nego na kolegu Klisovića koji je rekao da SDP-e odnosno ta njihova socijaldemokratska navodna organizacija tj. u ime nje je rekao ne možemo podržati bilo koji oblik otimačine. Pa gospodine Klisović, dok ste bili na vlasti podržavali ste upravo otimačinu jer ne znam kako drukčije nazvati ovaj kvazi pravni sustav ovrha u Hrvatskoj. Pa ću a pro po toga pročitati dio članka iz jučerašnjeg Večernjeg lista. Ovršna rješenja javnih bilježnika ne vrijede u Europskoj uniji. Njemački Adac obavijestio je svojih 18 milijuna članova da povodom odluke Suda EU ulože prigovor na rješenje o ovrsi javnih bilježnika iz Republike Hrvatske. Već danima, prva je obavijest na web. stranici Adaca najvećeg njemačkog i europskog autokluba koji okuplja 18 milijuna članova. Presuda Suda Europske unije o neuspjelom pokušaju Parking Pule da naplati dug od 13 eura za neplaćeno parkiranje Svenu Klausu Tederanu, članu Adaca iz Berlina. Svi članovi Adaca obaviješteni su da o sličnom slučaju stave prigovor na tako javnobilježničko rješenje o ovrsi iz Hrvatske jer je ono u tom slučaju nenaplativo u Njemačkoj i drugim članicama osim Hrvatske. Znači, u Hrvatskoj ovrhe provode javni bilježnici, a ne sudovi i upravo je zbog toga došlo do epidemije i poplave ovrha odlukom HDZ-ove Vlade odnosno tadašnje premijerke Jadranke Kosor. Vi ste tada mogli zaustaviti taj oblik otimačine ali niste. Dozvolili ste da ovakav nakaradan sustav funkcionira i da tisuće građana ostaje bez svoje imovine. Hvala. **Jandroković, Gospodine predsjedavajući ja sam mislio da se replike podnose na izlaganje koje je iznijeto, a ne replike na repliku odnosno Dakle, ja nisam u svom izlaganju spominjao niti otimačinu, niti Ovršni zakon niti išta takvoga. To je bio jedan odgovor na repliku gospodina Bunjca. Prema tome, sigurno je ovdje došlo do povrede Poslovnika. Dakle, ne bih htio dakle govoriti posebno o tome osim da je temelj socijaldemokracije spriječiti otimačinu i uspostaviti pravedniju raspodjelu društveno stvorenog bogatstva. Polemizirat sada zašto i što je napravila Vlada Jadranke Kosor što je kolega Pernar spomenuo i na koji način je to ispravljala SDP-ova Vlada mislim da nema smisla. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Za raspravu se javio i predsjednik Vlade RH gospodin Andrej Plenković. Hvala lijepa kolega Klisović. Samo nekoliko komentara na vaše izlaganje. Prvo je ova tema o tome tko pokreće dijalog i traži konsenzus o vanjskoj politici. Dakle, ponavljam još jednom ovo što radimo nakon Europskih vijeća je korisno za Hrvatski sabor. Mislim da se tu slažemo. Sve materijale koje Vlada radi idu i na Odbor za vanjske poslove i na Odbor za europske poslove i na druge odbore ako je riječ o formacijama Vijeća. Dakle, Sabor je u tijeku sa brojnim aktivnostima i pozicijama hrvatske Vlade po nizu pitanja koji nisu svi uvijek toliko medijski atraktivni kao ona koja dolaze na samu razinu Europskoga vijeća. Što se tiče konsenzusa o budućnosti Europe, ono što sam naglasio u ovom trenutku, dakle Rimska deklaracija bit će jedan kratak dokument, dokument koji šalje one bitne glavne poruke što 60 godina nakon uz činjenicu da idemo praktički istodobno u proces primjene članka 50. o izlasku jedne članice koji se nikad do sada nije dogodio. I mislim da oko ove tri točke, ne znam da li ste vi vidjeli nacrt teksta za Rim, to nisam siguran jeste ga vidjeli ili niste. Da ste vidjeli taj tekst onda bi shvatili zašto smo inzistirali na ove tri temeljne točke, jer one upravo pogađaju u bit onoga i daju dodatne elemente deklaraciji na način da ono što oni koji su izrađivali nacrte izrađivali su ga Juncker, Tusk, Malteški premijer i talijanski premijer. Dakle, njih četiri su autori prvoga nacrta. Mora odavati dozom i realnosti i otvaranja puta za naprijed. S te strane mislim da bi i vi i velika većina hrvatskih političkih stranaka i zastupnika podržala ove tri točke koje smo istaknuli. Drugo kada je riječ o aspektu dijaloga između SDP-a i Vlade ili HDZ-a ja jesam za dijalog. Stalno sam za dijalog, dapače. Međutim, vi također morate nekako strukturirati vašu koncepciju i suradnju. S jedne strane pružate ruku i inicijativu dijaloga, a s druge strane imamo odmah i interpelacije i ustavne tužbe i izglasavanje nepovjerenja članovima Vlade a tek smo krenuli. Moramo odabrati kojim ćemo mehanizmom surađivati, to je ono što je bitno. Mi smo za dijalog otvoreni, ali onda to mora biti dijalog koji je utemeljen na onome što se zove povjerenje, što se zove partnerstvo za teme koje su strateški bitne za Hrvatsku. Ja to tako vidim. I siguran sam kad ste spomenuli zastupnike u Europskom parlamentu, jedan mali primjer. Za razliku od vaše Vlade kad ste vi bili zamjenik ministra ili kad je vaš bivši čelnik bio predsjednik Vlade nismo se nikad susreli kao zastupnici, a isti smo ljudi bili iz vaše stranke, iz HDZ-a sa tadašnjom Vladom. Kada je riječ o mojoj Vladi sastali smo se, temeljito razgovarali svi kolege neovisno o stranačkoj pripadnosti dobijaju pozicije Hrvatske države i hrvatske Vlade o pojedinim pitanjima i na taj način postaju upravo ono što trebaju biti, onaj zadnji filter artikuliranja nacionalnih interesa u procesu suodlučivanja između Vijeća i parlamenta na europskoj razini. To radim zato jer sam bio svjestan kako je to teško na pamet ako ti netko drugi koji ima informaciju nju ne volontira. Ja nemam ništa razloga ni bilo tko od nas tajiti. Sve su informacije dostupne, pitajte malo vaše kolege. Lakše im je raditi na ovaj način, nego na način kako ste vi zamislili praksu u tom trenutku vrlo škrte po meni nedovoljne suradnje sa europskim zastupnicima. I tu praksu mijenjamo, a na dobrobit hrvatskih interesa i zakonskih tekstova koji mogu odražavati naše stavove. Jer znate i sami dovoljno. Nije lako baš sve formulacije kroz strukturu donošenja odluka na razini Vijeća provući ako nemate potporu širu. Nekad se savezništva koalicije na razini Parlamenta lakše postižu nego što je to na razini Vijeća. Sjetite se primjerice rezolucija koji se odnosili na srpski Zakon o nadležnosti državnih institucija za ratne zločine. Puno ga je teže provući kroz Vijeće, vama to nije uspjelo. HDZ-ovoj Vladi na jedan određeni način u formulacijama onoj prošloj je, ali u Europskom parlamentu je to bilo najjasnije i po prvi put emancipirano u nekom europskom dokumentu. Stoga kad pozivamo na dijalog stavimo u stvari u jedan širi kontekst i pogledajte malo koje su vaše aktivnosti prema Vladi, a ne samo što Vlada radi prema oporbi. Hvala vam. Zahvaljujem se predsjedniku Vlade. Iduća rasprava Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e uvaženi kolega Branimir Bunjac.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvaženi gosti, uvažene kolegice i kolege. Kao što vam je već poznato Živi zid protivi se politici EU u ovome obliku i mi ustvari želimo ponuditi drukčiji pogled na ovo izvješće, a sukladno želji premijera ovoga puta razgovarat ćemo s nekim egzaktnim pokazateljima. Znači hajdemo usporediti brojke neke i idemo vidjeti što smo uopće dobili u ovom europskom izvješću, nadam se da ga je većina zastupnika uspjela barem pogledati ako ne i pročitati, pa da vidimo gdje se Hrvatska nalazi u procesu euroatlantskih integracija. Evo jedan egzaktni pokazatelj npr. kada je Hrvatska proglašavala svoju neovisnost 1991. godine, imala je 4 milijuna 600 tisuća stanovnika, danas ih ima 4 milijuna nakon 25 godina, možda i malo manje s obzirom na to da jedan dio građana koji je ovdje prijavljen ne živi u RH. Da su Da su se stvari normalno razvijale nekim normalnim tijekom, Hrvatska bi danas imala 5 milijuna stanovnika, ali ne samo da nije došlo do porasta broja stanovnika u 25 godina nego je došlo do izrazitog pada, znači oko 15% stanovništva 10 do 15% nestalo. nestalo. To je takva šteta učinjena da se Hrvatska neće oporaviti sljedećih 100 godina. To su naši To su naši pretpristupni pregovori, slavlje zbog ulaska, ulazak, boravak, … jedan egzaktni pokazatelj. U ovom izvješću između ostaloga postoje neke, ajmo reći pozitivne činjenice npr. da oni građani koji se nalaze unutar eurozone još uvijek imaju većim dijelom povjerenje u euro, međutim ne pišu podaci da one države koje nisu u eurozoni npr. Češka, Mađarska ili neke druge, više uopće nemaju povjerenja u euro. Znači to se povjerenje kreće oko 10 do 15% i oni nemaju namjeru ulaziti u eurozonu. Između ostaloga i u nekim pojedinačnim europskim državama poput Austrije, povjerenje u euro je vrlo nisko. U svakom slučaju čak i u ovim državama gdje povjerenje postoji tendencija je smanjenja povjerenja. Znači nekada je bilo povjerenje 90%, danas je 70, 60% ili manje. Očito s tim eurom postoji problem. imamo, mi smo se prilagodili europskom zakonodavstvu, pravosuđu da nas kao konačno kako ovdje piše zapadne Balkance, privede nekakvoj kulturi pravnoj, međutim mi čitamo da u Hrvatskoj sada sa svim ovim europskim zakonima koje smo uveli 1% građana vjeruje pravosuđu, 1%. Ja mislim da je to razina kada bi apsolutno svi suci trebali oni koji su na odgovornim mjestima podnijeti ostavku i pitati se, čekajte malo gdje smo mi to stigli da 1%, ja vjerujem da 1% u Hrvatskoj podržavaju 1% ljudi u Hrvatskoj vjeruje da postoje marsovci recimo, to je ta razina. Znači potpuno nepovjerenje. A govorilo se da ćemo mi sa EU eto dobiti pravnu sigurnost, pravnu državu. druge strane dolaze direktive EU, uredbe o tome sam već više puta govorio u ovom Saboru, ali i upute od Europske komisije. Evo zadnjih danas smo čitali da se mora pomaknuti granica za mirovinu na 67 godina. I što Hrvatska čeka? To je ta strukturna reforma koja se cijelo vrijeme spominje, znači prevedimo strukturna reforma jednako radit ćemo do 67. godine. Jeli to kraj? Nije. Mi smo u Živom zidu i protiv 67 godina. Mi smatramo da mora biti 65, da čovjek ima pravo biti u mirovini, ima pravo se malo odmoriti nakon svega i uživati još malo u životu. Ali da li znate da u Njemačkoj postoji prijedlog da se u mirovinu ide sa 73 godine. To je službeni prijedlog, to trebaju hrvatski građani znati. Znači nije kraj sa 67 godina, nije ni sa 71 nego sa 73, a to je danas nekakva prosječna dob hrvatskog muškarca, ako već ne žene žive malo duže, što znači da pravo na mirovinu se praktički ukida. Europska komisija traži rasprodaju državne imovine. Mi smo protiv, mi smatramo da državna imovina mora ostati u našim rukama, barem ona od strateškog značaja. Neko će reći država je loš gospodar, neko će reći slobodno je tržište. Ajde otiđite u SAD i kupite naftnu kompaniju, slobodno tržište, kupite ju. Možete imati tisuću milijardi eura, sigurno je nećete kupiti. A zašto? Zato što se štite nacionalni interesi. Nijedna država na svijetu osim nekih par poput Hrvatske, neće se odreći svoga energetskoga sektora. A što mi imamo sa INA-om? Imamo sa INA-om da je ona većim dijelom najvećim dijelom vlasnik MOL-a, imamo situaciju da od 2013. godine od kada smo ušli u EU posluje s gubitkom, da su nam smanjenje rezerve i nafte i plina i da u ovom trenutku INA ima manje benzinskih postaja u Hrvatskoj nego konkurencija. INA je je u silaznoj putanji i ustvari mi postajemo energetski ovisni o strancima, o stranim korporacijama što definitivno za Hrvatsku nikako nije dobro. Naravno EU će reći, pa Hrvatska niti ne postoji, šta vas briga, vi ste u sklopu EU. Evo bila je kolegica Strenja sa mnom u Bruxellesu kada smo bili na jednoj sjednici i tamo se uporno govori teritorij EU, niko ne govori teritorij RH. Izbjeglice ulaze na teritorij EU, znači izbjeglica koja je stigla u Osijek, u Vinkovce nije došla na teritorij RH nego je došla na teritorij EU. Da li je to ono što su građani željeli imati u trenutku kada je proveden taj referendum 2013. godine. Također se govori o tome da BDP raste. BDP je porastao 2,8, 2,9% a koliko smo mogli pratiti prema izvješćima Zavoda za statistiku ali to još uvijek nije dosta čak ni za plaćanje kamate. čak niti za plaćanje kamate. A istovremeno se ne govori, a u ovom izvješću se spominje da udio europskoga BDP-a u svjetskom gospodarstvu stalno pada. Znači da ustvari Europska unija postaje gospodarski sve slabija i slabija u odnosu na ostatak svijeta. Znači mi se zavaravamo time što je par kvartala BDP-e porastao s kojim dakle ne možemo platiti niti kamatu, a kamoli glavnicu, a ne primjećujemo da Europska unija općenito dakle gubi svoju snagu ekonomsku, a pričalo se da će ujedinjenjem ta ekonomska snaga biti u porastu. Također se ne govori o tome da broj stanovnika Europske unije se smanjuje u odnosu na ostatak svjetske populacije bez obzira na sve ove izbjeglice, izbjeglice, migrante itd. znači Europa u postotku ima sve manje i manje svjetskoga stanovništva što dodatno ukazuje dakle da nešto sa tom Europskom unijom nije u redu odnosno da trendovi nisu pozitivni, nego su ustvari trendovi negativni. Govori se kako Europska unija pomaže smanjivati nezaposlenost. U Hrvatskoj samo jedino tako da se ljudi iseljavaju. Ako je to smanjenje nezaposlenosti nije nam baš na neku čast. Još uvijek imamo više od 200 tisuća. Vlada želi reći da je postignut veliki napredak, a 1971. kada je Hrvatska bila na velikim mukama, kada se dešavalo Hrvatsko proljeće znate li koliko je Hrvatska imala nezaposlenih prema službenim statistikama? 40 tisuća, a sada 200 tisuća i više nakon što se jedan veliki broj stanovnika iselio van. Volimo kritizirati kako je prije bilo doba mraka i ne velim da nije bilo, u mnogim stvarima je bilo. Ali od 1952. do 1965. Hrvatska je ima 9 i pol posto rast BDP-a isto kao i Kina, kao i Japan. Bili smo prvih pet država u svijetu po rastu BDP-a, a sada se veselimo kad nakon 8 godina duboke recesije za koju isto tako je netko odgovoran, pa nisu valjda populisti, imamo mršavi rast od 2, 3% kojih nije dovoljan niti da se vratimo na ono predkrizno razdoblje 2007., 8. godine, a kamoli da ostvarimo neki dodatni napredak. Europska unija između ostaloga traži od nas provođenje njihove porezne politike. Oni nam određuju kakav će biti PDV-e, oni nam sada nameću porez na imovinu. Ako se ne varam u Hrvatskoj imamo 3 tisuće 500 poreza i različitih paraporeza, naknada i naše je mišljenje da porezi se mogu samo i jedino smanjivati odnosno ukidati. Bilo kakvi novi porezi vode daljnjem osiromašenju hrvatskih građana, vode daljnjim ovrhama, daljnjim blokadama, daljnjem iseljavanju. To je politika Europske unije protiv koje se mi protivimo. Između ostaloga ovdje piše da dakle Europskoj uniji vjeruje još samo 1/3 njezinih građana. 2/3 više ne vjeruje. Da li nas to treba na nešto potaknuti na razmišljanje? Gdje se mi nalazimo? Treba li Hrvatska redefinirati svoj položaj unutar Europske unije? Treba li Hrvatska u krajnjem slučaju uopće biti članica te organizacije? Mi mislimo da vrijeme ističe. Mislimo da Hrvatska ne mora pod svaku cijenu ostajati u Europskoj uniji. Cijena izlaska je još uvijek vrlo mala, vrlo mala, ne biste vjerovali kako mala. Imamo svoju kunu. Imamo većinu infrastrukture. Imamo kako se zove, još uvijek različite elemente suvremenosti i moramo biti oprezni da sačuvamo hrvatsku suvremenost, hrvatsku slobodu do koje smo došli vrlo teško i nakon iscrpljujuće borbe. Posebno trebamo naglasiti još neke stvari, a to je dakle da Hrvatska je ostala bez brojnih drugih elemenata od nacionalnog strateškog interesa poput recimo optičke mreže da mi danas nemamo protuzračnu obranu. Moramo također primijetiti da NATO savez traži od nas povećanje izdvajanja za obranu na 2%, a mi taj novac nemamo. Moramo primijetiti da nas između ostaloga članstvo u Europskoj uniji košta 4 milijarde kuna godišnje, a nije nam posve jasno što dobivamo za uzvrat toga novca. I na koncu konca trebamo reći da u Hrvatskoj upravo u ovom trenutku otkucava nekoliko tempiranih bombi. Jedna od njih sam već rekao spomenuta INA. Zatim je tu naravno HEP. Zatim su tu različiti kolektivni ugovori koji će se morati ispuniti. I ono što smo čuli tijekom današnje rasprave pitanje Agrokora koji je zadužen za 25 milijardi kuna, koji ima 40 tisuća zaposlenih, koji ima cijeli niz kooperanata. I postavlja se pitanje, da li razmišljajući o cijelom tom kontekstu i o svim posljedicama kojima mogu iz toga proizaći mi danas možemo biti zadovoljni našim boravkom u Europskoj uniji odnosno izvješćem koje nam je podnio naš premijer, a koje bi navodno trebalo biti jako pozitivno i ohrabrujuće? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Očekivano imamo niz replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Mire Kovača. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Bilo je lijepo slušat gospodina Bunjca, lijepo govori, ima puno činjenica, razbacuje se njima. Ali nisam uopće uspio razumjeti što je pjesnik htio reći. Hvali navodno Republiku Hrvatsku, je li, stope rasta. Zaboravlja da u to vrijeme nismo sagradili ni 50 km autoceste od Zagreba do Karlovca. Toliko o razvoju SR Hrvatske i razvoju Hrvatske u socijalizmu. Puno smo napravili, bili smo jako uspješno društvo, snažna ekonomija. A tamo je dokumentirano hrvatskoj javnosti kako je manipulirate. Rekli ste na jednom primjeru, rekli ste kako u Njemačkoj postoji službeni prijedlog podizanja odlaska u mirovinu sa 73 godine. To nije točno. To je prijedlog jednog njemačkog instituta procjene jednog instituta koji se zove Institut za njemačko gospodarstvo. Prošle godine je u svibnju mjesecu taj institut prognozirao da će se podići dob za mirovinu na 73 godine. Službeni prijedlog ne postoji osim prijedlog gospodina Šojblea ministra financija i mladeži CDU-a da se podigne dob na 70 godina. Međutim, ministrica, savezna savezna ministrica rada gospođa Nalez iz SPD-a se tome protivi. Prema tome, u Njemačkoj ne postoji službeni prijedlog za podizanje dobi za mirovinu na 73 godine. Samo toliko za hrvatsku javnost da se uvjeri kako manipulirate, kako se razbacujete podacima, kako trujete javnost. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Kovač. Htjeli ste razgovarati o brojkama i dobili ste brojke. To je vaš premijer upravo danas u svom izlaganju zahtijevao idemo sa egzaktnim pokazateljima. Sad kad ste čuli egzaktne pokazatelje sad govorite da ja trujem javnost. Eto to je način vaše komunikacije. Mene čudi da osoba sa takvim rječnikom može biti ministar vanjskih poslova. A evo demantirat ću vas upravo sad. Vi tvrdite da je njemački institut nekakva nevažna organizacija, ali vi ste osobno, vaša stranka naručili institut da vam napravi program vaše stranke za Republiku Hrvatsku. Vi ste zvali info institut u Hrvatsku. Vi smatrate da u Hrvatskoj nema dovoljno inteligentnih i sposobnih ljudi koji bi mogli voditi Hrvatsku politiku pa pozivate institute koje sada omalovažavate i zovete ih trovačima hrvatskoga javnoga prostora za neke bezveznjake. Eto. Prema tome, ako sam vam donio brojke i ako su one došle do instituta, a vi sami se dakle pozivate na institute i tražite brojke, tada vas molim da me demantirate brojkama a ne uvredljivim osobnim komentarima. Eto. To bi bilo ono što bih ja htio. Ali s vama se ne može. Vi jednostavno kako god bilo nikada nećete prihvatiti argumente. Za vas je jedino prihvatljivo dizanje ruke po direktivi, slijepo izvršavanje EU uredbi, preporuka i jednostavno ne želite vidjeti oko sebe kako živi hrvatski narod. A to je vrlo lako, samo trebate htjeti. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Pernara, izvolite. Hvala. Uvaženi kolega Bunjac dirnuli ste me svojim govorom, jer ste rekli da u biti od EU mi koristi nismo imali. Evo nas je premijer malo prije uvjeravao, sada ga više nema, ne znamo zašto je otišao, da je nama EU pomogla. Ja pitam u kojem smislu. Broj zaposlenih od ulaska u EU je pao. To je egzaktan podatak. Broj iseljenih građana nakon ulaska u EU je eskalirao pogotovo mladih ljudi. Trend depopulacije se ubrzao. Uvodi se porez na nekretnine. Pazite dalje, ovo je bitan podatak. Državni dug raste vertikalno prema gore. Najveći koncern u Hrvatskoj Agrokor je pred slomom. Morali smo zatvoriti brodogradilište Kraljevicu jer je EU to tražila. Kamo nas EU vodi? Navest ću još jedan primjer gospodine Bunjac, uvaženi zastupniče. Hrvatska nakon ulaska u EU je morala ukinut carine prema zemljama EU iako je znala da je roba iz tih zemalja će u tom slučaju biti jeftinija od domaće i da će doći do potpunog sloma domaće proizvodnje. Istovremeno osim što smo izgubili vlastito tržište Hrvatska opet po EU direktivama uvodi sankcije Ruskoj Federaciji i ostaje i bez stranog tržišta kojeg je do tad imala. Cjelokupna politika EU je po svojoj prirodi negativna za naše društvo i samo je pitanje trenutka kada će naš narod to shvatiti. Hvala.

niti imamo protekcionizam što znači da nismo bili spremni za ulazak u EU koja je postojala već dosta godina prije nas. Nismo mogli ispuniti uvjete za euro, nismo mogli ispuniti uvjete za Schengen i za neke druge europske okvire. A sad čujemo da će Europa prijeći na nekoliko brzina. Evo to je u ovom dokumentu sadržano nekakvih 5 brzina. I sad bih ja htio pitati vas i hrvatske građane u kojoj brzini će se kretati Hrvatska. Znači, da li ćemo se mi kretati u prvoj ili petoj brzini. Posve je jasno da će Hrvatska se kretati u prvoj brzini. Da, kaže zastupnik Pernar u rikverc jer jednostavno mi ne možemo ispuniti jednake uvjete kao i Njemačka jer da bi mogli ispuniti jednake uvjete oni bi jednostavno to nama morali dati. Znači, morali bi nam dati. Oni bi morali sudjelovati na neki način u davanju ravnopravnosti Hrvatske u potpunom smislu, a oni to naravno nikada neće učiniti. Prema tome, oni će jednostavno Hrvatsku ostaviti na nekoj margini događaja, na nekoj margini društvenih zbivanja. Dalje će nam slati svoje direktive i uredbe koje ćemo mi morati slijepo izvršavati, a oni sami se neće držati kao što se recimo Francuska ne drži Uredbe o prekomjernom I u stvari tretirat će nas na ovaj način na koji je malo prije rekao premijer, a što nas briga za neki spor Hrvatske i Slovenije, kada mi imamo takvih velikih problema. Možda je nekomu svejedno pitanje Jadranskog mora, ali nama koji ovdje živimo to je pitanje najvažnije od svega i želimo da se o njemu vodi briga, a ne o tome koliko ima plina u klima uređajima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Bunjac, naravno da u životu treba često puta promišljati i preispitivati svoje odluke i sva ona naša uvjerenja koja imamo. Ja sam i danas, danas je ovdje na dnevnom redu Izvješće o radu Europskog Vijeća koje je premijer podnio Hrvatskom saboru. Ali ja to izvješće razumijem na taj način da ovdje premijer govori o hrvatskoj Vladi. Dakle, ne o Europskoj zajednici, Europskoj uniji, nego o hrvatskoj Vladi i radu hrvatske Vlade. 90% možda onoga što ste vi rekli ja se i slažem s vama. Postoje mnoge poteškoće s kojima smo suočeni. Međutim, hajmo postaviti se ovako kada govorimo o brzinama, kada govorimo o tome što nam je Vi ste dobro rekli mi ćemo vjerojatno ići u prvoj brzini. I ja sam glasovao osobno za ulazak Hrvatske u Europsku uniju jer sam mislio da Hrvatska treba igrati u prvoj ligi. Treba igrati na tom igralištu gdje postoje ta pravila. Međutim, zašto se to nije dogodilo? Mi imamo Nacionalno vijeće za konkurentnost. Ono koliko vidim redovito se sastaje. Nama izvješće Europske komisije sugerira da moramo puno raditi na poslovnoj klimi, na tržištu rada i na javnim financijama. Vi ste ovdje se dodirnuli jednog dijela tržišta rada, a to je mirovinski sustav. Dakle, ono što je nužno u Hrvatskoj, a za što je odgovorna hrvatska Vlada i premijer koji je danas ovdje, je provođenje tih reformi. Da kažem to na drugi način. Nije nama Europska unija kriva za ovo stanje u kojem se nalazimo. Krivi smo mi, sve naše vlade koje su do sada bile i bit ćemo krivi sutra ako ne napravimo reforme na koje nas se poziva ne zbog dobrobiti Europske unije. Zbog dobrobiti nas samih. I ako mijenjamo mirovinski sustav moramo ga mijenjati zbog hrvatskih građana da bi sutra imali veće mirovine, a ne da bi imali manje. Dakle, prije svega, konkurentno gospodarstvo, a to možemo postići jedino radom hrvatske Vlade, dobrim radom. A sada okrivljivati ponovno Europsku uniju. Ili da kažem ovako, je alternativa da izađemo iz Europske unije, ja u ovom trenutku se na taj rizik ne bi upustio. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnik Bunjca. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Žagar na samom početku bi vas samo kratko ispravio. Naime, vi kažete premijer koji je prisutan ovdje. On ovdje nije prisutan. On naime vjerojatno kada ja govorim se više ne usudi biti u sabornici. sabornici. Nadam se da će se možda pojaviti kada budu govorili drugi zastupnici. A vama što se tiče vaših dobrih želja da Hrvatska bude u prvoj ligi, ja bih to otprilike opisao ovako, mnogi građani zavedeni propagandom koja je bila dakle smišljena, mislili su da ulaskom u Europsku uniju dolaze za stol na kojemu se nalazi gozba. I da, oni su došli za taj stol, ali nama se daju mrvice. Mi nismo za tim stolom ravnopravni gosti. Mi smo oni gosti kao recimo da su došli nepozvani gosti, gosti preko volje, neugledni gosti i mi nemamo dakle jednaka prava kao što imaju ostali građani Europske unije. valjda bi se netko iz te Europske unije i k nama doseljavao. Valjda bi ovdje došlo 100 tisuća radnika iz Austrije, iz Njemačke, iz Francuske. Valjda bi imali isto tako pravo organizirati referendum za izlazak iz Europske unije, što nema šanse da bi se u Hrvatskoj moglo dogoditi i brojna druga prava koja tzv. europske države prve brzine imaju, a Hrvatska ih nema. Mi nemamo dakle svoju energetsku neovisnost. Mi nemamo svoju optičku mrežu. Mi nemamo svoju protuzračnu obranu. 98% banaka je u stranom vlasništvu. Pa o čemu mi dalje trebamo pričati, o kakvoj prvoj ligi? Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća je replika poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. Europske unije i dobrobiti Europske unije i pregovaranja s Europskom unijom dok smo ulazili u nju. Ja smatram da je tu napravljena velika pogreška o kojoj se vrlo malo priča jer oni koji su pregovarali u biti nisu pregovarali, iznosili svoje stavove i nametali stavove Republike Hrvatske, već su jednostavno prepisivali i pisali u naše zakonodavstvo ono što im je to neću reći naredila, ali podastrla. I što je još najgore to je daleko strože od onoga što je u biti se očekivalo od Hrvatske od strane Europske unije. Osvrnuo bi se na onaj dio vaše rasprave gdje ste rekli da mnoge države u svijetu ne dozvoljavaju da se proda određena državna imovina strateški bitna za te države. Na žalost u Republici Hrvatskoj prvo smo ostali bez Bojim se da smo na putu sada da nam i HEP ode u tom smjeru. A ono što mene posebno zanima jer ja dolazim iz Sisačko-moslavačke županije iz Grada Kutine, a htio sam pitati premijera, žao mi je što ga nema, inače je rijetko ovdje pa ga ne mogu pitati i ovaj puta nemam tu sreću, što je to sa Petrokemijom Kutina? Da li će ova Vlada sačuvati Petrokemiju Kutina pretežno u državnom vlasništvu? Jer svi oni koji proizvodi na poljoprivredi znaju kolika je važnost stabilne opskrbe umjetnim gnojivima, kvalitetnim umjetnim gnojivima, a i ostali utjecaji Petrokemije Kutina i na HŽ Cargo, i na autoprijevoznike, a i na cijelu regiju oko Petrokemije, znači na stanovništvo koje tamo radi, ostvaruje dohodak koliko je veliki utjecaj te Petrokemije. Da li ćemo dozvoliti da Petrokemija ode u privatne ruke da ju kupe neki koji nije ih briga za Republiku Hrvatsku i poljoprivrednu proizvodnju? I da li ćemo konačno riješiti taj ugovor sa Plinom da on bude daleko pogodniji za Petrokemiju da Petrokemija može opstati? Hvala. Hvala lijepo kolega Lenart. Ja sam vas pustio da govorite iako to što ste govorili nema uopće veze sa temom niti o kojoj se govori, a zapravo niste ni replicirali kolegi Bunjcu. Ali on će vjerojatno nešto odgovoriti? Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi kolega, što mi danas imamo u Hrvatskoj? Imamo rafinerije i Petrokemiju koje nisu modernizirane. Rezerve plina i nafte vrlo su nam slabe. Dakle, nemamo energetsku neovisnost. Vodit ćemo tešku borbu sa mađarskim MOL-om i te priče da se može za četvrtinu HEP-a kupiti pola INA-e jednostavno su nestvarne. Možda da je netko rekao da se za četvrtinu INA-e može kupiti pola HEP-a možda bi povjerovali. Ali ova obrnuta opcija svakako nije točna. Ali premijer za to ima odgovor. On nam obećaje digitalnu budućnost. I sada to meni izgleda ovako kao obećanje Raja – vi ćete građani živjeti 80 godina u velikoj bijedi i siromaštvu, ali kada umrete, onda ćete otići u Raj i tamo ćete konačno imati blagostanje. Tako je i naš premijer dok ljude ovršavaju tvrtke za struju ljude koji imaju jednu žarulju u vlasništvu paralizirane starce, njima se govori ali imat ćete digitalnu budućnost samo što ju nikada neće doživjeti. Eto to je taj jedan minus. Dakle sve će biti lijepo, divno i krasno, ali ne u našim životima. Pa onda valjda kada dođe neka druga generacija Hrvata za 20, 30, 40 godina njima će se govoriti isto znate sada nije dobro ali za 100 godina bit će vam sigurno dobro mi vam to garantiramo. Hvala lijepa. Hvala. Kakva replika takav i odgovor. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Joška Klisovića. Izvolite. **Klisović, Joško Kolega Bunjac, kazali ste u svom izlaganju da jedva 1/3 građana Europske unije vjeruje Europskoj uniji i u jednom trenutku ste izazvali i nas da razmislimo da li uopće Hrvatska treba ostati u Mene stvarno zanima što vi točno o tome mislite. Ja sam također kazao da Europska unija, u svom izlaganju, nije sva očekivanja europskih građana uspjela ostvariti, ali da nam je bitno bolje nego kada nismo bili u Europskoj uniji bilo mi, bilo druge države Istočne Europe i dao sam čitav niz razloga zašto je tome tako. Jedan od njih je i ponašanje nacionalnih vlada država članica. Da li mislite da je Hrvatskoj bolje za njen sveukupni razvoj gospodarski, društveni, politički, za njenu sigurnost, sigurnost njenih građana i državnog teritorija da se zatvori unutar svojih nacionalnih granica i živi na ovom prostoru 4 i pol milijuna ljudi bez ikakvih kontakata sa vanjskim svijetom ili je bolje koristiti kapacitete zajedničke u Europskoj uniji jednom globalnom igraču, koristiti zajedničko tržište, omogućiti ljudima obrazovanje na najprestižnijim fakultetima? Sami ste kazali, nitko ne dolazi u Hrvatsku iz Europske unije. A pitam vas gdje odlaze hrvatski građani i mladi i stari, i obrazovani i neobrazovani? Pa u države članice Europske unije. Pa zašto odlaze tamo? Pa očigledno jer misle da je tamo bolje im živjeti. E vidite, naš cilj je napraviti Hrvatsku upravo takvom državom da više nema potrebe odlaziti izvan ove zemlje, da standard, način razmišljanja, dominantne vrijednosti u društvu budu jednake kao u jednoj Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji koja evo izlazi ili Italiji.

Hvala lijepa. Ovaj podatak o 1/3 koja vjeruje uzeo sam sa 12. stranice ovoga izvješća, samo da to pojasnim. A ovo pitanje koje ste mi vi postavili ne biste vjerovali, uzmite stenogram Hrvatskoga sabora iz 1861. godine dakle stenogram Sabora star 155 i više godina i čitajte i tamo ćete pronaći ista ovakva pitanja, istu ovakvu raspravu kakvu smo mi vodili sada. Neki su govorili Hrvatska je premala, ne može sama, mora se integrirat, povezati s Austrijom, Mađarskom i ne znam s kim sve ne da bi uopće mogla prosperirati. Ali Ante Starčević, pročitajte postoji stenogram, je rekao ma neka bude Hrvatska samo toliko koliko se vidi sa Zagrebačke katedrale ali neka bude slobodna i svoja. I evo tu vani vam je biste Ante Starčevića. Imate ga i na tisuću kuna. Vi ih naravno imate u džepu, pa pogledajte malo njegovu sliku, pa razmislite o njegovim riječima, pa razmislite zašto je sada njegova bista tu, a nije bista onih koji su govorili da je Hrvatska mala i da ne može sama. Neka bude Hrvatska slobodna. Mi stojimo na poziciji starčevićanstva onoga iz 1861. da Hrvatska mora biti samostalna, suverena država u kojoj će sve odluke bitne za hrvatski narod donositi njezini vlastiti građani i od naroda izabrani zastupnici. Vi naravno zastupate onu drugu stranu. Ali moram vam eto reći da ćete vrlo teško doći do biste u ovome Saboru. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Nadam se da nitko u Saboru ne zastupa onu Hrvatsku koja bi se vidla samo sa tornja Zagrebačke katedrale. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Grozdane Perić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Bunjac vi ste zazivali zapravo jugonostalgiju od 55. do 62. godine, a ni ne znate zapravo što se tada događalo. U mojoj obitelji je, užoj obitelji je 50% mlade populacije dakle, djece a osmero ih je bilo npr. otišlo u inozemstvo „trbuhom za kruhom“ Titova politika koja je dakle samo na primjeru jedne obitelji pokazala što i kako je rješavala problem nezaposlenosti. Ako ste pogledali samu statistiku vidjeli ste ovdje u izvješću gdje kaže da je udio stanovništva Europske unije u ukupnom svjetskom stanovništvu padao pa je sa 25% došao sada na 6% podaci koji su zapravo podaci kojima se služi upravo ova Vlada da bi popravila i nametnula politiku i demografsku politiku i popravljanje cjelokupne situacije u našoj državi o čemu bi itekako trebale voditi i sve ostale države Europske unije. Dakle, sve ovo što se događa itekako se reflektira i na nas. Ali isto tako ste zaboravili da je Europska unija najveći donator razvojne i humanitarne pomoći, pa je tako preko 74 milijarde dolara ili ili 56% ukupne pomoći dolazi iz Europske unije dakle, svih članica Europske unije. Prema tome, treba gledati i onu drugu stranu i ne možemo se samo zaklinjati u prošlost.

nije mi na kraj pameti zazivati Jugoslaviju jer vrlo dobro znam da ta zemlja nije bila za hrvatski narod ništa drugo nego neki vid eto malo blaže tamnice. Ta zemlja da je nešto valjala ne bi se raspala. Opstala bi. Ali kada vi gledate te egzaktne pokazatelje na koje se pozivate, morate jednostavno prihvatiti da su neke stvari tada bile bolje i da jedan veliki dio hrvatskih građana, ne samo ja, misle da je tada bilo bolje, posebno onih koji su u to vrijeme živjeli. Evo recimo u ono vrijeme je odnos zaposlenih i umirovljenika bio 3:1. Sada je 1:1. Pa jel' ono bilo bolje? Bilo je bolje. To je nesporno. I danas bismo bili presretni da imamo 2:1 odnos zaposlenih i umirovljenika kamoli tek 3:1. S druge strane kada vi govorite o potpunom odbijanju Europske unije, mi nismo za potpuno odbijanje Europske unije. Znači Živi zid nije za to da se sutra raspiše referendum o izlasku. Mi smo za to da pregovaramo i ojačamo našu poziciju, da ojačamo našu ulogu u Europskoj uniji na potpuno ravnopravnim osnovama. Ali ukoliko to ne bi bilo moguće, mi smo ona stranka koja je spremna i na izlazak. A bojimo se da većina trenutnih parlamentarnih stranaka u Hrvatskom saboru ni pod koju cijenu dakle, ni pod cijenu potpunoga gubitka suverenosti, možda čak i gubitka hrvatskoga teritorija ne bi bila spremna raspisati referendum o izlasku iz Europske unije i to je ono što nas brine. Brine nas nedostatak opreza i nedostatak kritičnosti, pa ako hoćete i borbenosti. Hvala lijepa. Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bunjac, pažljivo sam slušao vašu raspravu i zaista svašta smo mogli čuti. Ali bi ja volio čuti od vas neke i odgovore. Recimo, postoji li država koja odgovara vašim politikama koje vi ovdje zastupate, znači da ju imenujete? Ono, gdje biste vi voljeli živjeti ta je država upravo onakva, a nije Hrvatska sa svim svojim manama i problemima, a nije ni dio Europske unije. Drugo, što sam primijetio je vaše izrazito protivljenje svim institucijama Europske i to mi sugerira da Živi zid ne misli izaći na izbore za Europski Parlament 2019. godine iako moje informacije govore drugačije. Upravo govore da je gospođa koju ste vi zamijenili sama zaključila da ona ne želi sjediti u Hrvatskom saboru, da je njezin cilj ući u Europski Parlament Parlament i tamo zastupati stavove Živog zida. Znači, opet malo kontradiktornosti. Onda ste tu nadodali i brojne podatke koji jednostavno bi bili sasvim drugačiji da smo recimo tada kada smo nastali kao neovisna država bili u Europskoj uniji ili u nekim drugim asocijacijama, pa ste naveli broj stanovnika 91. Ali smo u Europsku uniju išli 2013. Ali je Europska unija kriva zašto sada imamo manje stanovnika nego 91. Zaboravili ste da smo imali rat. Pa ste naveli da mi u nju, tj. u proračun uplaćujemo rekli ste 4 milijarde kuna. Do sada još nismo uplatili 4 milijarde. Uglavnom negdje oko 3 milijarde i 200 milijuna kuna. Prihodi u zadnje dvije godine su puno veći od onoga što uplaćujemo. Valjda je to nekakav benefit kojeg smo htjeli? Pitanje je da li smo iskoristili sve što nam stoji na raspolaganju? To je zadatak politike. Vaš kolega iz Kluba često se poziva na odluke Europskog suda u svom sukobu s bankama i kaže to je dobra odluka, a vi kažete e to ništa ne valja.

Kolega Borić, evo navest ću vam tri država odmah. Island, Ekvador, Dominikanska Republika. Jedna država vam je iz Europe, dvije su vam izvan Europe. Zašto je to tako? Imate Internet pa malo proučite. Vjerojatno ćete naći neku poveznicu sa onim programom koji nudi Živi zid. Vi sad, isto kao i kolega Klisović velite jedno, ja radim ono što govorim, spominjete neke zastupnike Živog zida, buduće i sadašnje, ali vaši koalicijski partneri govore da vi jedno govorite a drugo radite. Oni govore da se vi pozivate na demokršćanske vrijednosti samo kao formu ali da sadržaja nema, da vi u svojoj praksi ustvari ne slijedite te kršćanske vrijednosti. To nisam rekao ja, to je rekao predsjednik stranke sa kojom ste vi u koaliciji. Da vi dakle jedno radite, odlazite ne znam u crkvu po potrebi kada se treba slikati a u praksi postavljate one kandidate koji nemaju nikakve veze sa tim istim vrijednostima. Pa dajte prvo kada već hoćete arbitrirati u Živom zidu arbitrirajte malo u svojoj koaliciji pa onda ili takvu koaliciju raskinite ili jednostavno recite, da istina je, mi ustvari jedno pričamo a drugo govorimo kao i prije svakih izbora u režiji HDZ-a. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista govoriti uvaženi zastupnik Robert Podolnjak. **Podolnjak, Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre vanjskih poslova, poštovane kolegice i kolege zastupnici. U ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista prihvaćamo ovo izvješće predsjednika Vlade i u tom smislu smo i predložili zaključak. Ovo izvješće je redovno izvješće koje dobivamo nakon održanih sastanaka Europskog vijeća ali svakako da i ovo izvješće pada u posebnom trenutku u situaciji kada započinjemo i sa širom raspravom o budućnosti EU. Mi Mi smo nedavno na sjednici Odbora za europske poslove zaključili da ćemo o bijeloj knjizi Europske komisije o budućnosti EU imati jednu širu tematsku raspravu na odboru. I načelno je izražen stav da bismo o tom važnom pitanju i o tom važnom dokumentu trebali raspraviti i na plenarnoj sjednici Sabora. Tako da ja u ovom izlaganju se neću previše osvrnuti na taj dokument koji će biti još na raspravi na sjednici Sabora. Kada govorimo o sadašnjem izvješću i o trenutku u kojem se ono podnosi, činjenica je da se ono podnosi u jednom vrlo specifičnom trenutku koji nas podsjeća na neke važne obljetnice. Prije svega za nekoliko dana biti će Europsko vijeće u Rimu i svečano će se obilježiti 60-ta godišnjica europskog udruživanja, dakle 60-ta godišnjica rimskih ugovora i stvaranja europske ekonomske zajednice. Ali eto, otprilike i 25 godina od potpisivanja Mastrihtskog ugovora i zapravo stvaranja Europske unije jednog višeg stupnja udruživanja europskih država nešto je malo više od 15 godina od donošenja Laekenske deklaracije o budućnosti Europe koja je u međuvremenu izblijedila iz pamćenja i sjećanja a zapravo jedna slična deklaracija onoj kakva će biti predmet rasprave šefova država i vlada za nekoliko dana u Rimu. I tek je nešto više od 5 godina od referenduma koji smo mi u Hrvatskoj održali o pristupanju RH Europskoj Uniji. Posljednja smo članica EU, 28.-ma 28.-ma članica i nakon nas nije bilo novih pristupanja. I to je jedna činjenica koja je posebno značajna i na koju stalno ukazujemo. Ukazao je na nju i predsjednik Vlade kada je u svojem izlaganju se osvrnuo na zaključke Europskog vijeća o situaciji i budućnosti i perspektivama država tzv. Zapadnog Balkana. Ono što je za Hrvatsku posebno važno je da ta europska perspektiva tih država ne samo da ostane otvorena nego da dobije konkretne obrasce jer je za Hrvatsku od iznimne važnosti. Smatramo da u neposrednom okruženju RH budu sve države članice EU. Posebno smo svjesni da u ovom trenutku postoje i vrlo složene krizne situacije u pojedinim državama vrlo bliskim nama, geografskim, s nekima i graničimo, s nekima smo ne tako daleko. Iznimno bi bilo važno da te države dobe čvrstu europsku perspektivu. I to je ono za što će se RH zalagati i to je ono što je istaknuo i predsjednik Vlade. Ono što je za nas posebno važno kao članicu EU u sadašnjoj raspravi o budućnosti Unije jest rasprava o tome kakve potencijalne scenarije želimo vidjeti u budućnosti. Ono što je posebno istaknuto od predsjednika Vlade, a što podržavam jest da se Unija ni u kom slučaju ne smije pretvoriti u Uniju prvorazrednih i drugorazrednih država članica. članica. RH je prošla jedan vrlo složeni, težak i naporan put ulaska u EU. Vrlo dugotrajan, vrlo složen na kojem smo doista morali savladati brojne prepreke. Sasvim sigurno ni jedna država članica prije nas nije imala toliko složen i dugotrajan postupak prijema. I zbog toga kada smo uspjeli savladati sve prepreke nije nam u nikakvom državnom interesu da u budućnosti ne uspijemo kapitalizirati sve one prednosti koje očekujemo od EU i od članstva u toj super nacionalnoj Uniji. Posebno nam je važno da i na dalje kao što je istaknuto u zaključcima koje smo dobili za ovu raspravu, da se zajedničke politike EU, europski europski proračun i njegova redistributivna snaga mora konkretnije osjetiti u svakodnevnom životu svih građana. Za RH koja je članica tek nekoliko godina od izuzetne je važnosti da je što je moguće više kapitalizira funkciju europskog proračuna naročito u onom dijelu koji ide u smjeru solidarnosti država članica i smanjivanju razlika u gospodarskom razvitku među svim državama članicama. Činjenica je da sa vremenom gospodarske krize i sa težnjama država članica da se ne osnažuje europski proračun, da se on zapravo ograničava dolazi u trenutku kada smo mi kao posljednja država članica najmanje kapitalizirali i dobili na temelju članstva u EU. U situaciji kada jedna velika i značajna država članica EU napušta Uniju što će imati značajne ekonomske reperkusije naročito na proračun EU sasvim je jasno da RH u budućnosti očekuje da se proračun EU neće smanjivati, da će zadržati upravo onu dimenziju solidarnosti i onu funkciju koju je imala i do sada, da daje snažni poticaj razvoju gospodarstva onih država članica koje su u stupnju razvijenosti ispod prosjeka EU. To mora biti prioritetni cilj naše politike i u zalaganju u Europskom vijeću, Europskoj komisiji i Europskom parlamentu naravno i Vijeću EU. Sada rekao sam da se ova rasprava o EU odvija u posebnom značajnom trenutku kada ćemo kroz par dana obilježiti proslavu 60-te godišnjice stvaranja Europske ekonomske zajednice. I dozvolite mi da ovdje povučem jednu paralelu sa jednom sličnom obilježavanjem od prije nešto više od 15 godina je donesena jedna druga deklaracija koja je trebala usmjeriti EU i dati joj određene smjernice u 21. stoljeću. Sada se za Rimski summit šefova država i Vlada priprema jedna deklaracija koja se već sada naziva Rimskom deklaracijom koja bi trebala dati smjernice EU za budućih kako ovdje piše u nacrtu deklaracije najmanje 10 godina. I sada se vraćam na deklaraciju koja je donesena 2001. godine u Laekenu koja je trebala definirati EU na početku 21. 21. stoljeća i koja je tada već naznačila da se EU nalazi na važnim raskrižjima i koja je upravo u tom trenutku prije velikog proširenja EU, prije uvođenja eura u situaciji kada je svijet postao globaliziran nakon strašnih događaja 2001. 11.9. Europska unija bila pred velikim izazovima. Ali je tada pisalo vrlo jasno i pohvalno, da je EU jedna uspješna priča. Danas nešto više od 15 godina kasnije čini se da ta deklaracija sa svim svojim plemenitim namjerama nije postigla svoje svrhe. Naime, doživjeli smo veliko proširenje, doživjeli smo uvođenje eura. EU je danas gotovo dvostruko veća po broju članica. Međutim, uslijedila je velika kriza, djelomično koja je rezultirala i krizom euro zone. Na žalost izostala je sveobuhvatna solidarnost svih država članica. U međuvremenu dogodilo se i činjenica da po prvi puta jedna značajna velika država članica napušta i izlazi iz Unije. Dogodilo se da umjesto jednog Ustava koji bi bio po mjeri građana EU se dogodio Lisabonski sporazum, Lisabonski ugovor koji je bio samo blijeda kopija onoga što je trebao biti Ustav za Europu. I danas nešto više od 15 godina kasnije suočeni smo sa prihvaćanjem Rimske deklaracije koja bi trebala definirati budućnost EU. Gledajući nacrt te deklaracije, čini mi se da ona daje dobre smjernice, ali ne nudi mehanizme provedbe. U tim smjernicama koje se navode, o izazovima EU, o postignućima EU, o budućnosti kakvu tražimo tražimo za EU, buduću EU 27 država članica nedostaju elementi provedbe. Apsolutno se možemo suglasiti da ciljevi kojima se teži u nacrtu deklaracije, a to je jedna sigurna EU, jedna prosperitetna EU, socijalna EU i jača u svijetu su ciljevi kojima doista moramo težiti. Želimo i da ta EU bude bliža građanima kako se navodi u nacrtu deklaracije. Napominjem da je jednako ta težnja bila navedena i u Leakenskoj deklaraciji 2001. Danas je upravo EU suočena najviše sa prigovorima građana država članica EU. Mnogobrojne ankete koje su provedene pokazuju da je nažalost povjerenje građana EU u budućnost EU bitno smanjeno. Nažalost, mnogi građani EU u njoj ne vide ono što su vidjeli desetljećima ranije. Upravo ovaj cilj da europski projekt mora imati snažniji demokratski legitimitet, mora biti u središtu pozornosti sljedećeg Europskog vijeća u Rimu, ali potrebno je ono što sada nije sadržano u toj deklaraciji, da se predvide mehanizmi kako zapravo ojačati taj demokratski legitimitet i veće povjerenje europskih građana jer taj dokument, barem u svom nacrtu, ne predviđa u toj široj raspravi o budućnosti Europe nikakvu konvenciju kao što je to predviđala Laekenska deklaracija, nikakvu širu raspravu građana, nikakve demokratske forume osim Europskog vijeća i institucija država članica nacionalnih parlamenta. O tome valja razmisliti, budućnost rasprave o EU treba prepustiti i građanima, nevladinim organizacijama i mnogim drugim subjektima. Hvala lijepa. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Hvala uvaženi predsjedavajući. Slušam kolegu iz MOST-a, gospodina Podolnjaka i sjećam se svih onih reformi i promjena. I ovaj njegov govor meni se doimao dosta suhoparnim, čini mi se da je puno pričao, a slikovito rečeno, da je malo rekao. Volio bih kada bi stvarno se počele baviti kolege iz MOST-a stvarnim reformama, a ne samo nekim izmjena zakona kojima se mijenja ili ništa ili jako malo. Hvala.

danas u ovom izvješću govorimo o reformi EU, ne govorimo o reformi našeg zakonodavstva. Ono što je naš interes i što sam nastojao reći i na kraju izlaganja, posebno je važno kako uključiti građane u reformu institucija. Doista, čini nam se da EU u u ovom trenutku gubi povjerenje građana EU, svojih državljana. Bez njihove potpore, bez tog povjerenja taj projekt se neće održati, to je činjenica i mi je moramo vidjeti, moramo je pogledati u oči. Svi pokazatelji, neovisno o anketama, ali o glasanju primjerice za Europski parlament pokazuju da građani sve manje vjeruju u taj projekt ako se on radikalno ne reformira u smislu demokratskog legitimiteta. To isto bismo željeli i ovdje u RH. Zakoni koje želimo predlagati trebali bi ojačati ulogu građana i odgovornost svih nas kao političara, ali u ovom trenutku govorimo o EU i jačanju njenog demokratskog legitimiteta. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Podolnjak, vi ste u svojem izlaganju rekli da se zalažete za reforme za reforme u EU i da se reforme trebaju odnositi na veće uključivanje građana i da to isto želite u Hrvatskoj. Ja bih rekao dobro je da se ne oslanjamo na reforme MOST-a u reformama unutar EU jer bi onda vrlo malo reformi bilo. Znači dobro je da budu stvarne reforme i da dobro oni koji iniciraju te reforme da ih i provode. Znači ono što ja želim reći, mi se moramo u odnosima unutar EU prvo zapitati šta je to i gdje je to Hrvatska. Ne trebamo pristati na EU prve i druge kategorije zbog toga što Hrvatska još treba dostići razvoj razvijenih zemalja EU i sa te strane ako želimo graditi svoj identitet moramo poći od sebe. Ne moramo prepustiti sav suverenitet EU, prije svega mislim i na monetarnu uniju, ne trebamo žuriti u to. Treba prvo ojačati naše gospodarstvo pa tek onda preuzeti euro i sa te strane što se tiče povjerenje hrvatskih građana u EU ono će biti veće ukoliko mi u Hrvatskoj štitimo svoje interese i ukoliko gledamo interese Hrvatske i hrvatskih građana. A što se reforma tiče, rekao sam, nadamo se da se one neće provoditi na način na koji se u EU koji se provode u Hrvatskoj, a to znači da se u Hrvatskoj uopće ne provode. Nažalost, mi u Hrvatskoj ne radimo ništa po pitanju reformi i vrlo malo se predložilo i usvojilo još manje od onoga što je MOST u kampanji najavljivao i sa te strane nadam se da ćete promijeniti, da ćete vi ubaciti u višu brzinu. Evo to je ono, ja želim višu brzinu MOST-a u Hrvatskoj, a ne brzinu ja bih rekao pojedinih članica EU. Znači umjesto brzine

na povezanost reformi unutar Europske unije i u RH. U određenom smislu u pravu ste ako govorimo primjerice i jačanju demokratskog legitimiteta institucija onda evo jedan dobar primjer. Treba se sasvim sigurno založiti za jačanje demokratskog legitimiteta europskih institucija. sigurno da se reformira i možda način izbora Europskog parlamenta pa da građani imaju veći utjecaj na izbor zastupnika. Kao što vi znate sigurno postoje i u tom smislu inicijative na razini Europskog parlamenta. U Hrvatskoj, mi također želimo taj izbor učiniti kvalitetnijim na način da građani imaju veći izbor biranja svojih zastupnika, da ga demokratiziramo putem jačanja preferencijalnog glasovanja želimo ojačati upravo taj segment. Dakle mi nalazimo poveznice i ne ponašamo se drugačije kada zagovaramo reforme u RH i kada ih zagovaramo na europskoj razini. Jednako tako i više elemenata neposrednog odlučivanja u svakom slučaju. Također, evo, ako mogu reći osobni stav koji u ovom trenutku nije stav MOST-a, ali kada govorimo, kada ste spomenuli primjerice uvođenje eura, ja bih takvu odluku uvijek prepustio građanima RH na referendumu. Dakle smatram da je to jedna velika, dalekosežna odluka i smatram osobno, sada kažem osobno, o tome nismo ni bili u prilici odlučivati tako brzo, vjerojatno ni nećemo ali rado bih osobno da se takva velika kapitalna odluka o prepuštanju monetarne suverenosti odlučuje na referendumu svih građana RH. Hvala. Hvala. Replicirati će i uvaženi zastupnik Joško Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Podolnjak u svom izlaganju ste kazali u jednom trenutku da se oštro protivite smanjenju europskog proračuna i da bi on trebao dodatno ustvari biti veći kako bi se i razvoj država članica mogao potaknuti bolje. E sada nije mi jasno točno kako mislite da se to ostvari u uvjetima kada uskoro ćemo od 28, u biti 27 članica jer jedna velika država članica izlazi. Bez obzira na njen … ili povrat koji je imala i koje je uspjela ispregovarati, ali na koji način vi stvarno vidite da se proračun EU treba povećavati i na koji način Hrvatska treba doprinositi tom proračunu, da li u nekom pojačanom iznosu jer ja nisam siguran da naš proračun to dozvoljava, tu je premijer, možda će nam reći drugačije ali evo ako možete na to odgovoriti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovoriti će uvaženi zastupnik Podolnjak. Zahvaljujem. Poštovani kolega Klisović, ali ne znam da li ste vi mene dobro razumjeli. Hrvatska danas, s obzirom na stupanj razvijenosti prima više trebala bi primati više iz europskog proračuna nego što njemu doprinosi. Dakle, trebala bi biti država članica koja od europskog proračuna ima korist, dakle u smislu fondova iz kojih će crpiti sredstva za pojedine razvojne projekte. Činjenica je, ukoliko jedna velika država, koja je veliki uplatitelj u europski proračun, dakle Ujedinjeno Kraljevstvo izađe iz EU da bi ukoliko ne dođe do povećavanja doprinosa preostalih država članica naravno taj europski proračun bi manji. U ovom trenutku mi znamo da će se voditi velike i teške rasprave oko tog računa za razvod braka između UK-a i preostalih država članica i govori se o iznosima čak do preko 60 milijardi funti ili eura. Otom potom. Ono što je jako važno, ja mislim da bi se zadržala ta mogućnost da države članice koje su na nižem stupnju razvijenosti, dakle ispod prosjeka EU ipak imaju mogućnost i nadalje zadržati razinu očekivanja solidarnosti drugih država članica da će u budućnosti primati značajna sredstva iz razvojnih fondova EU kako bi upravo nadoknadile tu razliku koja sada postoji u stupnju razvijenosti. Naravno o tome treba voditi raspravu u budućnosti ali solidarnost među državama članicama mora biti temelj rasprave. Hvala. Hvala. I zadnja replika poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala, uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Podolnjak u svom izlaganju istaknuli ste jedno pitanje koje je svih pitanja a to je budućnost EU, povjerenje građana EU pa onda i povjerenje građana RH u budućnost EU a upravo u kontekstu donesenih odluka o izlasku Velike Britanije iz EU. Pa prije, otprilike mjesec dana sam ovdje postavio pitanje premijeru, nismo dobili odgovor, možda vi znate nešto više pa ću ponoviti pitanje, kako će se odraziti izlazak EU na RH? Da Da li ćemo morati više uplaćivati europski budžet što i vi zagovarate da se on poveća? Koji je to segment gospodarstva koji će trpjeti zbog toga jer znamo da dio naših gospodarstvenika posluju u Velikoj Britaniji preko Londona? Da li je RH išla u mapiranje tih problem? Na koji način? Predložio sam i jedan sastanak svih resornih ministarstava nadležnih za gospodarstvo sa Gospodarskom obrtničkom komorom, Poljoprivrednom komorom, da vidimo kako će RH zaštiti svoje gospodarstvenike zbog izlaska Velike Britanije iz EU a pogotovo u segmentu provođenja zajedničke Europske poljoprivredne politike, hoće li se taj fond sredstava za potpore razvoju poljoprivrede i ruralnog razvoja smanjiti jer znamo da je preko 40% europskog fonda namijenjeno za provođenje zajedničke europske poljoprivredne politike i koliko će to osjetiti hrvatski poljoprivredni proizvođači. Bojimo se da bez jednog razgovora i aktivnosti u tom pravcu neće hrvatska javnost dobiti prave informacije niti se kvalitetno pripremiti za te nadolazeće probleme. Pa predlažem i jednu tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu, znamo da je gospodin Romić predsjednik saborskog Odbora za poljoprivredu mislim da bi bilo nužno pod hitno taj sastanak organizirati da zaštitimo domaće poljoprivredne proizvođače, da damo nekakvu novu šansu njima i perspektivu, da dignemo poljoprivrednu proizvodnju. Vidimo da se i ministar trudi da poveća poljoprivrednu proizvodnju, pa čak evo isplaćuje potpore ravnateljici Agencije za plaćanje da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Evo hvala lijepo.

i prestane uplaćivati svoj doprinos proračunu EU da ukoliko se proračun zadrži na istoj razini zbog troškova programa projekata svih obaveza koje su stvorene godinama unaprijed u tom slučaju bi svaka država članica morala uplatiti veći iznos u taj proračun. Hrvatska kao manja država članica razmjerno tome sigurno daleko manje u odnosu na neke druge države članice. Činjenica je da bi ukoliko želimo da ne padnu izdvajanja za ključne fondove koji su bitni da se smanjuje ta razlika u razvijenosti, da bi bilo nužno povećati izdvajanje drugih većih država članica u proračun EU. Ali evo jedan primjer. Ja vjerujem da postoje, da se mogu naći sredstva upravo za tu srhu. Ako gledate Bijelu knjigu čini mi se da tamo u njoj stoji da EU izdvaja veliki novac za podupiranje nerazvijenih država trećeg svijeta. Mislim da preko 70 milijardi eura. Dakle, postoji jedan visok stupanj solidarnosti prema državama izvan EU. To znači To znači ako postoji takav stupanj solidarnosti da se može očekivati ako želimo perspektivu u budućnosti EU da postoji i taj veći stupanj solidarnosti i prema državama članicama EU koje su manje razvijene. A velika rasprava o tome kakav će biti taj omjer izdvajanja u budućnosti Ujedinjenog kraljevstva i koliko će biti taj njen ceh za izlazak to će biti jedna duga i teška financijska rasprava. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti uvažena zastupnica Dragica Roščić. Izvolite. Zahvaljujem dopredsjedniče. Pozdravljam predsjednika Vlade, ministra, državne tajnice. Evo prije svega bih rekla da je jako važno da je premijer, znači osim osim formalnog sastanka, znači Europskog vijeća ovdje i izvan onoga što je zakonom propisano nas informirao dosta šire, informirao nas je o neformalnim sastancima koji su se desili i to nam je jako važno. Evo dopustite mi da i u ime kluba izrazim zadovoljstvo sa vijestima koje su nam došle od 9. ožujka. To je da je upravo gospodin koji je na vašu inicijativu boravio u Zagrebu povodom 25. obljetnice međunarodnog priznanja RH gospodin Tusk izabran za predsjednika Europskog vijeća. On je ovdje kao gost pokazao da razumije stanje u RH, pričao je na hrvatskom jeziku i drago nam je da je na čelu Europskog vijeća netko tko poznaje stanje u RH. Vrijedi ponoviti kako je iznimno važno da hrvatska javnost bude aktivno uključena u rasprave o europskim temama. U tom smislu ova nova praksa izvještavanja danas potvrđuje uspješnost intenziviranja dijaloga između Sabora i Vlade koji su u fokusu EU. Želimo da Hrvatska koja ima kapacitete i mogućnosti bude uspješna članica i uzor svim ostalim državama naročito ovima na jugoistoku Europe i da se nastavi boriti protiv populizma i ekstremizma. Znači, nemamo ništa protiv toga da se netko ne slaže sa određenim projektima, ali je važno da se ne manipulira informacijama i da rastom, znači informacijskih tehnologija koje omogućavaju da informacije idu brže da ne iskorištavamo to kako bismo slali dezinformacije. Ono što je bilo, znači na ovom sastanku su četiri glavne teme koje su jako bitne za RH. Znači tema radnih mjesta, rasta i konkurentnosti, sigurnosti, obrane, migracije te rasprava o zemljama jugoistoka Europe. Znači, veseli nas podatak da je nakon nekoliko godina krize

očekivanja, daje dosta podataka koji su nam izneseni i iznad prosjeka EU. Znači, stoga bih naglasila da u jesenskim prognozama predviđen je rast BDP-a za 2017. 2,5 dok sada već u zimskim prognozama BDP komisija predviđa njegov rast 3,1%. predviđanja, znači zimskih prognoza rastu i za 2018. 2,5 u odnosu znači na 2,3 što smo imali u jesenskim prognozama. Ono što smo i na kraju prošle godine najavili, a to ovdje i Komisija potvrđuje da se taj rast neće temeljiti samo na potrošnji nego i na rastu izvoza. U usporedbi sa 10 novih članica je Hrvatska nakon 10 godina ponovno, znači u gornjem dijelu ljestvice očekivanog gospodarskog rasta. I moramo reći, da nije samo važno ono što se od nas očekuje i što stalno naglašavam, nego da ta očekivanja ispunjavamo. Tako smo 2016. zauzeli čak četvrto mjesto što se tiče očekivanog gospodarskog rasta. Važno je da bi se ovi trendovi nastavili da se provode planirane reforme i program Vlade. Mjere fiskalne konsolidacije također daju rezultate, te u 2016. godini imamo smanjenje deficita, znači na 1,8% BDP-a a nakon što nam je kontinuirano rastao udjel duga opće države znači on je smanjen, znači u 2015. smo imali 86,7% da bismo u 2016. njega smanjili na 84,1% što je znači bolje od prosjeka EU i od predviđanja kretanja javnog duga za Hrvatsku. Kada govorimo o migracijama one su naravno visoko na listi prioriteta i one naravno da imaju svoju unutarnju i vanjsku dimenziju. Ono što nam je važno za Republiku Hrvatsku da se poštuje načelo odgovornosti i solidarnosti i da svi izazovi koji se nađu zbog migracijske krize i svi migranti koji se nađu na našim granicama znači da ćemo prema njima imati jedan sustavan pristup u suradnji sa svim ostalim državama članicama EU. Ono naglašeno i da je cilj i da se za vrijeme ovog predsjedanja postigne jedan konsenzus o politici azila EU, te što se tiče vanjske dimenzije migracija važno je da se nastavi angažman i suradnja sa državama porijekla i tranzita. Jako bi naglasila ono što je bila najbitnija tema, to je da ostale zemlje članice imaju svijest o zemljama na Jugoistoku Europe gdje je prisutan rastući trend nestabilnosti, nesigurnosti, napetosti i vanjskih destabilizirajući utjecaja, a koji se odražavaju na ukupnu regionalnu stabilnost i sigurnost, te svakako valja reći da je sa aspekta Hrvatske ovo jako važna tema. Također važno je da se nastavi sa reformama, dobrosusjedskim odnosima i uključenim inicijativama za regionalnu suradnju. Istovremeno je nužno potvrditi nedvosmislenu podršku europske perspektive svih zemalja i procesa proširenja. Zato pozdravljamo iskazanu podršku naporima BiH i pohvaljujem ovdje premijera jer je on zaslužan tome što se dodaje jedan poseban dio u to izvješće gdje se navodi napredak zemalja Jugoistočne Jugoistočne Europe, navodi se šta su one napravile do sada, potvrđena je ta potpora i tu se daje do znanja da Hrvatska ima jednu jako veliku ulogu u proširenju prema tim zemljama. Na kraju bih htjela reći da klub HDZ-a pozdravlja predstavljeno izvješće, predsjednika Vlade RH i da podržavamo ovakav dijalog i drago nam je da imamo puno širi spektar podatak o ovim izvještajima i podatke čak i ovim neformalnim sastancima u Valletti na Malti i Bruxellesu. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Roščić vi ste u vašem izlaganju napomenuli i istaknuli gospodarske pokazatelje odnosno određene gospodarski rast koji nas je plasirao u gornju tablicu nakon dugo godina kako smo se mučili krenuvši 2009., 2010. i velikog gospodarskog pada od preko 10%, sada je krenulo dobro i određeni su trendovi da će se tako nastaviti i dalje. Naravno ključne su reforme i da pokušamo napraviti što više možemo kako bi se taj gospodarski rast pojačao. No, ono što mene zanima, a pitanje je primjerice vrlo bitno kao europska tema za Klub zastupnika HDZ-a, kakav je stav po pitanju monetarne unije, da li Klub zastupnika HDZ-a zagovara što brži ulazak u monetarnu uniju uniju RH ili jedan oprezniji, suverenistički pristup da vidimo, prvo kako će se naše gospodarstvo razvijati, a tek onda da odlučimo kako ćemo i što ćemo napraviti sa tim pitanjem? Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Roščić. Klub zastupnika HDZ-a definitivno da trčimo prema nikakvim unijama nego da napravimo temeljne analize. A ono što je važno i što ste vi naglasili da se taj trend dešava u RH kao i okruženju rastu pokazatelji, ali ono što je izravan doprinos Vladi RH da rastemo iznad očekivanja i da rastemo više od

Uvažena kolegice Roščić. Evo slušali smo raspravu koju ste pročitali. U njoj se spominje da trebamo primiti kao uspjeh činjenicu da je Hrvatska uspjela smanjiti deficit proračuna. u čemu je stvar, da li je smanjenje deficita uspjeh ili neuspjeh? U biti bi deficit trebalo povećati jer da se deficit poveća došlo bi većega rasta BDP-a nego što ga sada imamo. Nije problem u smanjenju ili u povećanju deficita nego je problem o načinu financiranja deficita. Ukoliko bi mi financirali deficit jednako kao Češka narodna banka ili ako hoćete u SAD-u ili nekim državama Rusiji, tada bi deficit mogao biti daleko veći i ustvari bi rast BDP-a bio daleko veći. Međutim problem je u tom što mi deficit financiramo stalnim vanjskim zaduživanjem i ako se stalno zadužujemo da bi financirali deficit onda nije dobar deficit niti 0,1% a kamoli 1,8. vi bi jednostavno morali uvažiti činjenicu da nigdje u svijetu ne postoji suficit proračuna znači nema neke države koja planira proračun na jednom iznosu, pa onda ostvari pet puta veći prihod nego je planirala. Znači deficit je nužan, on mora postojati, a jedino je pitanje kako se deficit financira, a ne koliki je iznos deficita. Deficit u biti može biti čak do 9%

Kolega ako je vaša kritika to da se rast temelji na proizvodnji i izvozu, a vi smatrate da se treba temeljiti na deficitu, ja prihvaćam tu kritiku i rado rado ću je čuti, da jednostavno se rast za vrijeme ove Vlade neće temeljiti na deficitu već na proizvodnji, deficitu i Sljedeći klub zastupnika je onaj HNS-HSU-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

dobro imati ovakve izvještaje u Saboru i dobro je imati ovakve rasprave ili u najmanju ruku dobro je imati raspravu. Možda se i vidi iz ove rasprave da bi bilo važno malo češće, detaljnije i po pojedinim temama, možda po odborima organizirati tematske rasprave jer se iz rasprave vidi da i neke temeljne stvari stvari o EU nisu sasvim poznate čak ni članovima Sabora, dakle a to su za svaku članicu a naročito za Hrvatsku koja ne samo da je nova članica nego je i mala, neobično važne stvari zato što imaju puno direktniji utjecaj na nas nego što se možda na prvi pogled čini. Ali o nekoliko tema koje je premijer u svojem izvještaju otvorio i nekoliko sugestija vezanih na te teme. Prvo, Hrvatska je kao što smo čuli dala podršku izboru izboru Donalda Tuska za predsjednika Europskog vijeća usprkos činjenici da je Poljska bila jedina država protiv toga. Mislim da je to dobro i mislim da je u skladu s onim što je Donald Tusk pokazao na čelu Europskog vijeća. Između ostalog i na …, dakle na ovom kao što se kaže neformalnom, ali to je zapravo vrlo uobičajeni, to je samo, službeno je to kao neformalni sastanak ali vrlo uobičajeni i redovni sastanak članica, predstavnika članica EU. I na redovnom sastanku Europskog vijeća tema koja se provlačila između ostalog je i i 5 strategija razvoja EU. Upozoravam ne radi se o pet brzina EU nego se radi o pet strategija razvoja EU a jedna od njih je Europa različitih brzina. Drugim riječima da unutar EU pojedine države članice imaju viši stupanj integriranosti i zajedničkog zakonodavstva i pravila od drugih država članica. Ja nisam sasvim razumjela što je premijer u tom pogledu rekao ali ću reći vrlo jasno temeljem svog razmišljanja i analize tih predloženih strategija a i temeljem činjenice o kojoj se ovdje dosta govorilo a to je da da Europa donekle gubi podršku građana država članica odnosno da ta vjerojatno najbolja ideja poslije Drugog svjetskog rata a i otprije naravno Drugog svjetskog rata kojeg je Europa imala a to je Europska zajednica odnosno Europska Unija je na neki način postala žrtvom svog vlastitog uspjeha. Naime, Europska Unija je uspjela u dvije stvari koje si je zacrtala, jedno je spriječiti rat između država članica u Europi od Drugog svjetskog rata na ovamo, dakle osigurati među državama članicama dugogodišnji, možda najduži mir u povijesti i drugo je ekonomski prosperitet. Danas kada su gotovo svi ljudi koji se sjećaju i drugačijih vremena zakonima biologije mrtvi to je na neki način postalo neka vrsta nečeg što se uzima ili rezultata koji se uzima kao sam po sebi razumljiv. Mislim da nikad ne treba zaboraviti da taj rezultat nije sam po sebi razumljiv on je defacto rezultat postojanja Europske i aktivnog nastojanja i lidera i članica Europske unije. I jedan od elemenata koji možda čini problem Europske unije danas je činjenica preregulacije. Smatram da bi za Hrvatsku bilo pogubno promovirati ideju Europe više brzina. To je suprotno temeljnoj Europskoj ideji i vodi po mom mišljenju apsolutno relativno brzom raspadu EU. Međutim između onih predloženih strategija ono što bi bilo moguće je definirati Europu koja posiže za manjim brojem područja koja regulira i standardizira za sve članice ali unutar tih područja se onda držati zajedničkih standarda i zajedničkih politika. Primjerice različita apsurdna pravila vezana i na zajedničku poljoprivrednu politiku i na neke druge elemente naročito što se tiče sudovanja u EU su možda pretjerana. Ali postoje neki elementi koji su sigurno zajednički i na kojima se treba i može inzistirati. To je u prvom redu zajedničko tržište i gospodarstvo u tom smislu koje koristi to zajedničko tržište, energetska politika, nešto što je u ovom trenutku sa sjevernim tokom i zapostavljanjem TAP-a i IAP-a koji je za nas neobično važan i interesantan, dakle ovog pravca od Albanije po našoj strani Jadrana je i u ovom trenutku već ugroženo a za nas vrlo važno i interesantno. Treće je sigurnost, dakle zajednička sigurnost i obrambena politika. Promjenama na vrhu u SAD-u i izjavama koje smo čuli bez obzira što se sada od njih reterira pokazalo se koliko bi bilo važno da Europa jača svoju zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. I treća velika grupacija su temeljna ljudska prava. Dakle definirati što su osnovna i temeljna ljudska prava i to učiniti zajedničkim svim svim državama članicama. S time da svaka država može regulirati i viši stupanj i veću zaštitu ljudskih prava od onog što je zajedničko ali ne smije ići ispod toga. Dodatna područja su vjerojatno znanost koja Europe, minimum zapravo za područje znanosti je svijet, kontekst ali Europa je minimum. Promet odnosno conetivity ili povezanost unutar EU i i standardi u zaštiti okoliša i zdravlja, iako po Pariškom sporazumu naravno to je također šira tema od same EU. Dakle, ako treba birati između scenarija za Hrvatsku sigurno opcija nije Europa više brzina, nego je Europa manjeg područja regulative. Dakle, smanjiti broj područja u koja EU zalazi svojom regulativom, ali i ona područja oko kojih se postigne dogovor i sporazum. Držati se zajedničkih politika i držati se zajedničkih standarda. To je svakako tema o kojoj će se raspravljati mnogo ove godine i mnogo na različitim razinama EU. I apsolutno bi bilo neophodno da o tome raspravljamo i u Hrvatskoj. Možda ćemo imati različita mišljenja, ali bi bilo nužno da tu politiku formuliramo tako da argumentiramo svoje stavove i razmotrimo što je najracionalnije iz naše pozicije. Hrvatska jeste nova i mala članica ali sa jasnom i dobro argumentiranom pozicijom može imati utjecaj. To se pokazalo na primjeru promjene politike EU prema Bosni i Hercegovini. Dakle, ako dobro pripremite svoje stajalište vi možete imati u tom kontekstu utjecaj. Postoji u ovom trenutku cijeli niz pitanja koja su pred EU o kojima ništa nismo razgovarali a trebat će imati neki stav. Jedna je Brexsit, dakle izlazak Velike Britanije. Što će se tu dogoditi? Postoji cijeli niz prijedloga od toga da se apsolutno prekine svaka komunikacija što se tiče zajedničkog tržišta i sudjelovanja Velike Britanije u zajedničkom tržištu ili bilo kojim zajedničkim politikama do recimo šta ja zna prijedloga glavnog pregovarača od strane Europskog parlamenta Verhofstadta o tome da državljani Velike Britanije mogu individualno izabrati da zadrže svoj europski identitet. Drugim riječima da zadrže određeno pravo europskog građanstva. To je široka lepeza mogućnosti. Hrvatska o tome također mora imati neku poziciju, neki stav i to je svakako nešto što je za nas relevantno. Mislim da o tome trebamo raspravljati. Odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama sa jedne strane, odnosi sa Ruskom Federacijom s druge strane, u međuvremenu dramatično se cijela stvar promijenila. Kao što znate cijela rasprava o južnom toku koji nota bene nama nije bio u interesu TAP i IAP nam je u puno većem interesu. Ali bez obzira, cijela rasprava o južnom toku energetskom, dakle plinskom je završila na tome da se ne ide u taj projekt. Dok je cijela rasprava o sjevernom toku završila tako da se ide u taj projekt. To u prijevodu znači dolazak ruskog plina dodatno iz tog pravca, dakle preko te transferzale u Europu. Rezultat u prvom redu posebnih odnosa između Njemačke i Ruske Federacije. To su teme koje su za nas važne. Dakle, da li EU ima u energetskoj politici u kojoj Hrvatska nije zanemariva prvo zbog geopolitičkog položaja i drugo zbog nalazišta jer nije istina da Hrvatska je siromašna. Ovdje upravo obrnuto. A geopolitički položaj joj daje dodatnu važnost. I tu smo već propustili mnoge stvari i zato ta rasprava je također nešto što je za nas izrazito relevantno i mislim da trebamo o tome otvoriti raspravu. Turska. Situacija sa Turskom kao što vidite je dramatična. Vi znate kad je počela imigracija preko europske rute, preko nitko od izbjeglica koji je dolazio preko te rute nije dolazio direktno iz Sirije, Iraka ili Afganistana. Svi su dolazili iz Turske. Svi su dakle prije toga bili izbjeglice u Turskoj, neki nekoliko mjeseci, neki nekoliko godina. U ovom času ja se nadam da je to za potrebe turskog referenduma i nizozemskih izbora. Ali ako nije u ovom času je ta situacija krajnje opasna. I ove svađe koje se nama čine daleke između Njemačke i Turske i Nizozemske i Turske mogu vrlo lako rezultirati valom izbjeglica. O tome je također potrebno razgovarati. Taj val izbjeglica se nas tiče vrlo direktno jer je jedna ruta upravo ova. Dakle, na koji način će se to okončati, na koji način će se to eventualno nakon turskog referenduma smiriti, za to mora postojati neki plan i vjerojatno neke ideje unutar EU ali i nas. Konačno pitanje solidarnosti. Mnogo se ovdje govorilo o tome kako je potrebno da EU bude solidarna. Podsjećam da to znači ne samo što mi možemo uzeti, nego i što mi možemo dati. Dakle, što Hrvatska može doprinijeti EU, a jednu stvar koju Hrvatska može i treba doprinijeti EU je aktivna i pozitivna uloga u stabiliziranju ovog dijela Europe, Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana kako god hoćete to zvati, to je nešto što mi možemo doprinijeti i to je europski posao. Ali za to moramo imati artikuliranu, jasnu, zajedničku politiku, ne samo s jedne strane dobre želje, a s druge strane zapravo nikakve ili ja bi rekla konfliktne poteze. Za to mi moramo biti primjer tim zemljama i moramo biti svojim primjerom jedna vrsta lidera. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Joška Klisovića. Izvolite. **Klisović, Gospođo Pusić u svom ste izlaganju kazali po meni izuzetno ispravno, da mala država može ako zna kako se radi posao u EU svoj stav pretočiti u zajednički europski stav. Dali ste nam i jedan primjer, primjer kako se to radilo u doba Kukuriku vlade oko BiH. I stvarno, stav koji je osmišljen u Ministarstvu vanjskih poslova koji je podržava vlada, nakon toga podržale su prvo dvije velike članice EU Njemačka i Velika Britanija da bi zajednički onda formirali stav, zajedničke EU temeljem onoga što je predlagala Hrvatska. I to možemo reći da je jedan veliki uspjeh hrvatske vanjske politike. A danas se vrlo često čuje da Hrvatska nije imala politiku prema BiH nego tek sada da počinje neke naznake te politike imati. molim vas možda malo o tome. A mislim da ovaj vaš primjer i odgovor da i mala zemlja može utjecati na politiku EU kao jedne veće asocijacije je najbolji odgovor onim kvazi suverenistima u ovom Saboru koji spominju Hrvatsku koliko oko seže sa katedrale ili koji žele imati spomenik u predvorju sabornice. Ja ga definitivno ne želim, ne želim spomenik, ja želim bolji život u ovoj zemlji za sebe, svoju djecu i sve nas koji živimo u njoj. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Pusić. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Hvala kolega Klisović. Dakle to iskoristit ću ovo da kažem da mislim da je ova vrsta politikantskog nadmetanja da li je država postojala, da li je politika postojala prije ove Vlade ili prije one vlade bazično štetno. Neke stvari nema nijedne vlade koja nije neke stvari napravila dobro i nijedne vlade koja neke stvari nije napravila loše i po mom mišljenju bi bilo najpametnije kada bi mogli biti u stanju da bez obzira da li smo politički na istoj strani ili ne, preuzmemo i priznamo stvari koje su valjale i na njima dalje gradimo. To više govori o pameti jedne vlade nego bilo kakva druga samohvala. Hvala. Sada će uvaženi predsjednik Vlade RH uzeti riječ. Izvolite, gospodin Andrej Plenović. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče Reiner. Cijenjene kolegice i kolege zastupnici. Uzeo sam riječ sada zato što imam jednu obavezu u 18,30 i neću moći biti na kraju rasprave, a shvatio sam da se ne bih ni vratio na vrijeme s obzirom da ima samo nekoliko pojedinačnih rasprava pripremljenih. Mali rezime. Prvo, mislim da smo još jedan put zajednički pokazali kako je dobro da razgovaramo o europskim temama i to redovito, to se sada de facto pretvorilo u praksu svakih dva, dva i pol mjeseca što mislim da će se kroz godine koje su pred nama osjetiti i na sadržaju sofisticiranosti argumenata i na smjernicama koje Hrvatski sabor daje Vladi prigodom artikuliranja našeg stajališta na Europsko vijeću, ali i u okviru drugih formata vijeća. Ono što je danas bitno, bitne su poruke koje šaljemo hrvatskoj javnosti, koje šaljemo našim partnerima koje donosimo na neki način i artikuliramo u pripremi sastanka na vrhu u Rimu. Jedan moramo naći novi kohezivni narativ europskog projekta, to je glavna zadaća, to sam rekao zadnjih nekoliko mjeseci, osjećam taj nedostatak već više vremena. Nije lako naći nove ideje i nove teme u trenutku kada jedna članica izlazi. Pregovori sa UK trajat će godinama, taktika oko toga kako će ti pregovori ići, da li će biti u paketu ili ćemo se najprije razdružiti, a potom vidjeti koji će biti elementi i oblici ugovornog ili institucionalnog odnosa između UK i 27 članica EU u ovom trenutku još nisu do kraja razjašnjeni niti na unutarnjim pregovaračkim aktivnostima kada je riječ o tijelima EU. Ono što jest važno da tu promjenu što manje osjete bilo europski državljani na teritoriju UK, bilo državljani UK u članicama EU. Ta fina distinkcija njihovih prava u promijenjenim okolnostima mora biti tretirana vrlo obazrivo i tu ćemo voditi računa i o zaštiti interesa hrvatskih državljana premda je po svim analizama Hrvatska članica koja će najmanje osjetiti posljedice izlaska UK iz EU. Druga tema koja je po mom sudu izuzetno važna za Rim, to je poruka da EU u ovom trenutku mora odgovoriti kao relevantan, kompetentan ali i sposoban globalni akt. To može samo jedinstvenim zauzimanjem stajališta o brojnim gorućim globalnim pitanjima i korištenjem cijelih paleta instrumenata koje imamo na raspolaganju, vanjskopolitičkih, trgovinskih, gospodarskih, financijskih, razvojnih, obrambenih, energetskih, obavještajnih, medijskih sve su to elementi koje ukoliko stavimo na kup možemo imati snažniji utjecaj u odnosu na ključne druge globalne aktere. To se sada nameće i u kontekstu jačanja naših autonomnih sposobnosti glede obrane i glede sigurnosti. Tu Hrvatska mora dati svoj doprinos premda smo zemlja koja jako dobro pazi da vodi računa o punoj komplementarnosti NATO-a i EU. Kada je riječ o europskoj solidarnosti, o socijalnoj Europi, o svemu onome što najviše žele naši građani, tada mislim da moramo davati doprinos formuliranju i tih politika na način da se to načelo solidarnosti i kroz europske politike osjeti na nacionalnoj razini. A zajedničke politike, pa neminovno i kroz Europu više brzina, o tome sam govorio, dakle eurozona i Schengen su najvidljiviji, niz je drugih manjih oblika pojačane suradnje u kojima kao država trebamo donijeti odluke o odabiru da li ćemo u pojedinoj od tih suradnji sudjelovati. To su teme za saborske odbore, to su teme za stručnu raspravu i uključivanje. Neke od tih oblika suradnje su nastale i prije našeg članstva, gotovo ni jedna koja je nastala prije Hrvatska nije odlučila sudjelovati. Neke koje su nastale sada od kada smo članica pridružujemo se. Dakle imamo sasvim različiti osjećaj identiteta s onim što se stvara u naše vrijeme da tako kažem u odnosu na ono što je naslijeđeno, što je i prirodan refleks identificiranja. I na tom tragu moramo vidjeti ovih 5 Junckerovih scenarija. Sigurno da poslovanje kao što je bilo do sada više ne može proći, sigurno da u ovom trenutku činiti puno više svi zajedno i praviti se kao da se neka zbivanja nisu dogodila također nije realno. ići ćemo između drugog, trećeg i četvrtog scenarija, po meni najviše između trećeg i četvrtog scenarija jer je vrlo jasno upravo na tom tragu argikulirano mišljenje većine utjecajnih, bitnih država članica a naša je pozicija Europa, više brzina ne smije ostaviti manje i srednje države članice na margini konstrukcije europskoga projekta. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo tri replike na vaše izlaganje. Prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** u ovom vašem izlaganju ste spomenuli da trebamo naći u EU kohezivni narativ, znači, ja se s vama apsolutno slažem. I slažem se i sa ovom tezom s kojom ste zaključili to sigurno nije više brzinska Europa, znači pogotovo iz naše perspektive jer vjerujem da, kao što ste i prethodno govorili da bi se ove zemlje koje su u tzv. višoj brzini svele na one zemlje koje su krenule u EU a zemlje članice koje su pristupale zadnjih 15-ak godina ili Hrvatska koja je pristupila 2013. godine ne bi sigurno na neki način sretne u toj poziciji, odnosno naši građani ne bi vidjeli perspektivu jer već sada vide dosta manjkavosti, ja bih rekao u određenim situacijama. Nažalost, uvijek se lakše vide loše stvari nego dobre stvari EU. I mi moramo naći u biti ono što će naše građane stimulirati da vide što više dobrih stvari EU. Što se tiče toga, ukoliko bih gledao kako zadržati određene raznolikosti prije bih se opredijelio onda za, primjerice rekao sam, monetarnu samostalnost Hrvatske, znači ne bih žurio u monetarnu uniju, gledao bih tu na neki način da zadržimo koristi i mogućnost da nemamo a priori nametnute određene stavove Europske centralne banke. Znači to je nešto gdje bi Hrvatska mogla graditi graditi određenu različitost od nekih drugih zemalja EU i štititi svoju suverenost i ja bih rekao pokušati zadržati određene instrumente u svojim rukama i pokušati objasniti građanima da možemo imati veću razinu samostalnosti nego što bi to eventualno imali kada bi ušli u monetarnu uniju. Znači apsolutno sam protiv višebrzinske višebrzinske EU ali sam za to da Hrvatska zadrži neke elemente svoje samostalnosti u svojim rukama za budućnost jer mislim da će naši građani na taj način osjetiti da imaju više samostalnosti nego šta eventualno imaju sada. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Joška Klisovića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, sada ste nam dali u završnoj riječi obrise svojeg razmišljanja oko ovih alternativa koje nam je ponudio Juncker za budućnost EU. Evo ja i dalje vas pozivam da da razgovaramo zajedno o tome i da postignemo jedan konsenzus oko Hrvatske pozicije koja će se iznositi u EU ne samo zbog toga što ćete to vi i ova Vlada sada iznositi nego da napravimo jednu zajedničku platformu koju će iznositi sve buduće Vlade. Tako da na jedan način nas to politički obvezuje osim što nas obvezuje referendumska odluka hrvatski građana da žele Hrvatsku u EU. Dakle ovo govorim zbog jednog kontinuiteta hrvatske politike koji će biti puno čvršći na ovom području ako o tome budemo skupno razgovarali. Druga stvar, kada ste spominjali suradnju naših europarlamentaraca i Vlade, posebice Vlade u kojoj sam ja bio zamjenik ministra i ministrice, imali ste određenih primjedbi, vrlo dobro znate da u Ministarstvu vanjskih poslova smo organizirali poslove na način da smo imali točno određenu kontakt osobu kao … za naše europarlamentarce upravo da bi mogli na vrijeme i na najbolji način dati sve informacije potrebne za njihov rad. I željeli smo ih na taj način maksimalno uključiti jer znamo da rade dobar posao za Hrvatsku gore u Briselu, kao što to radi i Vlada. Prema tome, mislim da ne stoje kritike da je Vlada kukuriku koalicije bila zatvorena i da je odbijala suradnju sa našim euro zastupnicima. Hvala. Hvala. I zadnja replika uvažene zastupnice Vesne Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Hvala lijepa. Htjela bih samo pojasniti obzirom da su tu, ne znam je li imamo različite stavove ili ne ali za svaki slučaj. Dakle, Europa više brzina kako imamo danas je različita od ovog što se ovdje predlaže. Europa više brzina kakvu imamo danas je činjenica da postoji Schengen, neke države jesu u Schengenu, neke nisu. Postoji Monetarna unija, neke države jesu članice, neke nisu. Međutim, sve države članice imaju određeni broj uvjeta koje moraju ispuniti i onda mogu postati i onda postaju bilo dio schengenskog prostora bilo članice Monetarne unije. Ovo kako se sada vidi Europa različitih brzina, to nije, ona ne predviđa ovu vrstu mobilnosti. Ona predviđa naprosto da postoje različite razine intenziteta integracije koje su stalne. A to mislim da bi bilo pogubno da je zapravo suprotno europskoj ideji da ne govorim o tome u kojoj mjeri dekuražira nove države članice, odnosno proširenje EU na jugoistočnu Europu. Jer iskreno rečeno ja koja sam velika zagovornica ove vrste jedne po mom mišljenju zaista humane i mirotvorne ideje. Ne bih voljela da mi budemo članica drugog reda. Hvala. Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade. **Plenković, Andrej (HDZ)** Evo ovako objedinjeno stvarno radi vremena, ne radi nedostatka poštovanja prema vašim komentarima. Naprotiv, slažem se da priču o Europi više brzina ili pojačanoj suradnji i različitim oblicima integracije možda svedemo na jednu malo detaljniju konkretnu raspravu. Dakle, ima nekoliko tih područja u kojima su države članice neke razvile tijesnu suradnju, već sam rekao porezne, financijske transakcije, patentni, imovinsko-pravni režimi bračnih drugova, domena obrane, sigurnosti itd. I možemo vidjeti gdje Hrvatska ima cjelovitu konsenzualnu podršku da se priključuje. Ali to je možda predetaljna tema za ovakvu raspravu u Hrvatskom saboru. Međutim, plod ovih naših rasprava je očito da je korisno i za Hrvatski sabor i za Vladu, a i za javnost da o ovome govorimo. Mislim da današnja rasprava i sve ovo što ste i vi kazali u svojim izlaganjima, ono što sam ja izvijestio i pismeno i usmeno, a vidjet ćete nakon Rima kada se deklaracija objavi. Ona neće biti nešto spektakularno. Nacrt koji danas postoji je vrlo korektan i na neki način uključiv i sa svim bitnim temama ali sa naglaskom na budućnost pa i sa tim elementom više brzinske Europe kao nečega o čemu moramo voditi računa. Moje je čvrsto uvjerenje i osobno, a i kao predsjednika Vlade i šefa stranke taj koncept mora biti uključiv. Jer nije nužno bio predviđen kao uključiv u razmišljanjima svih članica i dopustiti svima da se mogu priključiti intencijama, namjerama, projektima tješnje integracije. Samo na taj način ćemo osigurati da se ne stvaraju dvije kategorije država ili tri ovisno kako će ta dinamika ići i na taj način ćemo osigurati jedinstvo europskoga projekta. To je sa aspekta Hrvatske ključno i zbog razumijevanja i zbog demokratskoga aktivnog participiranja naših ljudi, legitimiteta i u krajnjoj liniji konkretne koristi za hrvatske građane. To je po meni platforma na kojoj trebamo tražiti konsenzus svih ključnih aktera u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. (HDZ)** Hvala lijepa. Sada ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu. Evo pozdravit ćemo premijera. I prvi se za pojedinačnu raspravu javio uvaženi zastupnik Joško Klisović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Ja ću svoju raspravu maksimalno skratiti pošto je ona većim dijelom bila imala bi smisla da je premijer ovdje, jer moja pitanja koja sam mislio postavit u raspravi u stvari postavio bih njemu, tako da u ovom slučaju ću onda bitno to skratiti. Zanima me samo nekoliko stvari, mislim da mi to i kolegice mogu odgovoriti. Jedna je, u izvješću piše da je Hrvatska bila jedna od 17 država članica koja je poslala pismo koje se odnosilo na osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja. S obzirom da je europski javni tužitelj zamišljen kao institucija koja treba odgovoriti na povećanu korupciju u EU, a posebice onu vezanu uz korištenje europskog novca, odnosno EU fondova ja ne znam i ne mogu prepoznati iz ovog izvješća o čemu se tu točno radi. Pa ako mi možete to kazati. I druga stvar koju sam mislio podići to je pitanje one izjave koja je poslana iz Ministarstva vanjskih poslova kao dodatak zaključcima Vijeća za vanjske poslove koja nas je svrstala u red stvarno ekstremno konzervativnih zemalja EU i bila je bitno konzervativnija nego izjave koje su poslale Poljska i Mađarska. što sam mislio predložiti premijeru da se ta izjava povuče. Kako ga sada nema, evo kroz Ministarstvo vanjskih poslova bih tu poruku želio poslati Vladi i premijeru. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Mire Kovača. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Evo ga, čuli smo izvješće predsjednika Vlade o sudjelovanju na sjednicama Europskog vijeća. Nalazimo se u jednoj vrlo važnoj godini, 2017. godini. Za nas kontinent imamo danas izbor u Nizozemskoj. U 9 sati se zatvaraju birališta, onda na proljeće u Francuskoj i u ranu jesen i u Njemačkoj. Čuli smo isto koje su bile teme na Europskom vijeću, radna mjesta, rast konkurentnosti, sigurnost migracije, zapadni Balkan, ostalo. Zašto to spominjem? Zato što sam malo pogledao u svojoj privatnoj arhivi i našao sam govor koji je održao gospodin Prodi koji je bio predsjednik Europske početkom 2000. godina. On je održao jedan govor početkom 2000. godine u Strasbourgu i govorio o radu svoje Komisije i o svom pogledu na budućnost EU i kontinenta. I on je u tom svom govoru govorio o novoj Europi i govorio o četirima važnim stvarima, o rastu, o sigurnosti, o značenju Europske unije za građane i o globalnoj ulozi EU. Zašto to spominjem? Zato što su to iste teme koje imamo i danas i koje smo imali neki dan na Europskom vijeću u La Valletti na Malti. Znači, teme su iste. Čitao sam cijeli govor i program Europske komisije, govori o skepticizmu. Govori o tome da ljudi ne vjeruju u EU. I to danas imamo. Što želim time reći? To je moja prva teza. Skepticizam, skepsa kad je riječ o EU, pri Europskoj zajednici postoji oduvijek od početaka Europske zajednice, Europske unije kasnije, postoji skepsa, nepovjerenje građana prema EU. Na kraju krajeva zato smo osnovali i Europski parlament i imali prve slobodne izbore direktne sedamdesetih godina da se poveća prihvatljivost institucija za europske građane. Znači prva teza oduvijek imamo krizu ako hoćete institucija EU, imamo tu krizu i danas, a iste su teme ili su vrlo, vrlo slične, znači rast, sigurnost, značenje EU za sve nas koji jesmo građani EU i jasno globalna uloga EU. Prva teza. Druga teza. Kada malo pogledamo zašto je ipak taj skepticizam danas snažniji? Zato što imamo neke globalne igrače koji su u međuvremenu postali jači. Kina, prije 17 godina Kina je bila nešto drugo. Rusija je bila u rasulu na neki način. Turska nije bila faktor koji je danas. Danas su te zemlje snažnije, igraju jaču ulogu u svjetskoj politici, a interesi tih zemalja se očituju i u njihovim djelovanjima na području našega kontinenta, tako da Kina ima svoje interese tu, ima interese i Rusija, ima interese i Turska pa zbog toga je i produbljen taj skepticizam, a te zemlje djeluju one djeluju svojim diplomacijama, svojim gospodarstvom na naše gospodarstvo, na naša društva, na cijelu EU. Sada kada pogledamo treća teza, zašto se produbio taj skepticizam, konkretno imamo tri velike krize. Imamo financijsku krizu, imamo migracijsku krizu i imamo krizu u vezi Brexita. Dvije krize su egzogene krize, znači francuska kriza je došla iz SAD, to nije homemade kriza. Druga kriza, migracijska kriza, opet kriza koja nam je nametnuta s Bliskog Istoka. I treća kriza Brexit, Brexit je sada na neki način unutarnja kriza jer je riječ o zemlji članici, ali je dogodio se Brexit upravo zbog financijske krize u velikoj mjeri i zbog migracijske krize jer je korišten argument migracijske krize u kampanji onih koji su bili za izlazak UK iz EU. I sada dolazimo do četvrte teze, gledajući povijest europske integracije, povijest Europske zajednice, Europske unije, ipak će ta kriza ili će te krize, taj skepticizam, ta permanentna kriza će nas dugoročno osnažiti. Vidimo, ne znam tko je spomenuo, gospođa Pusić više nije tu Tursku, Turska je snažnija, ona napada Nizozemsku i Njemačku, mislim na predsjednika Erdogana zbog kampanje u Turskoj za referendum o promjeni političkog sustava, pa se govori da su Nijemci nacisti, Nizozemci su fašisti ili ne znam potomci fašista. Kada smo već kod toga to rade i susjedi Srbi pa nas napadaju da smo mi fašisti, ali to govori o nemoći, to govori više o nemoći Turske nego o snazi Turske u ovom trenutku. Jer nemoć nešto promijeniti jer ipak je zbog i njihove kampanje u Nizozemskoj donesena odluka da neki ljudi ne smiju nastupati u Nizozemskoj u cilju propagiranja stavova gospodina predsjednika Erdogana. Znači ova kriza će na kraju krajeva ojačati ojačati EU, EU jest faktor i sjećam se jedanput riječi kada je u Berlinu dobivao nagradu gospodin Schultz bivši državni tajni SAD-a onda je držao govor počasni gospodin Schauble ministar financija prije pet godina, on je rekao Schauble ovako pazite znate koja je razlika prije 30 godina, prije 40 godina ste vi Amerikanci samo govorili ovako, mi imamo dolar i to je vaš problem, danas mi kažemo mi imamo euro i to je vaš problem. Znači stvari se ipak mijenjaju. Bez obzira na probleme koji postoje EU jest čimbenik, ona ne funkcionira na najbolji mogući način, ona jest faktor zato i postoje ti pokušaji njezinoga slabljenja. I sada dolazimo do pete teze koje se tiču onoga što je za nas u Hrvatskoj najvažnije. Mi ovdje u Hrvatskoj moramo pokrenuti pravu raspravu o tome kakvu mi EU želimo. Mi se opterećujemo time i ne znam, hoće li biti više brzina. Nemojte me krivo shvatiti, to je meni smiješno. Više brzina je bilo od početka. Uvijek postoje zemlje koje su veće, koje su snažnije i koje zadaju tempo i toga moramo biti svjesni, to je tako, pa je tako na kraju krajeva i u hrvatskoj domaćoj politici, to tako i funkcionira. Tako i EU. Evo sada je izabran gospodin Tusk, Poljska je bila protiv, njih su preglasali. To je realnost, ali postoji osnovni mehanizam solidarnosti i uvažavanja i manjih zemalja, onih koje nisu tako velike kao što je već slučaj sa Njemačkom, Francuskom, Italijom itd. Prema tome, nama u Hrvatskoj je potrebna prava debata o tome kakvu mi EU želimo, kakva ona mora za nas Hrvate biti i moramo sada promijeniti način razmišljanja i to činimo. Čitao sam detaljno izvješće koje je predsjednik Vlade potpisao o svom sudjelovanju na Malti, mi dajemo svoje hrvatske prijedloge kada je riječ o budućnosti EU i to je pravi put, s tim da ponavljam, važno je da uključimo i cijelo društvo, da napravimo debatu o tome kako Hrvatska može i mora djelovat u EU, da čujemo malo i hrvatske građane i sve hrvatske političke stranke koje su zastupljene u Hrvatskome saboru. Pokazalo se da ono što vas ne ubije to vas ojača, bez obzira na sve probleme koje EU ima, bez obzira na … krize, ja nisam eurofil, ja sam euro realist, pokazalo se, pokazuje se da je ona ipak opstala, da je ona čimbenik i nama Hrvatima je važno i nama svima u Hrvatskoj je važno da vrlo jasno definiramo najprije što mi hoćemo i na koji način ono što hoćemo možemo postići u ovim složenim kompleksnim vremenima. Toliko od mene. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Postoji i nekoliko replika na vaše izlaganje. Prvo je uvaženog zastupnika Joška Klisovića. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Gospodine Kovač u svome izlaganju ste rekli da su institucije EU u krizi. No ja mislim da je to jedan negativistički način gledana na međunarodne organizacije u ovom slučaju EU. Nisu one u krizi, one su u stalnom procesu transformacije i reforme. A zašto? Zato što svijet nije statičan nego dinamičan i okolnosti u kojima one funkcioniraju se mijenjaju iz dana u dan. Ako vi imate fino poštivane institucije EU u jednom trenutku i onda vas zapljusne migrantska kriza na koju nemate odgovor jer ju niste preduvjet onda naravno da ćete reći da su institucije u krizi. A ja bih rekao nisu u krizi nego jednostavno moraju se brzo adaptirati u novonastaloj situaciji. Jednako je sa financijskom krizom za koju ste rekli s pravom da je uvezena iz Amerike. Mislim to je globalna financijska kriza i sada ćemo reći institucije EU su u krizi, nisu joj dorasle. Pa nisu joj ni mogle dorasti kada nisu pretpostavljale da bi se ona mogla na ovaj način desiti kao što je i pad Istočnog bloka i Berlinskog zida se nije mogao tako jednostavno i lako predvidjeti. Prema tome tu se gleda, tu se radi o potrebi stalne transformacije svake međunarodne organizacije, stalne reforme, jednog dinamičnog procesa koji nije statičan i ne može biti statičan jer nikad nećete imati idealne institucije bilo međunarodne organizacije, bilo nacionalne države. I prema tome govoreći o krizi institucija mi svi skupa govorimo ustvari da to sve ništa ne valja, treba sve skupa na novo raditi. Nikada nećemo biti u stanju napraviti savršen sustav zato što su okolnosti u kojima sustav funkcionira promjenjive i mijenjaju se iz dana u dan. Prema tome, ono što ja mislim je da trebamo sav svoj intelektualni kapital investirati u brzu detekciju promjena u vašem eko sustavu i prilagodbu institucija da što bolje u novim okolnostima funkcioniraju.

Hvala uvaženi predsjedavajući. Moja kritika neće biti protiv gospodina Kovača, zastupnika, kolege, nego protiv jednog njegovog mišljenja da je financijska kriza u EU egzogene naravi, da nam je došla izvana. Međutim, on zaboravlja da je Mastritshim ugovorom u cijeloj EU zabranjeno državama članicama da se financiraju izravno, znači svoje deficite, manjkove iz Europske središnje banke, odnosno od svojih središnjih banaka. Drugim riječima umjesto da središnje banke, država članica, izravno financiraju države članice između njih su stavljene, ajmo reći montirane, instalirane privatne banke koje za malu kamatu posuđuju novac od tih središnjih banaka a onda ih za veliku posuđuju državama. Drugim riječima stvoren je jedan sustav kamatarenja država članica EU novcem iz njihovih središnjih banaka, odnosno Europske središnje banke a sve to orkestrirano sa strane privatnih banaka. U takvom financijskom sustavu ne samo da su kamate velike, veće i sama kamata je neotplativa. Zašto? Zato što novac za otplatu kamate ne postoji. Znači u EU se novac emitira isključivo kao dug. Zabranjeno je i posuđivanje i nekreditno davanje novca državama od strane središnjih banaka i kao posljedica toga imamo galopirajuće državne dugove. Nema niti jedne zemlje EU valjda koja, osim možda Švedske, ne znam da me netko ne ulovi za riječ kojoj državni dug ne raste. Znači državni dug svuda raste, novac za otplatu kamate ne postoji, banke izdaju privatne samo glavnice i kredita, moraju se vratiti uvećane za kamate. I tako dug potapa državu po državu i onda je rezultat mjere štednje. Hvala puno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Kovača. Hvala lijepa. Ja ću uvaženom kolegi Pernaru posuditi malo literature, imam to doma, o tome kako je nastala francuska kriza u SAD-u sa tim lošim kreditima koji su mogle davati banke koje su bile prisutne na američkom tržištu pa onda nakon toga možemo produbiti diskusiju. Hvala lijepa.

krize de facto doprinijele određenim situacijama odnosno produbljenju i krize gospodarske koja se u EU našla i sigurnosnoj i migracijskoj itd.. Prvo, da, kriza gospodarska je krenula u SAD-u ali činjenica da nije imala podlogu tzv. podlogu u lošim, ja bih rekao bankama prvenstveno Velikoj Britaniji i europskim bankama. Kako to da su manje osjetile krizu neke druge velike ekonomije svjetske kao što je Japan ili kao šta su, ne znam, brzorastuče ekonomije poput Kine i nekih drugih? Zbog toga šta je sličan ja bih rekao i bankarski sustav i sustav vrijednosti vrijedi i u europskim bankama, prvenstveno mislim na velike britanske banke. I s druge strane još smo tome u Europi pomogli po meni pogrešnom politikom štednje koja se dešavala zadnjih 5, 6 godina i hvala Bogu da su na kraju u toj Europskoj središnjoj banci shvatili i da je guverner dragi promijenio politiku protekle 2 godine. S druge strane oko Sirije, odnosno Bliskog istoka gdje je nastala i sigurnosna prijetnja i veliki migracijski valovi koji sada zapljuskuju EU i afrički naravno, mislim da također EU je sudjelovala dosta u vanjskoj politici i oko krize u Siriji i oko određenih drugih problema vezanih za krizna žarišta i da nismo imali najbolje kao EU procjene prije 3, 4 godine kako će se tamo situacija razvijati. I treće, rekli ste da je Brexit posljedica tih migracija. Ja mislim da je Brexit najviše posljedica i utjecaja na građane Velike Britanije, migracije unutar EU. Pogledajte samo koliko je primjerice ljudi iz Poljske otišlo u Veliku Britaniju i tamo kada pričate sa ljudima vidite da oni osjećaju da su unutar EU ukradena pod navodnicima … …/Upadica Reiner: Hvala./… … određena radna mjesta u Velikoj Britaniji i da je to dosta doprinijelo njihovoj odluci da izađu iz EU. Hvala lijepo. **Kovač, Miro (HDZ)** Zahvaljujem. Meni je drago da se o tezama koje smo lansirali diskutira to je dobar znak, znači da imamo jedan nadstranački, međustranački dijalog. To je jako lijepo. Što se tiče banaka vi ste u pravu. Europske banke su sudjelovale u tim operacijama u SAD-u, ali SAD-u je to bilo omogućeno da se daju ti krediti, znači temeljna odgovornost je na američkom sustavu. Jasno da su europske banke posebno francuske, njemačke, britanske su bile obje u tim operacijama tako na tržištu SAD-a. Oko Sirije ja sam tu vašeg mišljenja da je EU u velikoj mjeri zakazala. Ona jest najveći donator kada je riječ o humanitarnoj pomoći međutim to nije dovoljno vidljivo u našim javnostima konkretno i u Hrvatskoj i drugdje. i drugdje. I EU zaista bi trebala na tom planu trebala bit efikasnija, ali tu je velika odgovornost u prvom redu na velikim zemljama koje ne žele odustati od svog suvereniteta na području vanjske obrambene politike. mislim da smo mi Hrvati tu puno fleksibilniji, a kada je riječ konkretno o Britancima tu su bili vrlo striktno protiv, ali tu nisu puno bolji ni Nijemci, ni Francuzi na području vanjske, obrambene politike je potreban iskorak a te zemlje su bile protiv, dosad nisu bile za. To bi se moglo promijeniti, nisu bile za to da tu podijele više suvereniteta svoga. Mogli bismo tamo djelovati na licu mjesta pomagat ljudima sa centrima, sa zonama sigurnosti. To se na žalost nije dogodilo. I treća stvar oko Ujedinjenog Kraljevstva, a to je točno unutarnje imigracije su pridonijele i kampanji ovih koji su bili za Brexsit. Ali vjerujte mi razgovarao sam sa mnogim ljudima, pratio sam to i ovo oko Sirije, oko izbjegličke krize, migracijske krize puno …/Govornik se ne razumije./… ljudi bili za izlazak Velike Britanije iz EU. **Reiner,

se osvrnuti na ovu vašu tezu da je kriza u Hrvatskoj uvezena. Konkretno ste spomenuli s Bliskoga istoka. Kriza može biti uvezena u Hrvatsku samo zato što ona nema svoju vanjsku politiku. Mi vidimo da Hrvatska nema svoju vanjsku politiku ni prema Rusiji, ni prema susjedima, ni prema SAD-u, pa tako nema ni prema Bliskomu istoku. U stvari mi moramo izvršavati ono što nama kaže EU, a stvar je u tome da narodi Bliskog istoka konkretno Sirija nikada nisu bili nama neprijateljski. Oni su da su htjeli mogli recimo oduzeti nama polje Hajan u Siriji koji je u vlasništvu INA-e a nisu. Iako su Rusi dva puta htjeli otkupiti to polje oni su rekli ne bez obzira što je hrvatska Vlada vodila politiku protiv nas, mi ćemo njima njihovo vlasništvo sačuvati i vratiti. Znači ta politika, ta kriza sirijska u stvari koja je nama uvezena ona je umjetno stvorena. Sirija i Hrvatska nisu neprijatelji. I u stvari radi se o tome da je Hrvatska vodila svoju samostalnu vanjsku politiku da do te krize nikada ne bi došlo niti bi Hrvatska uopće imala obavezu primati sirijske izbjeglice s obzirom na to da u nekakvoj samostalnoj vanjskoj politici ne bi morala sudjelovati u tome radu. Ja bih vas htio pitati kao bivšega ministra vanjskih poslova da li znate da su ovaj tjedan Rusi počeli tehničko preuzimanja našega polja Hajan u Siriji. I da li je moguće da Vlada u kojoj ste vi član vladajuće koalicije poduzme neke korake da se i Hrvatska uključi u dakle dakle aktivnosti oko popravka, preuzimanja polja Hajan u Siriji koje nas još uvijek velikodušnošću domaćina čeka na preuzimanju. Hvala lijepa. Odgovor uvaženog zastupnika Kovača. **Kovač, Miro (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Bunjac, što se tiče Sirije i Hrvatske ja mogu reći da je Hrvatska svojom politikom pridonijela da se zatvori tzv. Balkanska ruta. Mi smo sa kolegama u Austriji, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji zatvorili tu balkansku rutu. To nije bilo svima po volji. Neki naši veći partneri konkretno Nijemci nisu bili za zatvaranje te balkanske rute, ali su nam se kasnije zahvalili neformalno da smo mi pomogli u zatvaranju te rute i na taj način je znatno smanjen priljev migranata na europski kontinent. Znači Hrvatska je svojim stavom pridonijela rješavanju migrantske krize i zatvaranju balkanske rute. To je učinila jasno kao zemlja članica EU i vodeći računa o svojim konkretnim hrvatskim interesima, na kraju krajeva i u prošloj Vladi kao što znate promijenili smo Zakon o nadzoru državne granice i sada je moguće da Hrvatska vojska pomaže hrvatskoj policiji u posebnim slučajevima da se zaštititi hrvatska državna granica. Što se tiče Rusije i što se tiče Sirije ja vam mogu reći, a vi to pratite da se Hrvatska na području vanjske politike sve bolje snalazi, da je Hrvatska emancipirana. To je moj dojam. I sa kolegama u Rusiji smo otvorili jedan dijalog, vođeni su i razgovori na razini predsjednice Republike i ministra vanjskih poslova sa kolegama u Rusiji. To smo već činili i u prošloj Vladi kad smo mi razgovarali sa gospodinom Lavrovom, a bile su nedavno i konzultacije političke između Hrvatske i Rusije. Prema tome, mi vodimo računa o svojim interesima. Mi smo dio zapadnoga svijeta, ali imamo otvorene oči, otvorene uši i pratimo što se u svijetu događa i vodimo računa o svojim interesima. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će ona uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Hvala uvaženi predsjedavajući. Danas svjedočimo jednom žalosnom trenutku zato jer osoba koja je došla nama ovdje obrazlagati svoj plan odnosno izvijestiti nas o svojem putovanju u Bruxelles, nje danas ovdje nema. Pitanje je da li ta osoba znači premijer Andrej Plenković uopće namjera u ovoj raspravi sudjelovati ili će se jednostavno tamo evo vidim prazna stolica, pitanje je da li će se on uopće pojaviti i na kraju. Vjerojatno hoće, možda će dati neki svoj završni opus. Međutim njega ova rasprava uopće ne zanima. To je jedan odnos ko u onom filmu kada Schwarzenegger kaže „Talk to the hand“ on govori ruci i sada ja ovdje mogu pričati ja se želim njemu obratiti, njega ovdje nema. I pitam se zapravo koji je smisao mog govora? Da li ja govorim u zid, da li je govorim ruci, vjerojatno je njegovo ignoriranje općenito način na koji on komunicira sa stvarnošću. A evo i zašto. Pa jedna od bitnih stvari je svakako stvarno stanje u Hrvatskoj. Ja sam recimo danas bio na deložaciji u Rijeci gospođe Nevenke Licul i na toj deložaciji odnosno dvije večeri prije toga razgovarao sam s tom ženom i upozorio sam ju na mogućnost da joj prijete novčane kazne ukoliko se suprotstavi deložaciji, da joj prijeti moguća i tajna deložacija, da će joj trošak policijske intervencije pokušati naplatiti itd., itd. I u tom trenutku kod gospođe su zasuzile oči, znači gospođa je bila duboko potresena.

jeste li spremni suprotstaviti se i onda je to je na adresi Ratka Petrovića 16 u Rijeci, i ona je rekla meni Ivane ja više nemam što za izgubiti. I sada se postavlja pitanje, zašto toliko mladih ljudi izlazi iz zemlje, zašto je sve više ljudi u situaciji poput nje, da nakon gubitka krova nad glavom više nemaju što za izgubiti? Drugim riječima, ja bih volio kada bi naš premijer umjesto da nas brifira o stanju odnosno razgovorima sa euro birokratima u Bruxellesu, kada bi za razliku od takvih susreta i sastanaka otišao među građane kao npr. što je gospođa Nevenka LIcul, pogledao ju u oči, ta žena je zbog dvije tisuće kuna duga za režije za režije odnosno za stambeno održavanje, a imala je taj dug jer je ostala bez posla, a zna se koja je stranka dovela do nestanka radnih mjesta, ne samo u Rijeci nego općenito u Hrvatskoj, ta osoba je žrtva te jedne politike i što je najzanimljivije premijer Plenković sve do izborne noći govorio da će zaštititi jedino nekretninu u kojoj građani žive od ovrhe. I sada zamislite on koji optužuje mene za populizam, za demagogiju, on on je taj koji je populist, ali onaj neiskreni populist, populist koji će prije izbora reći ljudima zaštitit ću vas od deložacije. Jer recimo SDP je tu imao iskreni stav, Zoran Milanović je rekao nećemo zaštititi jedinu nekretninu od ovrhe, deložacije idu dalje. Međutim za razliku od Zorana Milanovića Andrej Plenković je demagoški i to neiskreno populistički rekao, mi ćemo ju zaštititi, a onda ljude poput gospođe Nevenke Licul ostavio na cjedilu. u svom tom lažnom sjaju u kojem on živi, putujući po svijetu sa diplomatskom putovnicom kao u posebnoj misiji zaštićen, sa svim mogućim pravima i jedeći u najskupljim restoranima i boraveći po najskupljim hotelima, naš premijer zapravo uopće ne zna da građane Hrvatske ne zanima to o čemu on razgovara u Bruxellesu sa birokratima, jer on i onako o ničemu u suštini ne odlučuje kao ni naši eurozastupnici kojih je samo 11 i čine manje o 1% od ukupnog broja zastupnika odnosno ne znam 2%. I šta se događa? Događa se to Događa se to da birače zanima stvarni život, njih zanima da li je premijer Plenković upućen u njihove životne probleme i da li ih on misli riješiti. Ja do današnjeg dana od svih tih njegovih obraćanja nama u Saboru nisam primijetio da je on jedan put rekao, ja suosjećam s građanima kojima je iskopčana voda. Voda je osnovno ljudsko pravo ne bi se trebala iskapčati. Ja nisam primijetio da je on došao i rekao, meni je žao zbog ljudi koji spavaju po tramvajima, meni je žao zbog toga što moja vlada nije u stanju riješiti problem recimo ljudi koji skupljaju boce, koji kopaju po smeću, koji čekaju pred pučkim kuhinjama. I ja bi volio da on recimo umjesto u Bruxelles ode u neki od autobusnih kolodvora da pogleda tamo kolone mladih ljudi koji odlaze iz naše zemlje i da onda nama izvještaj tu donese da ispriča što se tamo događa i da nas pita ljudi kako da to zaustavimo. Međutim umjesto da se zaustavi propadanje naše zemlje, umjesto da se zaustavi ova pogubna politika koja se provodi, ona se nastavlja uz podršku birača. I gospodin Plenković je najpopularniji političar, a zemlja se kotrlja nizbrdo, svaki dan smo bliže rubu ponora. Zapravo usudio bih se reći jednu opasnu tezu, mi smo kao društvo u demografskom smislu rub ponora prešli. Sama činjenica da je natalitet ispod svake održive razine, mi uz te negativne, odnosno uz tu nisku stopu nataliteta koja je nedovoljna za samo održanje našeg naroda i zemlje, mi uz to imamo masovno i rapidno iseljavanje mladih ljudi, obitelji sa djecom i obitelji koje će tek imati djecu. Da li je itko svjestan toga da našem narodu prijeti izumiranje? Znači nestanak sa ovih prostora kroz period od recimo 30, 50 godina. Da ćemo mi kao narod biti zamijenjeni nekim drugim narodima i da će samim time Hrvatska prestati biti država u kojoj živi hrvatski narod. To su trendovi koji su pred nama. I politika ove Vlade, nažalost, nažalost usmjerene protiv ne samo hrvatskog naroda već i svih drugih naroda koji žive u našoj zemlji jer niti druge manjine mogu ostvariti sretnu obitelj i lijepu budućnost u našoj zemlji. Iseljavaju se i Srbi i Česi i Albanci, pa ča mi kaže kolega Bunjac, iseljavaju se čak i Romi u Međimurju iz Hrvatske. Znači, dolazi do jednog urušavanja, urušavanja u demografskom smislu našeg društva. Naša Vlada do današnjeg trenutka nije poduzela niti jednu mjeru da to zaustavi. A o reformama koje ona tobože provodi i zagovara ja ne znam uopće koji je smisao tih reformi i da li se jedan mladi čovjek koji se odlučio napustiti zemlju kada je čuo ili vidio te reforme odlučio zaustaviti, vratiti nazad? Ili da li je neka obitelj koja recimo zbog financijske situacije se ne usudi imati dijete nakon što je čula za vaše reforme, HDZ-a, da je rekla e, te reforme u meni bude nadu, ja ću sada imati djecu. Iako se moj razgovor, odnosno govor u ovom trenutku čini kao političko prepucavanje, rekao sam najiskrenije, sve činjenice s kojima bih upozorio vlastiti narod na njegovu budućnost ukoliko se ništa ne promijeni. Moj govor nažalost premijer Plenković nije čuo niti ga zanima. Iako mi danas ovdje raspravljamo o njegovom izvještaju. Time je on zapravo sve rekao o tome koliko poštuje i mene kao zastupnika i riječi koje sam mu uputio a ovdje ga nema. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Pernar, ja sam vam svjesno dozvolio da vi 10 minuta govorite izvan teme a dozvolio sam vam to naprosto zato jer biste vjerojatno po svom

jer vi se ne smijete svađati samnom. Dajte si pročitajte konačno Poslovnik jedanput i počnite ga se pridržavati. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Gospodine Reiner, prestanite komentirati izlaganja zastupnika i dobacivati. Ako ste bili u Europskom parlamentu mogli ste vidjeti da tamo predsjedavajući ne docira, ne dobacuje, ne sugerira. Hvala. potpuno su jeftini ovi vaši štosovi koje vi izvoditi ovdje i to vas svi su već pročitali. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Gospodine Reiner, vas istina smeta i non-stop me zato maltretirate sa vašim upadicama. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika na ovo izlaganje koje je takvo kakvo je bilo će biti uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Samo prvo pitanje, da li ste vi oduzeli riječ do kraja točke gospodinu Pernaru jer mi neće moći odgovoriti onda, ne znam ima li smisla uopće replicirati? Ne, nisam, ja sam mu oduzeo riječ tada kada je govori. **Maras, Gordan (SDP)** Dobro jer sam shvatio da ste do kraja rasprave mu oduzeli riječ. Kolega Pernar, vi ste u svojoj raspravi koja, a mislim, s obzirom šta sve izvješće premijera sadrži unutra nije bitno odstupala od tih stvari i ja mislim da kako se unutra spominju imigracije, govorili su o tome kako ljudi odlaze iz Hrvatske i gospodarstvo i određena obećanja, znači sve to jest sukus europske politike i ono što se raspravlja na Europskom vijeću. I mislim da ste dobro primijetili, danas nitko ovdje ne govori od 329 tisuća, odnosno premijer ne govori o 329 tisuća blokiranih s kojima je potpisivao sporazume prije izbora. U VIII. izbornoj jedinici je bila osoba na listi HDZ-a kao predstavnica udruge blokiranih. I govorilo se pompozno o rješavanju tih problema. Ja se slažem, na to treba upozoravati i ne treba se nikako ljutiti na to ukoliko te stvari koje u biti naše ljude brinu i muče i zbog čega u Hrvatskoj možda djelomično i nastaje skepsa prema EU ne rješavamo ukoliko se sa tim stvarima ne bavimo. Ili teza koja govori da Hrvatska dobiva jako puno sredstva iz EU a u biti kada vidite kolika je bilanca a pogotovo nešto što je neusporedivo koliko naših ljudi odlazi u EU. Znači Znači mi smo debelo na gubitku zbog ovakve politike prema EU odnosno politike kakva se dešava u RH. Stotinu tisuća ljudi je prošle godine samo otišlo, više nego 4 godine prije toga. Kakvi novci mogu te ljude zamijeniti? Nikakvi. I sa te strane treba na to upozoravati i zbog toga i jesu djelomično ljudi euroskeptični u Hrvatskoj jer vide da u biti ta politika koju danas imamo u Hrvatskoj ne koristi Hrvatskoj na dobro i nema sinergiju sa EU. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor uvaženog zastupnika Pernara. Hvala vam zastupniče Maras na tome što ste stali u obranu mog digniteta kao zastupnika i što se borite za slobodu riječi u ovom Domu. Možda, možda teme o kojima govorim smetaju one koji vode ovaj Sabor, možda smetaju stranku koja vodi ovu državu. Možda oni ne bi htjeli da ja o tome govorim, ali je moja dužnost prema ljudima koji su me izabrali kao zadnjeg čovjeka sa liste i prema narodu kojem pripadam govoriti o tim temama. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća je replika uvažene zastupnice Marije Jelkovac, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani kolega Pernar, meni je zaista žao što se vi služite u stvari pa zaista politikantskim načinom obraćanja u svojoj raspravi i u stvari iznosite neistinu i poluistinu navodeći ovdje na početku svoje rasprave kako premijer nije ovdje, kako ga ne zanima što zastupnici imaju za reći. Ja ne znam da li ste vi bili prisutni ovdje, od 15 h je bio premijer ovdje u sabornici. Točno do 18 i 22 minute čini mi se i razgovarao ovdje sa svim zastupnicima koji su i replicirali i raspravljali. Tako da vaše obmane javnosti stvarno su već deplasirane i mislim da bi bilo red da kad se javljate za raspravu na taj način ne istupate. Premijer je jedini koji je uveo da upravo o ovim izvješćima raspravljamo otprilike kontinuirano svaka dva mjeseca. Hvala.

da vi podržavate premijera, jasno mi je da ga branite, da opravdavate to što ga nema trenutno tijekom rasprave o njegovom vlastitom izvješću, što opravdavate to što je ispred nas prazna stolica, da opravdavate što to izvješće ne zanima niti vaše kolege iz HDZ-a. Vidim da vas je ovdje samo troje, odnosno četvero plus predsjedavajući pet od recimo 60. I ja razumijem vaše motive, međutim pokušajte razumjeti ozbiljnost poruka koje ja upućujem o stanju u hrvatskom društvu koje se ne rješava, a putuje se isto kao i guverner Rohatinski koji je obišao cijeli svijet, pardon Vujčić, obilazi cijeli svijet a kreditna kriza, dužnička kriza u zemlji je sve gora i gora. Broj blokiranih građana, njihov ukupan dug raste iz mjeseca u mjesec. Jeste li vi svjesni te ozbiljnosti? Jeste svjesni toga kada vas žena sa suzama u očima pogleda i vi osjetite njen strah jer sutra njoj dolazi deložacija. Vjerujem da niste jer nemate vremena provoditi s takvim ljudima razgovor sa tim ljudima i boravak uz njih i stajanje uz njih vjerojatno smatrate jeftinom demagogijom i populizmom. O.k. To je vaš izbor. Moja uloga nije da ga mijenjam. Moja je uloga ukazati hrvatskom narodu na razliku između ljudi poput mene i ljudi poput vas. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Pernar. Da, ovdje trenutno nema premijera on je odlučio se za taktiku kad Živi zid govori on šmugne. Ovdje nema na žalost ni većine zastupnika. Trenutno nas je samo 11. Znači nekih 7 do 8%. Vi ste željeli u biti pokazati drugu stranu medalje. željeli ste pokazati pogled iz Hrvatske. Mi smo dobili pogled iz Bruxellesa, dobili smo pogled ne znam iz Washingtona ali vi ste htjeli ukazati da postoji ne znam i pogled iz Vinkovaca, da postoji pogled iz Slavonskog Broda koji bi također trebalo uvažiti ali do njega taj pogled premijer jednostavno nije u stanju vidjeti, nije u stanju čuti. On se odvojio od naroda. Ja ne velim da su njegove namjere nužno prijetvorne, prijetvorne, ali odvojio se. On više ne razumije što želi njegov narod. On više ne razumije kako građani žive. On razumije, vrlo dobro poznaje europske direktive i uredbe, on vrlo dobro zna objasniti najavu nekakve sjajne budućnosti, digitalne budućnosti, on zna najaviti ne znam nekakve nekakve nove izvore energije. Ali to je budućnost koju mi nećemo doživjeti. Naše građane zanima trenutno rješenje njihovih problema kako će dočekati sljedeću mirovinu, kako će dočekati sljedeću plaću, kako će platiti ratu kredita, šta će uopće jesti. Premijer na žalost više ne može shvatiti šta to znači živjeti sa 350, 400, 500 kuna invalidske mirovine. Iskreno rečeno i meni je to bilo vrlo teško shvatiti. Znači, trebalo bi izići među ljude i sagledati

satirično predložili premijeru da osnuje povjerenstvo za, koje bi trebalo utvrditi zašto djeca gladuju u školama. I za razliku od Finske koja ima povjerenstvo koje se bavi budućnošću što nas u budućnosti čeka naša Vlada i naš premijer osnovao je povjerenstvo za bavljenje prošlošću koje će vjerojatno pričati iste priče koje slušamo već 25 godina i koje ne rješavaju probleme u našoj zemlji. Dobro ste i rekli da on dobro poznaje europske uredbe i direktive, zaključke Europske komisije, Europskog vijeća. Mišljenja gospodina Junckera, Van Rompuya ili Barrosa, međutim mišljenje ljudi koji pate u ovoj zemlji, on ne poznaje jer da poznaje učinio bi nešto za njih. Često me na ulici zaustavljaju umirovljenici i kažu, Ivane molim te progovori o malim mirovinama, ja živim od 1.400 kuna. Zamislite kada vam sjedne ovrha za TV pretplatu od 80 kuna u iznosu od 700 kuna, a imate 1.400 kuna mirovine? Zapitajte se kakav je to sustav, kako ti ljudi uopće žive, od čega žive? I ja znam da iz perspektive nas ovdje u Saboru je to jedna ono distopijska budućnost odnosno to nam se čini kao neka fikcija, kao neki nestvaran svijet. Međutim ovaj svijet o kojem ja govorim ovdje sa sabornice je svijet u kojem žive stotine tisuća naših građana. Nažalost, taj svijet i taj i takva stvarnost ne zanima zastupnike HDZ-a i ta tema da je po njihovom nikada ne bi došla ovdje na dnevni red. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Slušali smo danas dosta toga o europskim vijećima, izvješće premijera sa tri sjednice koje ja pozdravljam i dobro je da imamo praksu jer možemo ovdje obuhvatiti sve teme. Možemo ovdje pričati ono šta u biti najviše zanima naše građane, a to je kako da rješavamo svoje probleme u okviru EU i mene iskreno ne zanima previše, to govorim figurativno, naravno da me informativno zanima, ali me ne zanima kako i na koji način se druge zemlje bore za svoje interese i za svoje građane, mene zanima kako se Hrvatska i hrvatski premijer mogu postaviti na Europskom vijeću i zaštititi naše interese i rješavati probleme koje mi imamo u Hrvatskoj i koji nas muče, a muči nas dosta problema. Imamo probleme i sa susjedima, evo otvorila se aktualna bila tema arbitraža sa Slovenijom i poruka iz EU oko toga oko toga šta oni misle o odluci Hrvatskog sabora i toga da Hrvatski sabor je jednoglasno donio odluku o izlasku iz arbitraže, za njih to ne ne vrijedi, znači oni misle konkretno da bi se mi morali pridržavati određenih odluka koje ta arbitraža donese. Imamo probleme i sa susjedima po pitanju određenih kompanija, koliko god mi zatvarali oči pred time pitanje oko INA-e se može riješiti jedino uz razgovor i ja bih rekao uz određeno pregovaranje sa Mađarskom državom odnosno mađarskim premijerom. I sa te strane hrvatske građane zanima kako ćemo se mi izboriti za svoje stavove i kako će naš premijer predstaviti sve te probleme s kojima se susrećemo i kako će zaštititi naše kompanije i naše sugrađane. I sa te strane ja vam mogu reći da u nekim stvarima nisam zadovoljan, primjerice nisam zadovoljan kako se rješava pitanje INA-e i toga da je predsjednik Vlade prije nekih 3,4 mjeseca nakon odluke arbitraže oko INA-e iz Švicarske sazvao press konferenciju i ponudio rješenje koje je nestalo iz javnosti i koje nema nikakvih naznaka. evo i taj razgovor koji je bio sa gospodinom Orbanom na Malti na jednom od europskih vijeća nije danas premijer ništa posebno niti spomenuo osim toga da su oni zainteresirani prodati. svako je zainteresiran prodati ako ćeš ti platiti koliko on želi da plati. Znači tu opće nije upitno, to mi gospodin Plenković nije trebao reći uopće da su Mađari zainteresirani prodati pod uvjetima i cijenom koju oni za INA-u traže i na koji način misle da bi se obeštetili. Znači to je bilo poznato i prije nego šta je gospodin Plenković sa gospodinom Orbanom razgovarao. Ali način na koji će se to obaviti, odakle novac, da li je to u biti interes za određeni veliki novac koji Mađari očekuju od nas da se uopće napravi, o tome danas nismo čuli ništa. Čuli smo o tome da hrvatsko gospodarstvo ide naprijed, šta je dobro, nakon dugih godina recesije, nakon toga da smo pali od 2009., '10., '11., '12. za preko 10% i da smo konačno okrenuli te trendove i 2015. smo krenuli prvi puta pozitivno što se tiče BDP-a, 2016. 2,9% i tu smo u određenom gornjem dijelu prosjeka EU, ali naravno ne treba zaboraviti da smo generalno po razini BDP-a skoro na dnu i to je nešto šta treba zadržati u budućnosti ali treba nešto raditi. Treba provoditi reforme, treba i dalje inzistirati na određenim stvarima na kojima nažalost imamo i malo i prijedloga i rasprava u RH. I imam osjećaj da se i premijer Plenković i ova Vlada zadovoljila sa određenim pozitivnim pokazateljima i da ne čini dovoljno odnosno gotovo pa ništa da bi zadržali takav trend i da bi eventualno ubrzali narednih nekoliko godina. Govorimo da se smanjuje broj nezaposlenih, ali Hrvatska je još uvijek na vrhu ljestvice po postotku nezaposlenih, čini mi se iza Grčke i Španjolske. Znači to nije dovoljno, ja s time nisam zadovoljan. Govori se o rekordnim niskim kamatnim stopama na obveznice koje smo izdali, to je gospodin Marić proteklih dana govorio, inače kada spominjem ministra Marića moram reći da nisam baš najsretniji sa situacijom u kojoj se on našao oko krize sa Agrokorom iz pozicije gdje je radio tamo do prije godinu dana. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Maras možemo o temi?

ja se slažem sa time da vodite sjednicu ali probajte malo ipak i birati neki put riječi kojima upozoravate zastupnike jer nije korektno to. Ja mislim da je vrlo korektno a nije korektno ono što vi radite ali ja sam zato lijepo zamolio da se vratite u temu. **Maras, Gordan (SDP)** Vratio sam se u temu, samo sam htio reći znači ako imate sastanak na Europskom vijeću između premijera Orbana i premijera Plenkovića oko INA-e koji nije bio, to je bio tako se kaže diplomatski na marginama, nije bio oficijalni sastanak ali se pričalo o tome, bilo je informacija u medijima onda je korektno da ja spominjem teme i tvrtke koje su u RH u problemima a onda sam se nadovezao nažalost na situaciju u kojoj se našao sada ministar Marić, jučer se oko INA-e našla ministrica Dalić, vi vidite da je vladajuća koalicija, odnosno Vlada RH u latentnoj opasnosti od sukoba interesa. Gdje god se okreneš netko je u sukobu interesa. I to moram reći, to je također tema oko europskih određenih standarda i potencijalno sutra može biti raspravljana i na Europskom vijeću ukoliko se pojavi pitanje kako ćemo rješavati problem u kojem se našla najveća hrvatska kompanija koja je opet, još jednom ću prisnažiti važnija za Hrvatsku od INA-e. I moram reći još jednu stvar, tu se ne radi o spašavanju vlasnika ili vlasništva ili poduzetnika nego se radi o spašavanju 60 tisuća radnih mjesta. I ta tema je vrlo interesantna i ja sam siguran da bi sutra mogla biti kao tema jedne od sjednica Europskih vijeća ukoliko se mi u toj situaciji nađemo. Ali da se vratim na ono što je danas premijer spomenuo, slažem se apsolutno da u Hrvatskoj moramo jačati interes građana i ambiciju građana da imaju, ja bih rekao perspektivu i pozitivan stav prema europskoj budućnosti. Moramo zadržati svoj, jedan, možda jedini alat koji nam je ostao kao države unutar EU jer vidimo non stop da nam iz Brisela sugeriraju radite ovo, radite ono. A to je monetarna unija. Ja mislim da je to zadnje ili uopće se toga ne bi trebali odreći s obzirom da vidimo kako su prošle određene zemlje koje su ušle u euro a koje su bile pogođene, njihovo gospodarstvo je bilo pogođeno krizom. Primjerice Grčka i kada su im slali trojke i kada im je europska banka govorila šta moraj raditi, koliko moraju štedjeti a gospodarstvo je padalo, padalo, padalo i sada vidimo gdje su se našli. Zato Hrvatska nikada ne bi smjela, prije nego što gospodarstvo bude na tako visokoj razini uopće razmišljati o monetarnoj uniji i sa te strane to je zadnje što bi trebali napraviti kao jedan dio europske integracije. I na kraju, naravno da premijer Plenković ovdje ima određenu diskusiju ali bilo bi dobro da i prihvati određene stavove i da po pojedinim temama koje su se danas ovdje nametnule a to je sigurno najaktualnija tema a to je višebrzinska EU gdje Hrvatska nema interes da sudjeluje u tome, da otvori možda i širu diskusiju sa predstavnicima stranaka i da se može detaljnije obrazložiti stavove i da zajednički usvojimo određena stajališta koje će on kao predsjednik Vlade, odnosno predsjednik RH zastupati na europskim vijećima. Oprostite, malo sam sada i zaboravio neke stvari koje sam htio reći ali to je tako kada uđete u diskusiju sa zastupnicima, vrlo teško se onda skoncentrirati i reći sve što si mislio, ali možda će biti prilike, evo, netko mi je možda dignuo repliku. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Repliku je dignuo uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Hvala predsjedavajući. Pa htio bih reći, kolega Maras, slušao sam vaše izlaganje i da, pokušavate ukazivati stalno na bitne probleme o kojima se ne govori. Nekada su bitnije stvari one o kojima se ne govori, o kojima se šuti ili mora šutjeti kao što je recimo stanje u Agrokoru gdje, koji nije u stanju vratiti 45 milijardi kuna kredita, kojem slijedi slom, krah, o takvoj temi se ne razgovara. pitanje zapravo i kada ste vi izlagali, pitanje je zapravo kome ste govorili. Premijer Plenković koji je trebao svoje izvješće ovdje braniti, njega ovdje nema, on je in absentia, u odsutnosti, njega ne zanima što vi imate za reći. On nema namjeru odgovoriti na vaše izlaganje i očito je da ga ni vaše mišljenje kao ni moje zapravo puno ne zanima. Mi ovdje imamo ne zastupnike koji odgovorno obavljaju svoj posao, nego imamo zastupnike koji kao što je rekao kolega Bunjac petkom u 5 do 12 napune ovu sabornicu, izglasaju stvari o kojima uopće ni ne znaju o čemu se radi. To sve lijepo prolazi glatko, po šabloni, dižu se ruke i onda se opet nestane u bespuća povijesne zbilje. I mi na kraju, na žalost je ova sabornica da nema gospodine Maras nas par koji ovdje ostajemo, ova prostorija bila bi pusta

da Agrokoru i kompanijama u tom sustavu prijeti slom ali da očito postoji potreba za određenim restrukturiranjem i da će određeno, ne znam još jer nemam dovoljno informacija, kakvo sudjelovanje države u tome biti, vjerojatno da. I zato nije dobro da se nekoliko dana već puštaju u medije informacije razno razne a da se niti Vlada, a danas evo vidimo po pri put se i ta kompanija oglasila. Znači to je i taj cijeli sustav i kompanije koje su unutar tog sustava su vrijedne kompanije i ja sam uvjeren da one imaju perspektivu. Tu nije pitanje vlasništva i nije pitanje tko će tamo biti vlasnik ili kakav će oblik vlasništva biti, nego je pitanje da primjerice kompanije da ih sad ne reklamiram koje imaju jake brendove koje su se profilirale na tržištu sigurno imaju perspektivu. I interes Republike Hrvatske, odnosno nas kao saborskih zastupnika, a najviše ljudi koji tamo rade, njih 60000 je da ta kompanija opstane i da radi, da ljudi zarađuju plaće, da imaju od čega živjeti i školovati svoju djecu i da na neki način vide svoju perspektivu. Zbog toga sam ja rekao da mi je nevjerojatno da premijer Plenković, evo već nekoliko dana oni se potajice sastaju sa kompanijom, ali nikakve informacije u javnost ne puštaju. I država bi trebala vrlo jasno reći da je zainteresirana da kompanija u nekom obliku ili nakon restrukturiranja ili bilo kako, kako je najoptimalnije za nju nastaviti raditi da tih 60000 radi. To je poruka koju čekaju ljudi, koji čekaju tržišta, a ne nečinjenjem, negovorenjem niti bilo kakvim drugim aktivnostima dopuštati da panika se dešava na tržištu i da ta kompanija od toga samo ovih zadnjih dana, nekoliko dana ima štetu. Ja sam uvjeren da ona ima perspektivu … …/Upadica Reiner: Hvala lijepa. I sada završnu riječ u ime kluba Živoga zida će pet minuta imati uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Budući da je tema rasprava o izvješću sa sastanaka u Bruxellesu koje je odradio premijer Plenković, a da njega kao izvjestitelja ovdje nema i da ga uopće ne zanima što mi ovdje govorimo i da uopće ne odgovara na naša pitanja koja postavljamo, da sve što govorim imam osjećaj kao da govorim u bunar, kao da pljujem u more, kao da kao da vičem u pustinji. Jednostavno ne vidim smisao daljnje rasprave, daljnjeg izlaganja jer me ionako ne čuje. Hvala. Hvala. S time bih zaključio raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Mi ćemo time danas završiti sa radom, a nastavit ćemo sutra. I točka prva će biti Prijedlog zakona o procjeni učinaka propisa, prvo čitanje, P.Z. br. 109. Želim vam ugodnu i laku noć.